Poštovane kolegice zastupnice i zastupnici nastavljamo s točkom dnevnog reda: 2. Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća tijekom 2016. godine. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnijet će izvješće u skladu s člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima. Materijal ste primili u pretince. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske, molim ga da podnese uvodno izlaganje. Izvolite predsjedniče Vlade. Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Evo treći dan zaredom sam u Hrvatskom saboru i moram priznati da mi je to posebno zadovoljstvo i drago mi je da intenziviramo dijalog i na ovoj razini između izvršne i zakonodavne vlasti i na ovaj način pokazujemo dodatno poštovanje prema Hrvatskom saboru i njegovoj ulozi u artikuliranju vanjske i europske politike RH. Želio bi se Želio bi se također osvrnuti i na dolazak predsjednika Europskoga vijeća Donalda Tuska ovdje u Zagreb povodom 25. obljetnice međunarodnoga priznanja RH. Bivši poljski premijer koji je evo na pola mandata svoje uloge predsjednika Europskog vijeća na taj način kao prvi čovjek EU pokazao je koliko i on osobno a i europske institucije poštuju Hrvatsku, njena postignuća i njenu ulogu i doprinos europskom projektu. Mislim da je njegov govor na hrvatskom jeziku jedinstven. Koliko je meni poznato malo je ne Hrvata koji su za ovom govornicom tako srčano i tako i tako dobro govorili i o Hrvatskoj i o Europi i o našim zajedničkim vrijednostima. Također čestitam i sa ove govornica nakon što sam to sinoć napravio novoizabranom predsjedniku Europskog parlamenta mom velikom prijatelju Antoniu Tajaniju koji je preuzeo tu dužnost od Martina Schulza jučer. I na taj način mogu reći da na čelnim mjestima svih europskih institucija imao prije svega izvrsne poznavatelje Hrvatske i naše prijatelje i političke, i osobne, i ljude koji vjeruju u ovaj projekt i koji će siguran sam u slijedeće 2,5 godine na svojim dužnostima biti naši partneri u rješavanju zajedničkih problema. Ovo je prigoda da napravimo rezime rada Europskoga vijeća u 2016. godini, godini koja je po nizu aspekata bila ne samo specifična kao što smo konstatirali za hrvatsku političku scenu, bila je izrazito posebna, neuobičajena i za EU pa možemo reći i za globalna kretanja. Doživjeli smo scenarij da u predsjednici Vlada dviju članica od preko 60 milijuna ljudi podnijeli ostavke nakon izgubljenih referenduma. To se još u Europi nije dogodilo. Referendum o ostanku ili odlasku Ujedinjene Kraljevine iz EU na birališta je izvukao 70% birača, 48 ih je bilo za, 52 ih je bilo protiv. Nekoliko mjeseci kasnije u Italiji na inicijativu predsjednika Renzia predsjednika, bivšeg predsjednika Vlade Renzia održan je referendum o ustavnim promjenama, referendum koji je vezao političku sudbinu predsjednika Vlade sa rezultatom referenduma na koji je izašlo čak 68% Talijana, 40 ih podržalo posto reformu a čak je 60 bilo protiv. To Europa još nije doživjela. I upravo u takvom kontekstu izuzetno je važno kako ćemo voditi europsku politiku, kako ćemo prepoznati trendove koji se trenutno u njoj odvijaju i kako ćemo pozicionirati RH posebno nakon pobjede predsjednika Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u i novim globalnim okolnostima pa i vrlo jasno govoreći asertivnijom politikom Rusije na svim teatrima globalnih zbivanja u ovom trenutku. U takvom kontekstu Hrvatska je sudjelovala na 6. europskih vijeća, 5. formalnih i 1. neformalnim. Na 4. od tih 6. sastanaka sudjelovao je bivši predsjednik Vlade kolega Orešković, na posljednja 2. sam sudjelovao ja predstavljajući Hrvatsku. Dopustite mi da na početku kažem nekoliko riječi o ovom zadnjem sastanku Europskog vijeća koje je održano u prosincu, koji je imao nekoliko bitnih tema migracije, sigurnost, ekonomski i socijalni razvoj, pitanje mladi i pitanja vanjskih odnosa odnosno vanjske politike EU. Europskom vijeću u listopadu govorio odmah nakon povratka iz Bruxellesa ovdje ću staviti akcent na ključna pitanja koja su dominirala raspravom zadnjeg dana sjednice Hrvatskoga sabora u prosincu bilo je to 15. prosinca. Kada je riječ o migracijama Hrvatska smatra i to sam jasno ponovio da je strateški ujednačen odgovor država članica utemeljen na solidarnosti optimalan pristup upravljanju migracijskim pritiscima. Na solidarnost gledamo kao vrijednost koja je u podlozi europskoga projekta, a stajališta država članica o podjeli tereta i odgovornosti, tj. prihvaćanju određenog broja tražitelja azila je po mom uvjerenju, a i po uvjerenju Hrvatske podjela koja treba biti pravedna, ravnopravna i proporcionalna. proteklom razdoblju obvezala na prihvat 1600 ljudi, a do sada je po tom sustavu realocirano samo 19 i to iz Italije. 2015. je u Hrvatskoj međunarodnu zaštitu zatražilo 211 osoba od čega je odobren 41 zahtjev, a u 2016. taj trend je povećan na 2231 zahtjev a odobreno je 99. Podržali smo reformu europskog sustava azila, a naš je stav da je pravi način učinkovito upravljanje vanjskim granicama EU. I u tom kontekstu smo izrazili zadovoljstvo brzom uspostavom i početkom rada Agencije europske granične i obalne straže za koju smatramo da je dobar primjer europskoga odgovora na krizu. Naš je naravno prioritet da tzv. istočno mediteranska ili balkanska ruta ostane zatvorena. To je sigurnosno gledano i politički gledano za Hrvatsku izuzetno važno i trebamo ustrajati na dijalogu sa država jugoistoka Europe i svim članicama EU da tako i bude. Pristup koji uključuje suradnju sa partnerima je jedini mogući da ovakvo stanje kakvo imamo danas i bude u kontinuitetu, te da osiguravamo hrvatske granice sa svim mjerama koje to danas radi hrvatska policija koristeći i tehnologiju i ljudstvo, a bez da gradimo fizičke zapreke. Vezano uz vanjsku dimenziju migracija EU Vijeće je potvrdilo sve one zaključke koji se odnose na odnose sa Turskom, a osobito izjavu između EU i Turske koju treba provoditi u cijelosti i bez izuzetaka. To je posebno važno s obzirom da je Turska ključ i glavna zemlja koja može odrediti dinamiku daljnjih izbjegličko migracijskih valova prema teritoriju članica EU. Na Europskom vijeću razgovarali smo i o novim sporazumima koji su se potpisali sa nizom afričkih država odakle priljev dolazi pak srednje mediteranskom rutom i koja će biti između ostaloga glavna tema sastanka neformalnog Europskog vijeća na Malti početkom veljače. Politika EU treba biti usmjerena na cjelovito korištenje svih instrumenata koji će prave uzroke i rizike migracija nastojati riješiti u onim zemljama gdje one nastaju, gdje postoji nestabilnost, siromaštvo, sukobi, ratovi i sve ono što potiče brojne ljude u ugrozi za vlastiti život da krenu u neizvjesnost prema članicama EU. A posebno moramo pojačati mjere protiv onih koji se bave krijumčarenjem migranata i trgovinom ljudi. Upravo oni profitiraju na ljudskoj nesreći i destabiliziraju članice EU. O tome vlada čvrsti konsenzus šefova država i vlada EU. Druga tema o kojoj smo raspravljali u prosincu bilo je pitanje sigurnosti, pitanje borbe protiv terorizma, gdje smo postigli dogovor o dva značajna zakonodavna akta, Direktivi o suzbijanju terorizma i Uredbi o izmjeni zakonika o schengenskim granicama u pogledu sustavnih provjera na vanjskim granicama EU. Cilj Direktive o suzbijanju terorizma je osigurati zajednički odgovor na pojavu stranih terorističkih boraca, te time ojačati odvraćajući učinak diljem EU i osigurati učinkovito kažnjavanje počinitelja. Tom se direktivom u europsko zakonodavstvo prenose međunarodne obveze iz Rezolucije Vijeća sigurnosti 2178 iz 2014. godine o stranim terorističkim borcima, te nedavno doneseni dodatni protokol uz konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Podržao sam u ime Hrvatske donošenje ove direktive za koju smatram da predstavlja kvalitetan kazneno-pravni odgovor na sigurnosne izazove koje danas predstavljaju strani teroristički borci i teroristi povratnici. Hrvatska podržava provedbu svih mjera i aktivnosti u sprječavanju korištenja financijskog sustava za pranje novca u svrhu financiranja terorizma. U cijelosti smo podržali i one mjere koje su usmjerene na uspostavu nadzora nad financijskim tokovima, te sprječavanje zlouporabe financijskog i nefinancijskog sustava za prikrivanje nezakonito stečenih sredstava. Ono što je važno i što želim ovdje napomenuti da smo imali jedan amandman na zaključke Europskog vijeća u paragrafu 9. gdje smo ubacili formulaciju da se uzme u obzir specifična situacija onih država članica EU koje još nisu u okviru schengenskoga sustava kako bismo na taj način izbjegli eventualne probleme daljnjeg jačanja članica schengenskog sustava, tj. granica između članica EU onih koji jesu u schengenu i onih koje još uvijek još uvijek nisu, a kao što znate mi smo jedna od zemalja koja prolazi evaluacijski proces, o tome smo razgovarali u Vladi i sa predsjednikom Europskog vijeća Tuskom i jasno naznačili da nam je to jedan od prioriteta u kojem je i financijska omotnica prigodom pristupanja u EU bila od 120 milijuna eura i gdje želimo da ne dođe primjerice do ponovnog razdvajanja danas jedinstvene granične kontrole čime bi se naravno usporio i tijek kontrole i mogući problemi odnosno usporavanje prelaska granice, a naravno samim time i izazivanje dodatnih troškova. troškova. EU donijela je svoju globalnu strategiju o vanjskoj i sigurnoj politici u lipnju 2016. od tada ima niz dokumenata koji se odnose na njenu provedbu, akcijski plan, zajednička izjava iz Varšave, suradnja između EU i Sjevernoatlantskog saveza u provedbi te Sigurnosne agende EU pri čemu su za Hrvatsku vrijednosti koje dijele i Sjevernoatlantski savez i EU vrlo bliske i smatramo da moramo davati kontinuirano svoj doprinos i u jednoj i u drugoj organizaciji nastojeći da njihovo djelovanje bude komplementarno, te da ne dolazi do bilo kakvih dupliciranja aktivnosti. Aspekt koji je bio visoko na dnevnom redu Europskog vijeća u prosincu bila je naravno gospodarska i socijalna situacija u Europi, te pitanje mladih. Imali smo susret sa predsjednikom Europske središnje banke DRaghiem koji je održao prezentaciju o stanju europskog gospodarstva uz zaključak kako je situacija dobra, kako su izgledi dobri, kako je gospodarski rast oko 1,7%, te da je stvoreno 4 milijuna novih radnih mjesta na razini EU u posljednje tri godine. Naravno da je bilo riječi i o utjecaju negativnog referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini na gospodarsku stabilnost EU i na rizike koje to može donijeti, a osobito za financijska tržišta. Hrvatska je poduprijela produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja do 2020. godine, dakle do kraja aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira koji traje do kraja ovoga desetljeća, čija je revizija kao što znate tzv. srednjoročna revizija u tijeku u ovom trenutku i pregovara se i u okviru Vijeća i kroz trijalog sa komisijom i Europskim parlamentom. Ponovio sam kako bi bilo ključno da ne dolazi do neravnomjerne geografske zastupljenosti kada je riječ o projektima i ulaganjima iz ovoga fonda. Upravo svojevrsni blending sredstava iz europskih strukturnih investicijskih fondova, te Europskoga fonda za strateška ulaganja treba biti onaj pravi mix koji će dati dodatnu vrijednost realizaciji projekata na cijelom kontinentu, a isto tako i u Hrvatskoj. Podržali smo i namjeru Europske komisije da produži provedu garancije za mlade i njeno financiranje kroz inicijativu za zapošljavanje mladih. Vi znate da je u prve proračunske tri godine ove financijske perspektive stavljen akcent na projekte za mlade jer je to pitanje nezaposlenosti mladih prepoznato u brojnim članicama, a Hrvatska se tu ubraja među tri do četiri države članice gdje je taj problem izrazito vidljiv i možemo reći akutan. Provedba garancije u Hrvatskoj je do sada ubrzala proces razvoja relevantnih politika, te pozdravljamo njenu kontinuiranu ulogu u borbi protiv nezaposlenosti mladih s fokusom na što uspješniju provedbu u predstojećem razdoblju. To je jedna od vrlo jasnih i prihvaćenih zadaća koju sam dao ministru Ćoriću koji ima zadaću da sva sredstva koja su nam na raspolaganju iz ove garancije dodatno ojača nacionalnim sredstvima. Od vanjskopolitičkih tema vodila se detaljna rasprava o načinu ratifikacije Sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom, naravno u Nizozemskoj gdje je održan također jedan negativni referendum, treći negativni referendum 6. travnja i usvajanjem odluke kojom se omogućuje po mom sudu u Nizozemskom parlamentu da taj konzultativni referendum uzme na znanje, a da istodobno poručujući kako Sporazum o pridruživanju ima jasno definirane ciljeve i ne pretpostavlja odmah idući korak, dođe u poziciju da u oba Doma Nizozemskog parlamenta ratificira ovaj sporazum, a u kontekstu parlamentarnih izbora koji se tamo održavaju na proljeće. Posebni gost Europskog vijeća bio je gradonačelnik Aleppo-a Hagi Hasan koji je u tom trenutku govorio o vrlo teškoj situaciji u Siriji, a osobito u Aleppu. Znate što je uslijedilo nakon toga, kao i razgovore koji su predviđeni u Astani i u Ženevi. Kada je riječ o Ujedinjenoj Kraljevini, spomenuo bih da je evo na ova dva sastanka Europskog vijeća na koja sam ja bio, nas od 28 čak četvero bilo novih, gospođa … i ja u listopadu, a talijanski i litvanski premijeri bili su novi u prosincu, dakle četvero novih u samo dva mjeseca. Njen govor, neki od vas su jučer možda zapazili o tome da rezultat referenduma ne ostavlja nikakve dileme. Međutim ono što je bitno, bitno je da će cijeli proces krenuti trenutkom notifikacije o pokretanju članka 50. Ugovora o EU dakle mogućnosti izlaska iz članstva koji do sada još nikada nije u praksi bio pokrenut jer ga nije ni bilo prije Lisabonskog ugovora. A ono što je bitno je da taj proces pregovora bude uređen, da bude predvidljiv, da ga sa strane europske komisije vodi Michel Barnier nekadašnji povjerenik i nekadašnji francuski ministar vanjskih poslova koji je također bio u Hrvatskoj prije nekoliko tjedana i s kojim smo razgovarali o tehnologiji tog procesa koji će zasigurno trajati nekoliko godina. Kakvu vrstu uređenih odnosa će Ujedinjena Kraljevina nakon toga imati sa EU, to tek predstoji vidjeti jer nije riječ ni o klasičnom odnosu statusa pridruživanja ili nekakvog strateškog partnerstva. Mislim da će bit o nekom obliku institucionalne suradnje koju u ovom trenutku do kraja nije definirala niti institucionalna arhitektura EU, a niti su do kraja poznate želje Ujedinjene Kraljevine. Sa strane Hrvatske bitan aspekt na ovom Europskom vijeću uz vanjsko političke teme i mlade imigracije bio je naravno i razgovor koji smo imali na margini o brojnim pitanjima koja se odnose sa globalnim relacijama između EU i Rusije gdje je sasvim jasno da se trebaju redefinirati odnosi s obzirom na brojne promjene u odnosu snaga. I u tom kontekstu će nova vrsta dijaloga sa Rusijom biti od jednih ključnih tema za 2017. godinu. Kad je riječ o ranijim sastancima Europskoga vijeća koji su održani kao što sam rekao u veljači, ožujku i u lipnju ono što u ovom trenutku mislim da je bitno je da je Hrvatska uložila napor u veljači da se postigne dogovor sa Ujedinjenom kraljevinom bila jedna od konstruktivnih zemalja kada se pregovarao onaj paket o kojem se raspravljalo mnogo i u hrvatskoj javnosti. Nažalost od njega nije bilo previše koristi zbog toga što je referendum imamo drukčiji karakter. No, pitanja koja su dominirala bila su i pitanja gospodarstva, kvalitetnijeg korištenja europskoga proračuna a posebno europskih strukturnih i investicijskih fondova. Nekoliko riječi i o onome što se očekuje ove godine. Ove godine ulazimo u vrijeme 60.te obljetnice rimskih ugovora i zbog toga su naši prijatelji iz Italije odlučili biti domaćini krajem ožujka sastanku Europskog vijeća koji će obilježiti 60.tu godišnjicu europskoga projekta. Taj sastanak ima dosta ambicija ali je iz razgovora sa svim kolegama prisutan osjećaj za realnost ovoga trenutka. trenutka. EU više nikada neće biti ista nakon što se završi postupak izlaska Ujedinjene Kraljevine. Ja sam to rekao i ranije javno a ponovit ću i sada mislim da je to bila krupna neoprostiva politička pogreška Davida Camerona uopće ići na takva referendum koji nije bio niti potreban i on puno govori o referendum kao institutu jer je to umjesto jedne win situacije po meni samo za njega unutar odnosa snaga konzervativne stranke postala gubitnička situacija i za njega osobno to je već sasvim jasno, sasvim sigurno za Ujedinjenu Kraljevinu a reperkusije za europski projekt ćemo tek svi skupa vidjeti a na globalna financijska tržišta kada se cijela ta priča završi. Zbog toga u Rimu treba očekivati jednu deklaraciju koja će napraviti rezime trenutka u kojem se europski projekt nalazi i danas. Ne možemo očekivati renesansu projekta nakon takvih rezultata iz šireg konteksta ali moramo pokazati smjer. I u tom kontekstu posebno vidim veliku važnost i odgovornost Hrvatske. Hrvatska je percipirana od mnogih članica EU pa to ste mogli razabrati i kroz poruke predsjednika Europskog vijeća Tuska kao ne samo u smislu redoslijeda zadnja članica EU nego zemlja koja je svojim političkim potezima vrlo jasno demonstrirala da uz puno svijest a ta svijest o naciji, državi, onome što smo ostvarili prije samo 25 godina kod nas i u našem društvu možda je još snažnija nego onima koji žive u miru nakon 2. svjetskog rata preko 70 godina. Koliko je bitno preuzeti vrijednosti na kojima se taj projekt mira, suradnje i gospodarskog prosperiteta gradio. I zbog toga je izuzetno važno kakvu ćemo ulogu imati i u kontekstu politike onih članica EU koji su iz srednje i istočne Europe, kakvu ćemo poruku slati našem susjedstvu u jugoistočnoj Europi, na koji način ćemo rješavati otvorena pitanja koja imamo sa susjedima? Rekao sam to i jučer nakon aktualnoga sata prilika mandata i ovog saziva Hrvatskog sabora i ove Vlade da riješimo popriličan broj otvorenih pitanja koja su na dnevnom redu, da ih rješavamo na racionalan način čvrsto zastupajući nacionalne interese ali isto tako vodeći računa o metodama te suradnje i o budućnosti odnosa sa zemljama sa kojima ćemo dijeliti i suradnju, i gospodarske interese i kretanje ljudi u desetljećima koja su ispred nas. Zato mi se čini da konzistentna i po mom dubokom uvjerenju politika dogovora o strateškim prioritetima kad je riječ o vanjskoj i europskoj politici treba biti važna i na razini Hrvatskoga sabora. Vidjeli ste jučer da ona velika kompromisna koalicija na razini Europskog parlamenta dijelom potaknuta i ovim izborima koji su bili neobični je označila kraj velike koalicije između pučana i europskih socijalista te se sada pretvorila u koaliciju pučana i liberala koji su u najvećoj mjeri izabrali Antonia Tajanija za predsjednika trebamo u Hrvatskoj voditi računa da smjer kojeg imamo prema europskoj politici bude što jedinstveniji i da iza njega stojimo i u našim međunarodnim aktivnostima. To je izrazito bitno i tako nas naši partneri i promatraju i žele detektirati da li dijelimo isti smjer i iste vrijednosti. Ja sam uvjeren da ćemo emancipacijom ovih tema upravo u ovakvim raspravama u Hrvatskom saboru imati priliku da gradimo tu vrstu kulture dijaloga a po mom sudu i dogovora o ključnim pitanjima bilo da je riječ o odnosima s BIH, sa Srbijom, otvorenim pitanjima sa Slovenijom pa i kontekst INA-MOL sa Mađarskom. Sve su to teme koje su tu i koje će čekati ili nas ili neke druge ukoliko ne iskoristimo vrijeme koje je pred nama da na odgovoran način zaključimo brojne teme koje su ostale neriješene nakon 91. godine. Moj je dojam nakon razgovara sa kolegama na Europskom vijeću, a ti su sastanci za, mnogi od vas to znaju, ali ima dio ljudi koji toga nije svjestan i koji nije vidio tu promijenjenu tehnologiju rada. Dakle u dvoranama Europskog vijeća je samo 28. lidera predsjednik Europske komisije, predsjednik Europskog vijeća, visoka predstavnica za vanjsku politiku i svega nekoliko suradnika. Intimnija atmosfera na sastanku Europskog vijeća nego ovdje u Hrvatskom saboru. To je jako mali krug ljudi koji fokusirano radi na ovim temama otprilike 12 do 15 sati svaka dva mjeseca i utvrđuje smjer rada cijele EU i cijelog europskog projekta. Ta bliskost relacija između onih koji su na tim sastancima izrazito važna i mislim da imamo prostora kroz naš angažman na diplomatskoj razini, kroz vaš angažman u parlamentarnoj diplomaciji, kroz kontakte koje imamo kroz stranačke međunarodne aktivnosti pozicionirati Hrvatsku kao zemlju koja vjeruje u europski projekt, koja mu daje svoj doprinos na odgovoran način i koja može služiti kao model onima koji imaju aspiracije da se tom projektu pridruže. Tu našu ulogu u ovako mijenjajućem globalnom i europskom kontekstu moramo iskoristiti na najbolji mogući način. I to je jedan od ciljeva upravo ovog dijaloga kojeg danas radimo i kojeg ćemo raditi redovito tijekom mandata ove Vlade jer sam sjedeći u klupama u kojima ste vi sada ranije imao dojam da je premalo ovakvih tema na sjednici Hrvatskog sabora, a ništa što se događa u zakonodavnom procesu gotovo da na neki način nije barem malo ako ne i 90% povezano sa zakonodavnim procesom i ulogom Hrvatskog sabora. Zato smatram, da tu kombinaciju političkog konteksta zakonodavnog procesa koji je nerijetko uvjetovan aktivnostima na razini europskih institucija i važnog doprinosa Hrvatskog sabora kao predstavnika hrvatskoga naroda moramo ujediniti i imati uvijek na umu kada artikuliramo naše stavove i na nacionalnoj sceni i prema europskim partnerima. Ovih 25 prvih godina daje nam razloga za puno ponosa, a ove tri godine koje imamo danas do predsjedanja Europskim vijećem, odnosno Vijećem Europske unije jer Europskim vijećem će predsjedavati predsjednik Europskog vijeća, ali za naše ministre, za naše kolege na nižim razinama državne vlasti bit će izazov s kojim se naša državna uprava još nije suočila. I to će biti pravi test koliko smo usvojili sadržaj ali i metode rada projekta kojem pripadamo i kojem dajemo svoj doprinos, a tada će i Hrvatski sabor imati velike izazove i zato očekujem da se zajednički pripremamo za onu odgovornost koju ćemo imati u prvom semestru, tj. prvih šest mjeseci 2020. godine. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedniku Vlade. Zastupnik koji se prvi javio za repliku jest Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade drago mi je što ste i na početku i evo na kraju naglasili kako želite više uključiti Hrvatski sabor i u kreiranje naše vanjske politike, ali i u naš stav i pristup prema europskom projektu i europskoj politici općenito. Upravo zbog toga vas želim pitati sljedeće, naravno i zbog hrvatske javnosti, a i zbog činjenice da ste osim što ste predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a stranke koja u Europskom parlamentu i europskim integracijama pripada europskim pučanima. Želim vas pitati sljedeće. Pred Europskim parlamentom, pred plenarnom sjednicom u Strasbourgu sutra će se naći na dnevnom redu glasanje o izvješću Marie Žao Rodriguez o europskom stupu socijalnih prava. Radi se o izvješću koje je potaknuo sam gospodin Juncker. Radi se o standardizaciji, odnosno pokušaju standardizacije osnovnih socijalnih i radnih prava u EU. Ono što me brine gospodine Plenkoviću je da su zastupnici Europske pučke stranke uključujući tu i našu kolegicu Šujicu podnijeli niz amandmana na ovo izvješće koje je prošlo na resornom odboru, a tim amandmanima zapravo se protive obaveza uvođenja i definiranja minimalne plaće za dostojanstven život i reguliranju prava na rodiljni i roditeljski dopust, te se promoviraju izrabljivački koncepti poput ugovora sa nula sati fleksibilnog radnog vremena i sve ostalo što ide na ruku prije svega poslodavcu, a ne radniku. Mislim da u kontekstu problema sa kojima se susrećemo u Hrvatskoj, a to je odljev mladih, a to je da gotovo 60% radno aktivnih osoba radi za minimalnu plaću, da sve više ljudi u Europi iako radi, radi za male plaće, na rubu je siromaštva, da je sve veća razlika između Vrijeme./… … molim vas uvjerite me da sam krivo čuo da će predstavnici HDZ-a glasati za ovaj amandman odnosno protiv izvješća, zbog hrvatske javnosti, zbog vjerodostojne politike i vaše Vlade prema socijalnim pitanjima. Molim vas recite mi da sam krivo pročitao. Odgovor na repliku predsjednik Vlade. donosila jednostrane odluke o tome kolika će biti minimalna plaća, isto tako kao što je i prethodna Vlada, odnosno pred prethodna Vlada SDP-a iste takve odluke donosila. Podsjećam to sam rekao i jučer da smo mi u našoj odluci ove godine bili kumulativno bolji i viši u smislu povećanja plaće nego vi u tri godine sve skupa 2012. do 2015. Ja nisam vidio ovo izvješće, provjerit ću sa kolegicom Šuicom, vidjet ću o čemu se radi ali riječ je siguran sam o jednom od onih izvješća koji imaju formu preporuke koji nisu obvezujuća. Dakle, to nije riječ o zakonskom aktu a amandmane koje su podnijeli predstavnici Europske pučke stranke sigurno su koordinirani i nikada neće ići protiv prava radnika na štetu socijalnog statusa državljana EU i kada detaljno proučim ovo što vi govorite ja ću vam odgovoriti na to, a u ovom trenutku to ovdje sada pred sobom nemam taj dokument. **Petrov, Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine premijeru. Dobro je da ste ovdje da raspravljamo, ja ću to koristiti da otvaramo i neke važne teme za naše građane, pogotovo one koji se raspravljaju na vijeću, a koje bi se mogle i vrlo brzo naći na temama vijeća. Dobro je da imamo ovu formu izvješća, sada smo čuli što se dešavalo i na sjednicama Europskog vijeća. Bilo bi dobro da čujemo kao što ste jučer rekli u kojim područjima i na koji način se ulagalo u buduće odnose između Hrvatske i SAD-a prilikom posjeta predsjednice RH. Ja sam uputio i pitanje ovdje pred vama kažem ministru vanjskih poslova, očekujem njegov odgovor na to pitanje zastupničko koje je dužan po Poslovniku Sabora dati i nakon toga ćemo vidjeti i na koji način smo ulagali u te odnose i sa SAD-om. Ono što mene danas ovdje posebno zanima, a zanima i sve hrvatske građane je tema koju ste odnosno koju su mediji otvorili proteklih mjesec dana, da ste navodno vi zagovornik sa guvernerom Vujčićem što hitnijeg ulaska u eurozonu, šta ja mislim da nije dobro za RH u ovom trenutku zbog niz razloga, nemam vremena to obrazlagati, ali svih onih rizika koje zajednička Monetarna unija i zajednička valuta donosi za jednu malu zemlju koja još nije pripremljena za ulazak, koja treba još neko vrijeme i koja mora raditi na sebi na način da bude spremna i sa jedne strane jednog dijela suverenosti koje nam također u ovom trenutku treba, a to je naša nacionalna valuta. Dakle, ja se protivim brzom ulasku Hrvatske u Monetarnu uniju, nadam se da je … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … to također i vaš stav i nadam se da to nije istina

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Maras, ja sam siguran da ste vi kao odgovoran zastupnik čitali Ugovor o pristupanju Hrvatske u EU i to je i to je važnost da hrvatska javnost zna da nema nikakvih dilema, dakle kada se pristupa EU onda se prihvaća pravna stečevina u svoj cjelini. Jedna od stečevina europskog projekta je Europska monetarna unije ili euro i eurozona. Dakle riječ je o obvezi koju smo preuzeli, koju smo ratificirali u Hrvatskom saboru i koja je pred nama. Da biste pristupili eurozoni potrebno je da prihvatite i ispunite određene kriterije. Što se tiče stava hrvatske Vlade, Hrvatskog sabora te prethodna odluka da li smo za ili ne, mislim da je donesena i koliko se ja sjećam donesena je konsenzualno. Kao odgovoran predsjednik Vlade razgovarao sam sa guvernerom HNB-a jer HNB ima važnu ulogu. Postoji na razini EU tijela koja pripadaju onome što rade centralne banke i gdje se također vodi dijalog o tim temama. Ja smatram da vrijeme koje je pred nama moramo iskoristiti da bi se približili ispunjavanju kriterija. I na tom tragu ćemo ići i prema smanjivanju javnoga duga i prema svim aspektima koji bi nas doveli u poziciju da jednoga dana ispunimo kriterije za uvođenje eura. eura. Od HNB-a, od njenih stručnih službi očekujem detaljne, temeljite analize u kojoj smo fazi, koji su učinci, što bi bilo da napravimo, što bi bilo dobro da hrvatska Vlada, Ministarstvo financija radi kao i cijela naša fiskalna politika kako bismo se približili ostvarivanju tog cilja. To je bila srž našega razgovora i temelj onoga na čemu ćemo surađivati u vremenu koje je pred nama. Prema tome, dinamika, nitko od nas ne misli da će se to dogoditi do kraja ove godine, do kraja iduće godine, ali želim da iskoristimo … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … mandata kojeg imamo kako bismo se konkretno približili ostvarenju cilja kojeg smo preuzeli 2011. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine predsjedniče Vlade, zahvaljujem vam na vašoj spremnosti da zajedno s nama ovdje u Saboru otvarate pitanja vanjske politike mnogo češće nego što ona bila do sada jer sve ono što mi radimo u ovoj zemlji ima svog odraza i na međunarodni položaj zemlje i tog smo svi svjesni. Spomenuli ste u svom izlaganju neke naznake odrednica vanjske politike predsjednika Trumpa, novoizabranog američkog predsjednika. Predsjednica RH je bila u posjetu SAD-u i ona vas je nakon toga izvijestila o rezultatima svoga posjeta. Mene zanima da li vas je izvijestila i da li ste razgovarali i zauzeli stavove kao sukreatori vanjske politike o izjavama odnosno naznakama politike gospodina Trumpa, da će sve više država izlaziti iz EU čime će EU slabiti, da je EU Trojanski konj Njemačke odnosno oruđe za ostvarivanje njemačke dominacije na prostoru EU. Mnogi europski lideri su u šoku i javno su se očitovali o takvoj mogućoj vanjskoj politici SAD-a. S obzirom da je naša predsjednica kazala da ćemo utjecati na kreiranje vanjske politike SAD-a mene zanima da li ste zauzeli stavove o ovim izjavama i na koji način mislite zajedno sa predsjednicom sudjelovati u kreiranju vanjske politike SAD-a po ovim pitanjima?

ne samo europski lideri nego svi komentatori i svi stručnjaci za vanjsku politiku pa vjerujem da i vi to radite. Ja ću vam reći koja je politika ove Vlade, koja je politika parlamentarne većine, a ne mislim ni da je vaša politika daleko od toga. Ja čvrsto vjerujem u europski projekt, čvrsto vjerujem u jačanje mainstreama u tom europskom projektu, to je ključna odgovornost onih stranaka koje imaju kapacitete upravljanja na svim razinama vlasti. Ne mislim da će trend biti nastavljen, da je ovakav rezultat referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini iznimka i pogreška. Ponovno tvrdim do njega nikada nije trebalo doći. On je održan političkim voluntarizmom bivšeg britanskog premijera koji je sebe osobno poslao u povijest u političkom smislu takvom pogreškom bez ikakvog pravog razloga. I zbog greške jednog čovjeka ne želim graditi trend na europskoj sceni i učinit ću sve kao hrvatski predstavnik na Europskom vijeću da te trendove okrenemo. Međutim, odgovorno ćemo pratiti kakva će biti nova politika Amerike kao glavnog globalnog aktera, koliko će predizborna retorika, tranzicijska retorika imati svoje konkretne manifestacije u politici koja će ići nakon 20. siječnja i nakon toga ćemo pažljivo gledati kakvi su transatlantski odnosio, koja je uloga sjeverno atlantskog saveza, kakvi su odnosi EU i NATO-a, kakvi su odnosi EU i SAD-a i kakva je pozicija Hrvatske. O tome ću razgovarati i sa predsjednicom republike kroz forme koje imamo u oblikovanju i provođenju naše vanjske politike. Hvala vam lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem predsjedniku Vladu. Zastupnik Željko Glasnović zatražio je repliku. Poštovani predsjedniče zahvaljujem na strateškom pogledu, na onome što se događa u EU. A prvenstveno ja bi spomenuli ste vanjske prijetnje, znamo za velikosrpski imperijalizam koji se nastavlja drugim sredstvima, islamski unitarizam u susjednoj državi itd. a prvenstveno za neke unutarnje prijetnje prvenstveno zakonodavni taj proces EU. Šta je po mojem saznanju EU proizvodi stotine pravnih propisa svake godine ali pitanje je li hrvatsko pravosuđe u mogućnosti da te propise ujedinjuje i primjenjuje. Kako znamo naš, mi smo naslijedili jednopravni, pravni sustav bivše države, imamo stotine tisuća neriješenih predmeta na sudovima i ovakvim procesom, pravnim procesom mi ćemo nestati kao Vizigoti meni se čini. Jer neki ti propisi 11, 12 puta dolaze kroz Sabor ali vrijeme je kritično i još nemao funkcionalnu državu a taj pravni sustav je sigurno veliki izazov. To je prvo pitanje. Doktrine se ne miješaju, mi se miješamo u Varšavski pakt, to je zato što je propao, niti NATO doktrina, di se miješa samo upravna anarhija i moderna ekonomija. Drugo pitanje po pitanju ključne bolne točke što i razdvaja danas hrvatski narod a to je pitanje dekomunizacije i obračun sa sustavima, Imao npr. platformu, obrazovnu platformu to je europska ova platforma za memoriju i savjest koja nama pruža okvir da mi riješimo te probleme kroz npr. komisije za pomirenje itd. Europski sud za ljudska prava je donio zakon da se npr. mora vratiti konfiscirana imovina, koja je konfiscirana. Još nismo riješili ni neke te probleme i to su ta dva ključna pitanja. Pravo pitanje zakonodavni problem, a taj drugi je ovaj pitanje dekomunizacije. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala uvaženi kolega Glasnovnić na dva pitanja koja ste postavili. Prvo pitanje ne bih stavio samo u kontekst naših sposobnosti kad je riječ o pravosuđu, o provedbi europskoga zakonodavstva. Vi ste tu, Hrvatski sabor, izuzetno važna uloga u transponiranju sekundarnog zakonodavstva EU osobito direktiva. Znate koliki smo posao napravili u pristupnom procesu. Skoro 700 zakonskih akata, preko 1500 zakonskih akata, svojevrsni legislativni cunami su odradili raniji sazivi Hrvatskoga sabora. Sada smo u poziciji da pratimo zakonodavni proces sa aspekta i Vlade kroz Vijeće i Hrvatskoga sabora kroz različite oblike uloge nacionalnih parlamenata u zakonodavnom procesu. I oni ne samo svojim sadržajem nego i metodom imaju zadaću da ojačaju naš pravni sustav, njegovu pouzdanost, predvidljivost i učinkovitost. To je ono što je dobro i za naše subjekte a i za sve one koji žele poslovati u Hrvatskoj. Druga tema koju ste spomenuli i europska platforma za pomirbu i za sjećanja. Tu temu poznajem puno bolje nego što mnogi misle. Bio sam potpredsjednik neformalne skupine u Europskom parlamentu koja se bavi pomirbom europskih povijesti. Temeljito sam analizirao i sagledao što su napravile druge zemlje srednje i istočne Europe o toj temi. Oni su to radili malo prije nas, radili su 90.tih godina i gotovo pa zaključili te procese početkom protekloga desetljeća. Hrvatska taj posao na način kako su ga oni radili u miru, jer mi smo bili tada u situaciji obrane od velikosrpske Miloševićeve agresije, nismo imali vremena za taj proces niti smo proveli temeljitu raspravu suočavanja s prošlošću. Jedna od ambicija koju imam za ovu Vladu i za vrijeme koje je pred nama uz važnu ulogu Hrvatskog sabora je da taj proces na jedan zreo, racionalan način, uključiv način provedemo i da se odredimo prema svim totalitarnim sustavima 20. stoljeća. Hvala vam lijepa. Hrvatsku)** Hvala predsjedniče Sabora. Poštovani premijeru želim vam postaviti jedno pitanje, za BIH. Kakav vi danas imate stav prema BIH? Vidimo da se svaki dan mijenjaju političke situacije, vidjeli ste sami da Srpska Republika ne poštuje Ustav BIH i da se dešavaju nekakve stvari vrlo čudne. Posebno bi vam postavio pitanje kakav ćete imati stav prema istjeranim Hrvatima iz BIH a posebno ću spomenuti iz Bosanske Posavine. I sami znate da tamo ima oko skoro 200 tisuća Hrvata koji su morali koji su morali iseliti iz svojih doma, oni su protjerani, prognani, desila se Srpska Republika, ni danas poslije 20 godina, 25 godina se šuti o tome vraćeno je 5000 Hrvata. Njihove kuće su neobnovljene, pa vas pitam da li ima Hrvatska strategiju prema Srpskoj Republici i kakav će stav uzeti prema Dodigu. Vidimo i sami da jednostavno ti ljudi nemaju nikakve šanse da dođu do svojih domova, a ne da ih izgrade. Pa stotine domova, stotine sela je spaljeno, stoje danas, 20 godina i hrvatska politika o tome šuti. Ja želim svakako i Srbima želim da se vrate u svoje domove u Hrvatsku. Prema tome, dajte pomozite tim ljudima jer 200 tisuća sudbina koje se dešava u srpskoj, posebno u srpskoj republici a i drugi u Bosni i Hercegovini Hrvati su svakako zapostavljeni. Pa vas molim da nešto poduzmete po tom pitanju. Pričali ste o granicama. Neki dan smo pričali da naša policija nije dobro, naša policija nema dovoljno i nema ih dovoljno na zaštiti naše granice u istočnoj Slavoniji … … /Upadica Reiner: Vrijeme./… To dobro znam. Nisu opremljeni dobro, pa vas molim da malo obratite na tu

Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, najprije da odgovorim na ovo zadnje pitanje. Hrvatska policija i Ministarstvo unutarnjih poslova pojačali su nadzor nad vanjskom granicom Republike Hrvatske, naravno da, odnosno nas granicom Republike Hrvatske prema Srbiji Srbiji i Bosni i Hercegovini osobito u Istočnoj Hrvatskoj. I nije riječ samo o policiji koja je teritorijalno nadležna već i o drugim aktivnostima i mislim da taj proces vodimo na jedan odgovoran i vrlo kvalitetan i učinkovit način i o tome sam redovito izvješćivan od strane ministra unutarnjih poslova. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, dakle mislim da je sasvim jasno i da je o tome postignuto i veliko suglasje među svim političkim strankama u Hrvatskoj, da je Bosna i Hercegovina broj jedan vanjsko politička tema za Hrvatsku, ali i tema koja se tiče pitanja i položaja Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Troje naših kolega zastupnika koji su ovdje izabrani na listi za Hrvate izvan Hrvatske dolaze iz Bosne i Hercegovine, govore o toj temi redovito, o tome je bilo i zastupničko pitanje jučer ministru vanjskih poslova kolegi Stieru. Moj prvi međunarodni posjet bio je Sarajevu, Mostaru, Kiseljaku. Pripremit ćemo i zajedničku sjednicu Vlade i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pitanje Hrvata i njihovog položaja unutar entiteta Republike Srpske je na našoj AGENDA-i. Ono je važno i bitno i glede povratka, odnosno mogućnosti i potpore procesa povratka. Osobno sam bio i u Orašju, bio sam u Banja Luci nekoliko puta proteklih godina, vodio dijalog sa političkim predstavnicima Hrvata, sa banjalučkim biskupom Komaricom. Upoznat sam sa svim problemima i trajna je odgovornost i zadaća da taj proces pomažemo puno bolje i puno više nego što je to bilo u godinama koje su iza nas i da nam signal i glas udruga Hrvata iz bosanske Posavine a oni žive u brojnim dijelovima Hrvatske budu svojevrsni vodič i savjet kako da se država najbolje postavi prema tom pitanju. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine premijeru, osvrnuli ste se na vanjsku politiku. Svjedoci smo da je Srbiji otvoreno 23. poglavlje u predpristupnim pregovorima sa EU i da je time dobila status maloga Haaga, dobila je status jurisdikcije pravne na teritoriju Republike Hrvatske, nad hrvatskim braniteljima u ovome slučaju po prvi put u povijesti se dogodilo da će agresor dobiti u europskoj europskoj stečevini pravo da sudi hrvatskom branitelju. A tu moramo promatrati u ovome trenutku kroz prizmu kad je povećan, tj. kad otvoreno vode državu Nikolić i Vučić, ljudi koji su bili provoditelji Miloševićeve politike, koji su bili glavni savjetnici četničkom vojvodi Vučiću, koji su pozivali na granice Velike Srbije što znači da se hrvatska diplomacija nije dobro postavila u ovome slučaju. Jer ako usporedimo ono što je Hrvatska morala ispuniti od one velike četiri riječi žalosne i sramotne uhićivat, lociranja, transferiranja, uhićivanja i procesuiranja najistaknutijih hrvatskih sinova. Srbiji se dozvolilo da bude sudac hrvatskim braniteljima, a vidimo i pozive koji su poslati prije pravoslavnog Božića gdje je kazano, gdje se poziva isto na Miloševićevu politiku, gdje se poziva na ugroženost Srba i da će se izaslanik Vučića koji se deklarirao kao četnik koji je sad premijer, koji je pozivao na, znači na ugroženost Srba da će braniti Srbija svim sredstvima. Tu hrvatska politika je zakazala, tu hrvatska politika mora, ja vas pozivam mora zaustaviti dok se ne promijeni taj zakon, jurisdikciju u Srbiji koji je nad teritorijom Republike Hrvatske. Još jedno naglašavam da velikosrpska politika čelnika koji su bili četnici, četničke vojvode i Nikolić i Vučić, da danas ugrožavaju Hrvatsku … …/Upadica Reiner: Hvala./… … a moramo biti zahvalni i ljudima koji su srpska nacionalna manjina koji su branili hrvatski teritorij u Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, prvo što se tiče odnosa sa Srbijom i stajališta hrvatske Vlade u kontekstu poglavlja 23. o pravosuđu i temeljnim pravima. Podsjetit ću vas, pregovori između Srbije i EU započeli su u vrijeme one pred prethodne hrvatske Vlade. Dakle, to je broj jedan. Tada su se formirala zajednička stajališta i pregovarački okvir za pregovore sa Srbijom. U vrijeme dok smo bili u Europskom parlamentu zajedno sa još nekoliko kolega pokrenuli smo inicijativu i kroz rezolucije koje su se odnosila na komisije i izvješća o napretku Srbije po prvi put emancipirali u dokumentima EU zakon zakon koji se odnosi na nadležnost Srbije u procesuiranju ratnih zločina. Dakle, to su napravili zastupnici HDZ-a. U prošloj vladi, imate ovdje bivšeg ministra vanjskih poslova kolegu Kovača, koji se je založio da se u pregovarača stajališta EU stavi niz aspekata koji vrlo jasno govore koji su to kriteriji koje Srbija u poglavlju 23 treba ispuniti, a između ostaloga odnose se i na pitanje hibridne, regionalne jurisdikcije Srbije za procesuiranje ratnih zločina, temu koju smo puno puta otvorili i koja sigurno samim postojanjem takvih zakonskih propisa u Srbiji stvara nesigurnost kod hrvatskih branitelja, mi smo to više puta rekli. I to je jedno od onih pitanja za koje sam rekao da mora biti tema na dnevnom redu Hrvatske i Srbije da se riješi. Želimo kao odgovorna članica EU jamčiti sigurnost hrvatskim braniteljima, prije svega sigurnost kretanja. U ovom trenutku nema nijedan slučaj koji je na dnevnom redu. Potencijalnih možda ima i učinit ćemo sve da kroz pregovarački proces ta pitanja riješimo, a to se naravno odnosi i na samu dinamiku tog pregovaračkog procesa. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi premijeru, predsjedniče hrvatske Vlade. Pozdravljam u ime HSS-a i u svoje ime ovu praksu da nas informirate o sastancima Europskog vijeća i sigurno da je i naša javnost zainteresirana za te teme. A jedno od važnih pitanja za hrvatsko gospodarstvo izlazak Velike Britanije odnosno Brexit, na koji način europske politike promišljaju u zaštiti svojih gospodarstva, a za nas puno važnije da li ste vi već sa HGK-om i drugim nadležnim institucijama razgovarali o ovoj temi i što konkretno planiramo poduzeti da zaštitimo hrvatsko gospodarstvo da i taj izlazak Velike Britanije iz EU ima što manje učinke na nas odnosno na naš I povezano s tim vidimo da Europsko vijeće i europske politike razmišljaju o problemu mladih i nezaposlenih, vidimo da su dosadašnje politike u Hrvatskoj imale porazne učinke, da su velika stopa nezaposlenih pogotovo mladih i da nam mladi odlazi. Evo raduje me da se Europsko vijeće tom problematikom bavi da i vi na sličan način promišljate, da ste dali zadatak ministru Ćoriću da iz nacionalnih izvora pojača aktivnosti u tom pravcu, pa nas konkretno zanima možete li reći koliko je to sredstava iz nacionalnog proračuna i kada se mogu očekivati prve mjere i da damo šansu mladima i nadu da će ostvariti i radno mjesto u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. **Plenković, Andrej (HDZ)** Pitanje zapošljavanja mladih odnosno smanjivanja stope nezaposlenosti je jedno od prioritetnih pitanja za Hrvatsku. Dakle Španjolska, Grčka, Italija, Hrvatska to su nažalost četiri zemlje koje su u vrhu po fenomenologiji ovoga problema koji sprječava brzo uključivanje mladih na tržište rada. Ona politika koja već nekoliko godina po modelu skandinavskih zemalja na razini EU postoji, a to je da se izbjegava onaj broj mladih koji nisu niti u obrazovnom sustavu, niti u nekoj vrsti pripravništva, niti u nekoj vrsti strukovnog usavršavanja mora doći na najmanju moguću mjeru. Stoga garancija za mlade i je jedan od instrumenata koji bi trebao taj problem na učinkovit način riješiti, on je kao dodana vrijednost nacionalnim sredstvima. Kolega Ćorić je okupio tim ljudi koji se upravo tom problematikom zapošljavanja mladih bave već nekoliko godina pa i kroz nevladin sektor. I sam sam u Europskom parlamentu kao zastupnik imao jednu veliku konferenciju na tu temu sa predstavnicima komisije i mladih. Mislim da ćemo tu zadaću nastojati obaviti kvalitetnije i učinkovitije nego ranije, dovesti sredstva iz proračuna EU do krajnjeg korisnika što brže i time pomoći smanjenju broja nezaposlenih mladih u Hrvatskoj. To je akutno pitanje hrvatskoga društva, hrvatskog gospodarstva, hrvatskoga socijalnoga tkiva ako ga mogu tako nazvati, a jedna od važnih uloga da pomognemo da taj fenomen bude manji je kvalitetan obrazovni sustav. I stoga nastavak obrazovne reforme će sigurno biti prioritet rada ove Vlade i u tom pogledu vjerujem da ćemo iznjedriti mlade iz obrazovnog ciklusa koji imaju sposobnosti i kritičkog mišljenja i analize i sinteze, a isto tako da imaju preduvjet da za kvalitetnu specijalizaciju i konkurentnost na tržištu rada ne samo Hrvatske nego i cijele EU. Hvala lijepo. Hvala. I zadnja replika na izlaganje predsjednika Vlade je ona uvažene zastupnice Ane-Marije Petin. Izvolite. **Petin, Ana-Marija (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče gospodine Plenkoviću. Kao prvo evo zahvaljujem vam se na informiranju u vezi sastanka Europskog vijeća, a mene konkretno zanima da li je na tim sastancima bilo razgovora o velikoj elementarnoj nepogodi koju je zadesila ne samo RH prošle godine nego i zemlje u okruženju i Sloveniju i Austriju. Znamo da postoji Europski fond solidarnosti koji omogućava pružanje financijske podrške određenoj državi članici u slučaju velike elementarne nepogode, a jednako tako da je i u Hrvatskoj prošle godine elementarna nepogoda iznosila preko milijardu kuna, od toga samo voćari su pretrpjeli štetu od preko 500 milijuna kuna dok je iz državnog proračuna isplaćeno svega 20 milijuna kuna za odštetu iako smo upravo mi iz HSS-a tražili da je taj iznos puno veći bude za naše poljoprivredne proizvođače, budući da znamo u koliko velikom problemu se nalaze. Dakle ono što me zanima, da li se konkretno razgovaralo o tom problemu na ovim sastancima i da li je Hrvatska ili ministarstvo poduzelo konkretne aktivnosti u vezi traženja tih sredstava iz europskog fonda? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo odgovora predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Izvolite. Hvala. Dva zadnja sastanka na kojima sam ja bio to je bilo u listopadu i u prosincu s obzirom na okolnosti o tom konkretnom slučaju nije bilo riječi. Međutim Europsko vijeće naravno da daje signale i poruku važnu politike europske solidarnosti kada je riječ o velikim prirodnim katastrofama i nije neuobičajeno da se o tome raspravlja. Europski fond solidarnosti je izrazito važan, mi smo njega koristili u nekoliko navrata proteklih godina za različite nepogode koje su se dogodile. Procedura je takva da to radi nadležno ministarstvo, Vlada upućuje zahtjev prema Europskoj komisiji koji se analizira, Europski parlament daje suglasnost i nakon toga se sredstva transferiraju u određenom postotku, dakle nikad nema cjelovite refundacije jer jedan značajan postotak sredstava dolazi Hrvatskoj. Prema tome, pitanja solidarnosti na Europskom vijeću su ključna, ona su vam sama srž projekta, sama bit funkcioniranja obitelj, taj prvi refleks da vidimo što naši susjedi u konkretnom slučaju mogu pomoći onima koji su ugroženi. Prema tome, na neformalnim sastancima kada god se to događa uvijek imate izraze solidarnost a mehanizmi koji postoje su dobro uhodani i rješavaju se na razinama bilo Vijeća, bilo Komisije, bilo Parlamenta ali i na jednoj drugoj institucionalnoj razini. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade RH na uvodnom izlaganju i na odgovorima. I otvaram raspravu o njegovom izlaganju. Prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e riječ uzeti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvaženi premijeru i ministre zahvaljujem na ovom vašem izvješću koje mi je otvorilo oči kao malo koje izvješće u ovom Saboru. Naime, ja sam sve do danas gajio nekakvu slabašnu nadu da ste vi ipak hrvatski premijer, međutim nakon vaših današnjih riječi ja sam čvrsto uvjeren da ste vi samo jedan briselski projekt i ništa drugo. Naime, ovakvo zaklinjanje u sve ono što je na ovomu kontinentu pa i u svijetu loše doista se rijetko čuje. Klanjanje EU, vjera kao da se radi o nekoj religiji. Doista ne sjećam se da je ijedan hrvatski premijer ikada tako govorio u ovom Saboru. Ne samo da se niste sramili upotrijebiti riječ mainstream kao nešto pozitivno nego ste štoviše izrazili svoje potpuno slaganje sa time da kao što ste sami rekli jedan maleni kružok, jedna skupina ljudi od 30, 40 osoba odlučuje o svemu što se dešava na ovome kontinentu sa nesagledivim posljedicama za stotine milijuna ljudi. Ne znam u jednom trenutku mi jednostavno kroz glavu prošla ona famozna pjesma „Jalta, jalta“ gdje je par ljudi uzelo zemljovid svijeta i crtalo uz kavu i kolače. I posljedice toga kao što vidimo osjećamo i dan danas u jednoj podjeli svijeta koja bi možda mogla rezultirati i 3. svjetskim ratom. Politika recimo to otvoreno slijepog slijeđenja EU podrazumijeva između ostaloga i povlađivanje korporacijama, povlađivanje bankama, daljnju socijalnu nepravdu. Ja znači sad iz ovog vašeg razgovora shvaćam da ćete vi ustvari podržati i … i sve i sve ono ostalo čemu se svaki čovjek, običan čovjek zdravog razuma mora suprotstaviti. Vi ne samo da ćete to podržati nego vi čak mislite da morate biti ispred onih koji takvu politiku provode, da vi morate biti predvodnik i samim time postaje jasno da ova priča o nekakvim nacionalnim interesima koje vi navodno zastupate nije ništa drugo nego samo jedan paravan, samo jedan dakle dimna zavjesa da bi se provodila politika koja je ustvari suprotna interesima građana. Evo nekoliko je konkretnih primjera možda vezano uz ovo izvješće dakle za 2016. godinu koje se tiče i direktno vaše Vlade. Koji je bio smisao toga da odlazite u Ukrajinu i tamo zaoštravate odnose sa Rusijom, da nanosite dodatno štetu hrvatskomu gospodarstvu iako je ta šteta već dosada ogromna mjerena u desetinama milijuna eura posebno za poljoprivrednike, da držite lekcije iz povijesti o Krimu. Ja bi volio doista vas pitati da li vi uopće znate kakva je povijest Krima? da li vi uopće slušate što govori npr. novoizabrani američki predsjednik? Kako se on odnosi prema Rusiji? pretrpjela, koliku štetu su pretrpjele SAD zbog sankcija Rusije? Koliko dolara? Ravno 0. Da li vam to govori bilo što o vašoj vanjskoj politici? Da li ste čuli izjavu od prije nekoliko dana da će još nekoliko zemalja napustiti EU? Da li je tu izjavu također izgovorio po vašem mišljenju neki populist i demagog ili je tu informaciju izgovorio čovjek koji je itekako dobro informiran o svim zbivanjima u svjetskoj politici? Čemu služi vaša izjava također najava da će Hrvatska uvoditi euro u narednom periodu iako vi dobro znate dobro dvije stvari, prvo da Hrvatska nema nikakve uvjete da uvede euro jer je naš javni dug prevelik, a gospodarstvo preslabo a s druge strane da hrvatski građani i građani Europe više nemaju povjerenja u euro. Građani Austrije vjeruju u euro, 11% građana vjeruje u taj euro, u Češkoj možda još i manje, u Mađarskoj a vi sad najavljujete da ćemo mi uvoditi dakle nešto što je eto već cijeli narod Europe odbacio. To bi otprilike bilo možda malo karikiram, ali otprilike kao da se netko danas zalaže ne znam za uvođenje feudalizma. Znači jedna je ideja koja je postala čisti anakronizam. Naravno ne ulazeći dalje u to da odricanjem od kune mi se dodatno odričemo hrvatskog suvereniteta, dodatno se odričemo mogućnosti da sami odlučujemo o svojoj sudbini, o o svojoj budućnosti, o svojoj državi koju smo vrlo teško i krvavo stekli kroz 1400 godina postojanja na ovim prostorima. Ovakva vanjska politika za kakvu se vi zalažete i za kakvu se zalagala i prethodna Vlada, na primjer politika prema Siriji pa to je katastrofa svih katastrofa. Takvo ulizivanje, dodvoravanje stranim premijerima i ministrima kako je počelo od bivše ministrice vanjskih poslova, pa preko ostalih se nastavilo sve do vas. Da li vi znate, a vjerujem da znate, da ste informirani, da naftna polja u Siriji vrijede 23 milijarde dolara ili otprilike 150 milijardi kuna. U čijem smo se mi interesu odrekli takvoga bogatstva? U ime čega? Zašto smo nanijeli štetu hrvatskim poljoprivrednicima sankcijama Rusiji, hrvatskom turizmu. Koliko čujem spremaju se nove sankcije prema Hrvatskoj izazvane isključivo vašim izjavama. Više nećemo dobivati dijelove za vojnu tehniku, tako se najavljuje. Naše agencije u Rusiji morati će plaćati posebnu taksu, odnosno porez. Čemu sve to? Da li je to stvarni nacionalni interes Hrvatske kako vi kažete? Da li je to nekakav stav hrvatskih hrvatskih građana ili je to u stvari jedna politika koja koristi eto jednoj vrlo uskoj grupaciji ljudi koje ste sami naveli koja danas želi vladati svijetom na nedemokratski način i u stvari uvesti jednu prikrivenu diktaturu. Također bih se osvrnuo i na vašu izjavu kako EU ulaže napore da se smanji nezaposlenost mladih, pa evo ja bih volio da mi odgovorite na koji način je to Europska unija smanjila nezaposlenost mladih u Hrvatskoj tako što su se ne znam mladi iselili pa zaposlili u Njemačkoj ili Irskoj. Jel' možda to taj uspjeh u rješavanju nezaposlenosti mladih? Hrvatska je druga od dna, od nezaposlenih mladih u Europi. Mislim da je prva samo Španjolska. Gdje su te mjere kojima hrvatski građani osjećaju neku dobrobit od EU? Ove godine Ove godine vaša Vlada zadužiti će svakoga od nas uključujući i ove zastupnike ovdje i uključujući i tek novorođenu djecu samo ove godine, samo 2017. zadužit ćete nas za 12000 kuna svakoga od nas, 12000 kuna, a mi od EU dobivamo godišnje iz EU fondova 2000 kuna. Znači mijenjamo 12 za 2 i govorimo kako je to nekakav napredak, kako je to u našem interesu. Ja ne znam, dajte molim vas, evo ja ću vas jedan dan 24 sata provesti po hrvatskim ulicama, po hrvatskim domovima. Dajte pogledajte kako ljudi žive. Šta je ta EU donijela Hrvatskoj, ta politika koja je započela 2000. godine nakon predsjednika vašega iz HDZ-a koji je koliko toliko pokušavao zaštititi hrvatske interese to beskrajno zaduživanje. Uzmite statistike demografske, gospodarske, poljoprivredne. Pogledajte koliko je bilo ne znam ovaca, krava, svinja, mlijeka, bilo čega u Hrvatskoj i pogledajte kako ta jedna statistika pada u ponor iz kojega nema kraja. Tako da mislim da ovo što ste danas izgovorili u stvari hrvatske građane mora vrlo ozbiljno zabrinuti. Mi moramo jednostavno razumjeti da će sljedeće četiri godine biti nastavljena ista takva štetna politika kako nas je dovela u ovo stanje i da jednostavno zaista se moramo svi mi zapitati ne samo mladi, nego i mi stari ima li možda ikakvog više smisla u ovoj zemlji živjeti. Da li je bitka za Hrvatsku konačno izgubljena? Mi imamo između ostaloga ove godine i kao što je rekao zastupnik Glasnović čak 71 zakon ćemo morati izglasavati u Saboru koji je donijela EU, pa evo dragi zastupnici 71 zakon koliko će nam trebati da izglasamo zakone u najmanje po mojoj procjeni 71 dan, da bismo izglasali zakone o kojima uopće ne možemo raspravljati. O čemu ćemo raspravljati? O europskim direktivama i europskim uredbama. Evo sad će nam doći odmah poslije ove rasprave Zakoni o nabavi i registraciji oružja i eksplozivu. O čemu mi u stvari raspravljamo? O tome da li je šija ili vrat, da li je plavo ili modro. Znači u biti o samim kozmetičkim izmjenama, ali u stvari na koncu konca ne odlučujemo o ničemu. iz cijelog ovog vašega izvješća možemo samo kratko zaključiti da je hrvatska vanjska politika i njezino sudjelovanje u EU da se pretvorilo u jedan potpuni debakl. Kad to sve skupa nadovežemo na ovaj posjet predsjednice SAD-u možemo zaključiti da se hrvatskim građanima uz ovakvu Vladu uz naravno spominjanje svog onog zaduženja i sveg onog ostalog što ide uz to nikako ne piše dobro. I ja vjerujem da ću sada izazvati neke kritike, ali drago mi je da se ovaj govor snima, da će se moći gledati i za četiri godine, da će se moći gledati i za 50 godina i za 100 godina isto kao što danas još uvijek postoji fonogram izjave Stjepana Radića, „Ne srljajte kao guske u maglu“. Hvala lijepa. Hvala. Vaša rasprava je izazvala jedan cijeli niz replika, ukupno ih je šest. prije nego što dam riječ prvoj replici moram vas ispraviti, malo vas je ponijelo, u Češkoj je moneta češka kruna, a ne euro, to ste rekli. Ali u svakom slučaju prva replika je uvaženog zastupnika Branka Bačića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bunjac, bilo bi jako puno tema za replicirati pa ću ja samo na dvije. Prije svega, ja znam da je i vama jasno da je projekt pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU jedno od dva bitna projekta na kojemu je hrvatski narod postigao konsenzus, pa ovdje i u ovoj sabornici. Vi tada niste bili tu, ali vjerujem da vam je to poznato, prema tome na ovakav način govoriti o tom projektu koji je postigao konsenzus po meni je potpuno neprimjereno, to je vaše pravo kao saborskog zastupnika. S druge strane nazvati legitimno izabranog predsjednika hrvatske Vlade briselskim projektom izvan svakog razuma je, prvenstveno iz razloga što je on izabran na višestranačkim demokratskim izborima u Hrvatskoj i na taj način podcjenjujete pamet, rekao bih i volju dva milijuna hrvatskih birača koji su 11. rujna izašli na izbore. Ako na takav način postavljate i nastupate ovdje u ovoj sabornici onda se s pravom može postaviti pitanje, čiji ste onda vi projekt? Čiji je projekt Živi zid? Ako vi možete na takav način nazivati hrvatskog premijera i sve nas koji smo ga izabrali ovdje u ovoj sabornici onda vi podcjenjujete pamet nas koji smo izabrali izabrali predsjednika Vlade ovdje u ovoj sabornici. Način na koji vi nastupate u posljednje vrijeme otvara pitanje za čiji račun i u čije ime nastupate vi kada na ovaj način podcjenjujete kažem i pamet hrvatskih birača i saborskih zastupnika? Ja bih molio da i o tome jednom javno nastupite ovdje u ovoj sabornici. zid)** Hvala. Uvaženi kolega Bačić, dakle moguće je ovo nije samo moje mišljenje niti mišljenje Živoga zida. Ako ćete pogledati jako puno medijskih vijesti potvrđuje otprilike ovo što sam ja govorio. Dakle nisam ja prvi taj koji je spomenuo da je premijer biti ovdje postavljen sa podrškom Bruxellesa ali sam se danas jednostavno to uvjerio, znači uvjerio me sam premijer u to. Kada kažete da je vrlo neobično ovdje govoriti protiv EU, pa ja vas podsjećam evo imali smo referendum, pogledajte dakle 35% građana je bilo protiv ulaska u EU, to je veći postotak glasova nego ste vi dobili na izborima. Znači ja govorim u ime većeg broja građana nego vi sada ovdje u vaše stranačko ime. Formirali ste vladu, ali sa MOST-om, sa manjinama i još nekim manjim koalicijskim partnerima. Bez toga pitanje je da li bi vaša stranka postigla taj rezultat. A ono što nažalost moram reći je isto tako činjenica, da ćete vi sami vrlo brzo kao što ste se okrenuli protiv svih svojih bivših premijera okrenuti vjerojatno i protiv svojega premijera i tada ćete vjerojatno koristiti isto ove argumente koje sam ja koristio. To su isto proročanske riječi koje nije teško za shvatiti jer svi mi znamo da je ustvari vaš predsjednik stranke iskoristio jedan vakuum koji je nastao na način kakav je nastao.

Kolega Bunjac u svom izlaganju kazali ste da je politika EU politika podilaženja bankama i korporacijama. Pitali ste Vladu moramo li biti predvodnici u sluganstvu i u provođenju te politike i kazali ste da je europska politika suprotna interesima hrvatskih građana. E pa sada gledajte, i vi i ja možemo biti sto puta opozicija u ovom Saboru, spomenuli ste i sami hrvatski građani su izašli na referendum i odlučili o tome žele li Hrvatsku u EU ili ne. 35% je bilo protiv, ali ne zaboravimo 65% bilo je Prema tome, mi možemo Vladu kritizirati da li je na najbolji način iskoristila članstvo za dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Možemo ju kritizirati za takve stvari ili da li je učinkovito i kvalitetno zastupala naše interese u oblikovanju zajedničkih europskih politika. Ja sam spreman sudjelovati u takvoj diskusiji. Ali ne možemo prozivati Vladu zato što je Hrvatska u EU jel je dužna voljom građana provoditi europsku politiku i zastupati ove građane u svim institucijama i svim organima donošenja odluke EU. Oko toga smo imali konsenzus u Saboru, to je rekao gospodin Bačić, dakle SDP stoji uz taj konsenzus i dosljedno ćemo nastaviti poštivati takvu politiku i volju građana izraženu na referendumu dok se ona ne promijeni na isti način. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Bunjac. Zastupniče Klisović dakle ako premijer Plenković ima konkurenta u ovoj sabornici u svom podilaženju Bruxellesu to ste svakako vi. A to dakle pokazuje jednu vrlo očitu činjenicu a to je da između HDZ-a i SDP-a u stvari nema nikakve bitne razlike. Ovo međutim što ste vi sada rekli kako je hrvatski narod glasao na referendumu zašto je ta vaša Vlada u kojoj ste vi bili član zabranila sve ostale referendume kad se toliko zaklinjete u dakle takav način narodnog izjašnjavanja? Zašto niste dozvolili referendum gospođe Markić, Stožera za obranu Vukovara? Zašto između ostaloga danas ne bi dozvolili referendum o izlasku iz EU? evo ja ću probati organizirati referendum o izlasku iz EU i hoćete li ga dozvoliti? Nećete, zloupotrijebit ćete institucije i takav ćete referendum zabraniti. U vrijeme referenduma o ulasku u EU pričale su se takve bajke da ćemo putovati, da ćemo imati plaće, da ćemo se svi zaposliti, na javnoj televiziji nije bilo jedno kritičko mišljenje koje bi bilo suprotno ulasku u EU. A oni koji su promovirali EU svi znamo na koji način su to činili tako što su bili plaćeni tisućama i tisućama eura, bogatim briselskim briselskim plaćama i drugim beneficijama, obećavana su im mjesta u administraciji kako EU tako UN-a i ustvari je cijeli taj referendum bio režiran to je danas moguće, to je nažalost danas moguće da se prividno daje nekakva ideja o demokraciji a u stvarnosti novac banaka korporacija u suradnji sa isto tako plaćenim medijima ne dozvoljava da se o nekoj temi otvoreno

Hvala uvaženi predsjedavajući. Pa eto zastupnik Bunjac ujedno i doktor znanosti napravi jedan kritički osvrt na politiku koju zastupa naša Vlada i neko će od vas reći da, reći će Hrvatska je ušla voljom građana na referendum o EU ali se pritom zaboravlja da je Ustav bio izmijenjen naše zemlje jer je naš Ustav štitio našu državnost i naš suverenitet na način da je rekao da više od 50% od ukupnog broja građana mora biti za državne zajednice, ulazak u neke nove državne zajednice, ulazak u neke nove Jugoslavije. I onda su došla gospoda iz HDZ-a, stručnjak Vladimir Šeks i on je galantno promijenio Ustav na način da više ne mora više od 50% hrvatskog naroda biti za udruživanje s nekim drugim zemljama. I što se dogodilo? Vi pričate o referendumu, pa to je bio krnji referendum. A zašto? Da je izašlo 5 ljudi na taj vaš referendum koji ste organizirali i da je od tih 5 ljudi 3 bilo za, nas 4 milijuna bi bilo gurnuto u EU. I onda vi tu dijelite lekciju o ne znam pravu ne znam na samoodređenje, ljudskim pravima, demokraciji itd. Dame i gospodo, a pazite koje je još gori paradoks na kojeg gospodin Bunjac nažalost nije ukazao, vi ako imate neki lokalni referendum hoće li se graditi golf teren na Srđu recimo, traži se izlaznost veća, odnosno više od 50% od ukupnog broja birača mora biti protiv ili za da bi neka odluka bila valjana. Znači na lokalnim referendumima treba više od 50% a na referendumu o gubitku suvereniteta tu vam je dovoljno 5 glasova od 0. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Hvala kolega Pernar. Dakle vi ste upravu, da Hrvatska boravkom u EU odrekla se djela svojega suvereniteta. Mi iz ovih izvješća to sasvim jasno vidimo i iz ovih zakona koji će već danas biti na dnevnome redu to ćemo još dodatno vidjeti. Ja bih samo htio ovdje kratko napomenuti još jednom da je hrvatska suverenost vrlo teško stečena, mnogi ljudi su izgubili živote i živote da bismo imali danas slobodnu Hrvatsku državu. Pročitajte što su govorili o hrvatskoj državnosti Ante Starčević i Stjepan Radić i shvatit ćete da oni danas definitivno ne bi bili za EU. Između ostaloga mogu citirati Stjepana Radića koje je rekao slijedeće: „Europa nama neće i ne treba pomoći jer teško je onomu koji iz tuđe torbe kruha čeka.“ Hvala kritizirali ste premijera zato što je davao podršku EU kao projektu. A onda ste spomenuli i pokojnog prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, to je njegov program. Zadnja je točka programa Franje Tuđmana glasila euroatlantske integracije i ulazak u NATO i EU. To vam piše već 89. Dakle tu predsjednik hrvatske Vlade ne izvlači nikakvog novog asa iz rukava, to je naš program od kad smo osnovani kao stranka. Govorili ste o tome kakve sve probleme u EU postoje. Pokušajte si postaviti pitanje gdje to na kugli zemaljskoj postoji bolja zdravstvena zaštita, postoje bolji obrazovni sustavi, postoji bolja zaštita radnika, postoji veća sigurnost radnog mjesta, postoji veća sloboda u demokratskom smislu, postoje veće slobode u osobnom smislu, bilo gdje na kugli zemaljskoj? Da li je to Latinska Amerika, da li je to Sjeverna Amerika, da li je to Daleki istok, da li je to Afrika? Ne postoji, ne postoji, nitko nije išao u EU zato što bi glorificirao projekt kao projekt nego zbog toga da bi probali živjeti sve bolje. A na kraju krajeva da ste negdje drugdje kao politička snaga organizirali i pokrenuli svoj izlazak na izbore ne bi vas bilo. Vas kao političke opcije može bit samo u EU, na svim ovim drugim mjestima vam ne bi dali ni da se registrirate. Bili bi riješeni u roku dva dana od Dalekog Istoka, Amerike ili bilo kog mjesta na kugli zemaljskoj kojeg vi uključite i tvrdite da bi možda bili bolji u EU ne bi vas bilo kao političke snage dva dana. Samo imate šanse u EU u kriterijima i standardima koje je donijela EU naravno voljom i hrvatskog naroda i hrvatskih političkih odluka koje su zapisane u prvom programu doktora Franje Tuđmana. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor uvaženog zastupnika Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Mesić, na vašu veliku žalost prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije, zemlja sa najboljim zdravstvenim sustavom na svijetu je Kuba. Prema tome, govoriti da je kod nas bolje ja ne znam, jednostavno piše da je tamo bolje. Sad ne znam, možda vi znate bolje. Ali ja čitam dakle službena izvješća. Druga stvar to što vi kažete da nas ne bi bilo, bilo bi nas. Pa meni ne može nitko zabraniti da ja živim i djelujem bio ja u stranci ili ne. Kroz čitavu povijest malene grupe ljudi koje vi nazivate izgrednicima, populistima, demagozima i pobunjenicima mijenjale su svijet. Pa i na Kubi je 12 ljudi započelo pobunu, pa kao što vidite koji su bili rezultati u Kini, u Rusiji. Uvijek malena skupina ljudi. I mi pokrećemo povijest isto kao što je '89. kako vi sami kažete u baraki jedna malena skupina Hrvata započela stvaranje Hrvatske države. A vremenom evo što se dogodilo? Dogodilo se to da su ta načela u stvari napuštena i da u stvari Hrvatska nije ono čemu su se nadali svi oni koji su 1990. godine iskrenoga srca i sa puno ideala krenuli u stvaranje države. To nisu moje riječi. Pitajte slobodno i vaše zastupnike i zastupnike MOST-a i hrvatske građane da li je ovo Hrvatska o kojoj ste sanjali 1990. godine? kolega Mesić upotrijebio izraz da ste vi izgrednici i slično, tako da nije korektno govoriti stvari koje on nije rekao. Kolega Mesić je digao Povredu Poslovnika članak 238. jer uvaženi kolega jednostavno nije rekao istinu, jer ne nazivam nikog izgrednici. Dapače, europska demokratska kulturna tradicija dozvoljava i ovakve stavove kao što imate vi i kao što imam ja.

Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Bunjac, zaista ste izgovorili jednu tvrdnju koja ne može stajati i ona je žalosna s obzirom da ste vi zastupnik u Hrvatskom saboru i izgovoriti ovdje da netko nije hrvatski predsjednik Vlade ili hrvatski premijer nego da je Bruxellski projekt je uvreda za sve nas koji ovdje sjedimo jer mi smo imali sjednicu Sabora na kojoj je upravo gospodin Plenković za svoju Vladu i da postane predsjednik Vlade dobio 91 glas. 45 njih je u ovom Saboru bilo protiv, a 3 su bila suzdržana. I to je temelj hrvatske demokracije, to su pravila koja se moraju poštivati. Vaše verbalne akrobacije su dozvoljene i mislim da ste u protekla dva mjeseca uspjeli izvrijeđati sve nas ovdje vrlo temeljito, sve one koji vam nisu po volji i čak kažem ne brinući o tome da li je netko predsjednik države, da li je predsjednik Vlade pokazujete jednu razinu nepoštivanja svega. To se može svesti pod određenu vrstu anarhizma ili onoga čemu vi stremite kao stranka. Ako je netko projekt Bruxellesa kako nazvati Živi zid i čiji su oni projekt? Jeste li vi projekt Moskve i njihove politike ili jedne politike koju smo nekada slušali? Nas i Rusa 150 milijuna. Je li to to? Kako izgleda taj projekt? Je li taj projekt falsificiranje raznih dokumenata? Jel' to sadrži taj projekt? Je li to kad skupština Živog zida bira, kad Glavni odbor Živog zida bira Skupštinu ili Skupština Živog zida od tri člana bira Glavni odbor od pet članova. Jel' u tom svijetu trebamo živjeti? Jesu li to žute koverte koje nemaju vlasnika kojima se bave sada određene institucije? Znači, postoje ljudi pa možda i u ovom Saboru koji dozvole da im frizeri operiraju glave? Da teorije urote budu rješenja za mnoge probleme? Ali dajte više upristojite se malo i niste vi moralna vertikala ovoga društva koliko god se vi to htjeli predstavljati svima nama ovdje u Saboru. Zahvaljujem uvaženom kolegi Josipu Boriću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Borić, molim vas imate audio snimku ovog mojeg govora. U mojem govoru nije bilo apsolutno ničega uvredljivoga, ničega vulgarnoga za razliku od ovdje prisutnih zastupnika i djelatnika Sabora koji su članovi Živog zida uspoređivali sa medicinskim dijagnozama i sa različitim drugim pogrdnim izrazima. Dakle, ustvrditi da je, dakle premijer radi više u interesu Bruxellesa nego u provođenju nacionalnih interesa posve je legitiman, dakle politički dijalog i tvrdnja i ja i dalje iza nje stojim. Dakle, ja sam čvrsto uvjeren da ovakav premijer i ovakva Vlada hrvatskim građanima realno gledajući neće donijeti nikakve stvarne probitke, a ponajmanje će doprinijeti ostvarenju onih snova na kojima je nastala ideala Hrvatska država 1990. godine. želite mi već nešto replicirati da koristite argumente, a ne da zloupotrebljavate podatke koje ste saznali na nekom ministarstvu ispod stoga i neke druge diskvalifikacije koje pokazuju da nemate argumente nego smo mi u stvari u pravu. Zahvaljujem uvaženom gospodinu Bunjcu na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Bunjac izrazili ste svoje ogorčenje što smo članovi EU i upitali ste nas da li mi znamo kako naši građani žive upravo zahvaljujući tome. Ja bih vas pitala, da li vi znate, da li možete pretpostaviti kako bi tek naši građani živjeli da nije brojnih projekata koji su realizirani europskim sredstvima? koliko je na tim projektima angažirano od naših arhitekata, projektanata, građevinara ne samo inženjera nego i pomoćnih radnika, koliko je tu aktivirano naše mehanizacije, proizvedeno, prodano različitih materijala od građevinskih do onih opreme? Da li znate da su naši brojni građani dobili vodovodnu mrežu zahvaljujući tim sredstvima, da se gradi kanalizacijska mreže, a time želimo zaštititi naše more, da time nije ugrožen naš turizam? Da li znate da su u izgradnji brojne škole, vrtići? Kako bi tek naši građani živjeli da nije tih projekata? Koliko je tu otvoreno radnih mjesta, koliko je tu osigurano osobnih dohodaka? Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Juričev-Martinčev. Odgovor uvaženi kolega Bunjac. Izvolite. **Bunjac, Branimir te stvari koje ste rekli da je navodno kao dobila, a je, je sama platila. Pa mi uplaćujemo u proračun EU četiri milijarde kuna i onda nam vrate četiri milijarde kuna i sada je to kao neka velika dobit. Vi kažete da se sredstvima EU grade škole, ja iskreno rečeno te škole nisam vidio, barem ne u nekom većem broju, ali sam vidio da brojni hrvatski učenici nemaju za platiti čak ni školsku kuhinju, vidio sam da roditelji moraju plaćati školsku lektiru, vidio sam da kada 1.9. počinje školska godina, a roditelji ne mogu spavati od brige i dovijanja dovijanja na koji način da kupe školske knjige, na koji način da plate prijevoz, na koji način da pošalju studente u Zagreb, gdje će iznajmiti stan. Vidio sam učitelje kojima se ne žele povisiti plaća iako im je ugovorom koji je potpisala Vlada to zajamčeno, vidio sam isto tako škole koje nemaju temeljnu opremu recimo ne znam za izvođenje nastave kao što su možda računala ili neke druga pomagala koja su već odavno prisutna u brojnim školama u Europi. Ja sam čvrsto uvjeren da Hrvatska ima svega dovoljno, znači mi imamo dovoljno i hrane i stambenoga prostora i uvjeta da opremimo škole. Nije nam potrebna politika EU nego štoviše politika EU baš nas je dovela u ovakvo stanje. Onog časa kada je započeo ovaj nesretni proces pridruživanja, toga časa je i započela ova kriza iz koje se ne vidi kraja. A bojim se da je samo pitanje vremena kada ćemo doći do grčkoga scenarija, a taj je da ćemo morati davati otoke, da ćemo morati davati aerodrome, nacionalne parkove, da ćemo smanjivati mirovine i onda ćete vi isto vjerojatno dalje govoriti kako smo mi anarhisti kako ne znamo što govorimo itd. vrijeme će pokazati. Hvala lijepo. **Brkić, na odgovoru. Za riječ se javio predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Plenković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Brkić, poštovani kolega Bunjac. Kada sam dolazio danas nisam imao namjeru reagirati na prvoga govornika, ali reagirat ću odmah zato što smatram da je to potrebno. Kada sam razmišljao o tome da li da radimo ovo što ja sada radim, a to je da nakon svakog Europskog vijeća dođem pred Hrvatski sabor i govorim o tome o čemu se raspravlja na tim sastancima, koje su teme, koliko su bitne, koliko posljedica imaju za hrvatske građane, neki su izrazili jednu malu dilemu dal ćemo na taj način otvoriti politički prostor, recimo ljudima poput vas, da iskorištavate govornicu za Hrvatskim saborom za vaše političke ciljeve, za demonstraciju demagogije, citiram vas, populizma, ali prije svega jednog dubokog, zapanjujućeg neznanja i ne informiranosti. To je ono što je možda glavna poruka koju hrvatska javnost treba čuti i treba znati. Jedna od ključnih zadaća moja osobna kao političara, ali i kao predsjednika Vlada i predsjednika stranke bit će politička, argumentirana bitka i rasprava protiv vas i vaše politike i vaše demagogije, vašeg neznanja i vašeg dovođenja u zabludu brojnih hrvatskih birača. To će biti jedan od ključnih ciljeva, vjerujte mi. I zato sam uvjeren da je ovo korisno i dobro i ljudi to trebaju čut i trebaju znat. Uredu je poslovničke metode su takve, dijalog je potreban i dijalog je dobar. Ali da se vi usudite reći meni da sam ja nečiji projekt, temeljem čega, temeljem kojeg to legitimiteta? Ja koji sam osvojio mandat i za Hrvatski sabor prije nekoliko godina i prvi put za Europski parlament i drugi put za Europski parlament i u stranci i pobijedio na izborima u okolnostima koje nisu tako izgledale. Imam čak i mandat u mirovanju u Vijeću gradske četvrti, imam sva tri moguća legitimna mandata koja možete imati lokalni, nacionalni i europski, jednog sam se odrekao sada. Vi meni sporite legitimitet hrvatskih birača i usuđujete se proglasiti me nečijim projektom. E nećete. Nećete uvjeriti ni hrvatsku javnost, niti neke komentatore, dolazili oni iz medija ili dolazili iz nekih drugih političkih stranaka. I tu bitku ću voditi vrlo snažno i vrlo odvažno. Razina bezobrazne namjere da vi kažete da je moj posjet Ukrajini nanio štetu Hrvatskoj, temeljem čega, temeljem čega? Da smo vodili politiku 90.te politika prvog predsjednika Tuđmana na način kako vi to sada sugerirate Hrvatska ne bi bila cjelovita, Hrvatska ne bi bila samostalna. Koristiti iskustva mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u zemlji poput Ukrajine, za Donjeck i Lugnansk, što u tome ima loše? Ko se tome može protiviti? Ja sam naučen na medijsko hibridno komuniciranje i ratovanje, možda hrvatska javnost nije ali neće proći, neće proći i nimalo me ne impresionira ni vi, ni oni koji tako komentiraju. Što se tiče politike HDZ-a, politike iz 90.te, politike priključivanja EU i europskim vrijednostima. Pa to je bila jedna od temeljnih zadaća i ciljeva prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, jedna od temeljnih ciljeva. On koji je dobro, vi ste koliko sam shvatio povjesničar, prepoznao ulogu malih naroda u povijesnom kontekstu i kontekstu integracije i jako je dobro vjerovao koliko je bitna samostalnost i neovisnost i koliko je bitno priključivanje zapadnim demokracijama i vrijednosti koje to dijele. Mi smo, gospodine Bunjac ja vas nisam primijetio ni 90.tih niti prošlog desetljeća, 20 godina radili da ostvarimo članstvu u EU i Sjevernoatlantskom savezu. Za vas tada nit sam čuo, nit sam vas vidio, niti za bilo koga od vas iz Živog zida, nit jednog. Vodio sam kampanju referendumsku 2011. koja je itekako legitimna, koja je itekako u skladu sa zakonom i koja je pobijedila 66 prema 33. Vodio bih je ponovno ne zato što je to nečiji projekt nego zato što je to volja, većinska volja hrvatskih ljudi, hrvatskih birača, onih koji daju povjerenje onima koji su u stanju racionalno, odgovorno i zdravorazumski upravljati a ne vama koji samo širite dezinformacije. Vi ste sada rekli ovdje svima da je zdravstveni sustav globalno najbolji na Kubi. Evo tu vam je ministar vanjskih poslova, ima nešto malo iskustva u svijetu globalnom pa nek vam malo on možda kasnije na kavi kaže koja su to dostignuća i kako je percipirana ta zemlja. Mislim da ste na taj način a i sa brojnim drugim izjavama koje govorite pokopali sebe same u smislu argumentacije i kredibiliteta. Uvjeriti nećete veliki broj hrvatskih ljudi to budite sigurni. A pretenzije o tome da vi sebe uspoređujete sa Radićem, da vi sebe uspoređujete sa prvim hrvatskim predsjednikom i HDZ-om su toliko smiješne i toliko po mom sudu začuđujuće da ste ih uopće u stanju izgovoriti da vam to može proći jedino možda na vašim malim kružocima na kavi. Ali vam u hrvatskoj javnosti i u hrvatskoj politici to neće proći u to budite sigurni. Zahvaljujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Andreju Plenkoviću. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predsjedniče Vlade želio bih se vratiti na temu koju sam replicirao i u uvodnom djelu kada smo govorili o izvješću koje se nalazi pred Europskim parlamentom, izvješću Marie Joao Rodrigues o europskom stupu socijalnih prava o kojem ste rekli da ste neinformirani. Ali očito nije cijela EPP grupacija neinformirana i da istina ovo izvješće neće biti obvezujuće ali će se vjerojatno već u ožujku pred Europskim parlamentom naći dokumenti sukladno ovom izvješću koji će biti obavezujući. Ali ono što vam želim skrenuti pažnju da neki članovi iz EPP-a konkretnije kolegica Petir kaže kaže da, i citiram sad njezino priopćenje „Hrvatska je zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir nije sudjelovala u izradi amandmana na izvješće Marie Joao Rodrigues o europskom stupnju socijalnih prava usvojeno u prosincu 2016. na Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja te osim toga amandmane nije niti potpisala, niti glasovala za njih.“ Vaša kolegica Šuica nije i mislim da je legitimno pitanje zbog svega što sam rekao i prije, zbog argumenata koje sam tada postavio da li je stav HDZ-a, budući da set predsjednik HDZ-a da li je stav da ćete te amandmane EPP-a podržati i što će se na kraju odraziti i na socijalnu sigurnost ne samo hrvatskih građana koji su dio EU, nego građana u svim članicama EU. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Hajduković na replici. Odgovor na repliku predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Planković. Izvolite. Ja se ne mogu oteti dojmu kolega Hajduković da ste vi na nekom mail-u ili sms-u sa kolegicom Borzan. Ja mislim da oni danas imaju posla svog u Strasbourgu koji rade jer mi tako djeluje ova vaša informiranost, malo je imate malo je nemate. Ja se nisam sms-ao niti emailao sa kolegicom Šuicom voditeljicom naše delegacije. To ću napraviti večeras i reći ću vam odgovor jer vi očito imate vremena. A ovo što ste vi sada rekli nije imalo nikakve veza sa ovim što sam ja odgovarao na izlaganje prethodnoga kolega. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru predsjedniku Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću. Slijedeći za repliku javio se uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Pa htio bi se prije svega zahvaliti premijeru Plenkoviću što debatira ovdje s nama i što izražava svoje mišljenje i stavove. I moram reći da je njegova argumentacija meni kao kritičaru njegove politike zvučala jako dobro i jako uvjerljivo. Međutim, ključno pitanje je je li ta argumentacija valjana? A po mojem mišljenju nije a reći ću vam i zašto. Zato jer predsjednik Tuđman sigurno nije htio da mi danas sutra budemo opet u državnoj zajednici sa susjednom Srbijom čiji ulazak u EU vi podržavate. A EU u suštini ide ka federalizaciji i stvara se neka makrodržava sa zajedničkom valutom, zajedničkom vojskom, zajedničkim parlamentom, zajedničkim zakonima itd. itd. upravo iz tog razloga je predsjednik prvi Hrvatske Franjo Tuđman kao bi zaštitio suverenitet naše zemlje napravio Ustav po kojem je potrebno ponavljam više od 50% od ukupnog broja birača da podrži pristupanje Hrvatske nekoj drugoj državnoj zajednici. I onda što je bilo? Franjo Tuđman umire, dolaze, Franjo Tuđman koji je govorio protiv crnih, žutih i zelenih vragova, protiv masona, protiv onih koji se udružuju sa crnim vragom da bi potkopali njenu zemlju, njen znači suverenitet. I odjedanput znači što se događa? Franjo Tuđman umire, dolaze novi ljudi u HDZ, mijenja se politika HDZ-a, mijenja se Ustav RH, pojavljuju se ideje o ukidanju granica Republike Hrvatske, znači da se one otvore. Pojavljuju se ideje o ukidanju naše valute. Pojavljuju se ideje o dijeljenju suvereniteta i mnoge druge ideje koje zapravo vode rastakanju državnosti naše zemlje i na kraju krajeva ukidanju prava našoj zemlji da postoji. Hvala. Meni djeluje kao da se vas dvojica takmičite ili nadmećete tko će bit briljantniji u znanju, informiranosti, poznavanju prava, ustavnog prava, europskog prava, međunarodnog prava, podjela isključivih nadležnosti, podijeljenih nadležnosti na razini EU. Mora hrvatska javnost shvatiti da vi ne znate što govorite, da govorite stvari koje ne stoje, koje su netočne, koje su krive, koje su neopravdane, koje čak moram priznati u demokraciji, ja vam dajem pravo na govor, govorite što god želite ali mora vam netko odgovoriti. Ono što vi radite već ovdje sada mjesecima nije dobro, nije korisno za higijenu javne rasprave u Hrvatskoj. Nije, nije gospodine Pernar. Vi kažete sada da će ovo dovesti do rastakanja Hrvatske države. Ma o čemu vi pričate? Čemu ste vi prisegnuli ovdje kao zastupnik u Hrvatskom saboru? Čemu ste prisegnuli Ustavu zemlje koja ne postoji ili koja sutra neće postojati? Ja u biti se veselim ovome i doći ću svaki put rado u Hrvatski sabor da argumentima uvjeren u ono što govorim, jer znam što govorim, jer sam se pripremao godinama da bih došao u poziciju da dobijem ovakvu odgovornost. Nisam tu došao preko noći ili slučajno ili neistinama u kampanji i privukao one koji nisu dobro možda imali vremena da čuju sve što je točno. Ja sam vodio tu referendumsku kampanju baš na istini, baš na suzbijanju dezinformacija. Jer stranke poput vaše ruše referendume u Francuskoj, Nizozemskoj, Grčkoj, Ujedinjenoj Kraljevini. E ovdje neće! I drugi put ćete dobiti manje glasova i manje mandata na izborima ja vam to jamčim. To će biti jedna od ključnih zadaća moje Vlade – borba protiv populizma i demagogije koji je neistinit, neutemeljen i koji duboko dezinformira hrvatsku javnost. To vam kod mene neće proći u to budite sigurni. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi premijeru. Ja ne znam, vi ste možda naviknuli da ljudi vama povlađuju. Ja vam neću povlađivat. Ja nisam došao u ovaj Sabor da vam klimam s nosom, niti sam došao ovdje da mi vi šaljete sms pa da mijenjam mišljenje kako vi želite. Ja točno znam kome govorim u ovom trenutku, možda za razliku od vas. Ja imam pred svojim licem hrvatske građane koji pate i koji znaju da se njihovi problemi ne rješavaju. I prema tome, govorim u njihovo ime. Vi naravno imate pravo na svoje mišljenje, ali ja više cijenim svoje. Vi pitate kako sam se ja usudio? Kako ste se vi usudili na Saboru HDZ-a u lipnju reći da stranka nije taoc jednoga čovjeka. Kako ste se to usudili? Ako je taj predsjednik kojeg ste vi prozivali bio izabran sa 91000 glasova, imao apsolutni legitimitet. Kako ste se usudili osporavati taj legitimitet? Znači, prema tome i vi ste to radili što sada ja radim a ovo što mi radimo ocjenjujete kao nekakav ne znam nelegalan čin, cirkusiranje, neznanje. Zbog čega vi mislite da ja imam neznanje? Vi kažete da je '90.-te godine Hrvatska htjela ući u EU a ona nije postojala devedesete godine. Hrvatska unije je nastala 1992. godine. Eto to je znanje s kojim vi raspolažete i s kojim želite meni začepiti usta. Prema tome, dođite u ovaj Sabor, razgovarat ćemo, a pustite da hrvatski građani odluče tko će biti, tko će dobit glasove, tko neće, tko će bit pokopan kako vi kažete. To je vrlo ovako zvuči, znate ima malo konotacije da ne velim sad. Ne? Hvala lijepa. ja vas dobro čuo bio? Ovo je bilo pod navodnicima. Ne mislim ja o vama ništa loše. Želim vam puno zdravlja, puno živahnosti, ali vam prije svega želim malo, barem malo informiranosti. Ako ste vi stekli doktorat negdje i ako ste u stanju reći pred Hrvatskim saborom da 1990. EU nije postojala. Jel' postojala možda Europska zajednica? Šta smo mi prije dva dana ovdje obilježavali? Tko nas je to prije 25 godina 15. siječnja priznao? Gospodine Bunjac, malo Thomas Spain Common sense ima li ga? Samo malo, malo zdravog razuma. Bilo bi to korisno za vas, za vašu stranku, za vaš integritet kao političar, kao nekoga tko odgovorno nastupa u Hrvatskom saboru. Možete reći što hoćete, ali uvjeravam vas nećete dobiti povjerenje onih koji će se barem minimalno informirati, minimalno koji će se informirati, a ja ću učiniti sve da se većina hrvatskih ljudi dobro informira i da zna kome poklanja povjerenje i zašto. Jeftini poeni, demagogija, populizam, neistine neće vam proći, jednostavno vam neće proći. I nemojte uspoređivati vaš nastup ovdje kao zastupnika u Hrvatskom saboru kao moj politički govor na našem Općem Saboru. To nema nikakve veze. i jedan i drugi imamo pravo govoriti. Ali ja vam ovdje argumentima odgovaram da niste u pravu. I da umjesto temeljito da pročitate i zaključke Europskog vijeća i izvješća koja vam ovdje šaljemo i da cijenite dijalog o tome ne dezinformirajte hrvatsku javnost da predsjednik Vlade ne radi u interesu RH. Itekako radi i moja stranka i moja Vlada i ova parlamentarna većina. U čijem interesu vi radite, to se malo zapitajte i s kojim ciljem ovako idete u javni i komunikacijski prostor. To je ono što mene zanima, to bi bilo zanimljivo za znati. Evo pitali su vas ovdje neki kolege zastupnici. Zahvaljujem predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče. Znam da vaš stil nije ono što smo slušali sa druge strane i mislim da je ipak bilo dobro da ste izašli i da ste reagirali na ovakav jedan istup jednog kluba jer moramo svi mi i vi i mi ovdje u Saboru stati na put ovoj niskosti koja se pojavljuje kao nekakav temelj ili nekakva politika koju treba implementirati u hrvatsko biće u hrvatski narod pa i u ovaj Dom ne bi li ga se srušilo u očima javnosti kao jedan dom o kojem svi govorimo da je visok, da je najvažniji, a da se u njemu ponašamo na način na koji se tu ponašaju pojedini zastupnici. Mi smo imali nedavno jednu priliku ovdje gdje smo se sreli također u jednoj sličnoj situaciji i neznanje Živog zida kontra znanje jedne akademije HAZU, gdje su kolege iz Živog zida napali gospodina Rudana da ništa ne zna, da ništa ne radi, da nema pojma o ničemu. Kada je gospodin Rudan izašao u završnu riječ oni su pobjegli vani tada, nisu se mogli sresti sa svojim neznanjem. uredno ih je uputio na biblioteke same akademije ali i Sabora da nešto nauče o hrvatskoj povijesti, ali i o cijelom političkom sustavu. Jer što je bilo najgore u svemu ovome? Što netko vama osporava legitimitet, a znamo da pravila postoje i ja sam rekao koliko ste glasova dobili kao predsjednik Vlade za svoju Vladu i oni time barataju dnevno. A tko osporava legitimitet? Čovjek koji ovdje ušao kao zamjena. I ja sam zamjena umjesto jednog čovjeka koji je postao ministar, on je ušao ovdje kao zamjena umjesto jedne gospođe koja se na listi potpisala i lažno stavila valjda određenu titulu kojoj nijedna medijska kuća ne može naći diplomu, recimo. I on nama ovdje moralizira umjesto da svom kolegi Pernaru kaže, kolega Pernar ne možeš u studentskom domu žicati ixicu od studenata da bi jeftino jeo kao saborski zastupnik jer imaš dovoljna primanja da možeš platiti i skuplji ručak, kao što si to napravio jučer, nemoj to raditi. To je taj nekakav moralni dio gdje bi on trebao utjecati na svoje kolete. Međutim ne, oni uvijek drugima dijele moralne lekcije, a ustvari su vrlo niski i pokušavaju unijeti to u hrvatsko društvo. Mislim da je dužnost svakoga od nas da stanemo na put tome. Hvala

znači mislim da je zapravo replicirao meni i kolegi Bunjcu, a javio se na repliku premijera Plenkovića. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika. Hvala Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku. Nema. Hvala lijepo. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a javio uvaženi Joško Klisović. Izvolite. **Klisović,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. A u ime kluba SDP-a pozdravljam predsjednika Vlade i državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Zahvaljujem premijeru na uvodnom izlaganju. Nažalost kao i protekli puta u premijerovom izvješću sa Europskog vijeća više smo čuli o onome što se zbivalo u 2016. godini, što su govorili i radili drugi tijekom 2016. uključujući na Europskom vijeću, a manje o onome što je u ime svih nas građana Hrvatske prezentirao naš predsjednik Vlade. A građani ove zemlje imaju pravo znati koje stavove zastupa njihov primjer na tako važnom tijelu kao što je Europsko vijeće. Novine koje je u hrvatsku politiku unijela hrvatska predsjednica mislim da nisu dobrodošle i da je građani većinski ne podržavaju, a to su prije svega odricanje pravo medijima i građanima da znaju gdje su bili, s kim su se sastajali i što su u ime hrvatskih građana govorili najviši državni dužnosnici. Građani, saborski zastupnici, mediji imaju pravo u dobroj vjeri pitati i znati što govore i na što se obvezuju najviši državni dužnosnici. Uvredljivo je za cijelu hrvatsku javnost ako se to proglašava mobingom državnih dužnosnika. Vlada Zorana Milanovića dobila je prvu nagradu u Europi u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, za olakšavanje pristupa građanima usluga koje im pruža država. Bila je to najtransparentnija hrvatska vlada koja je postavila nove visoke standarde transparentnosti u hrvatskoj politici, a od kojih se redom odustajalo i odustajale su sve HDZ-ove vlade uključujući trenutnu čiji dnevni red ostaje tajna do samog početka sjednica Vlade, a konzultacije sa zainteresiranom javnosti se pokušavaju izbjeći i kada su zakonom propisane. Na Europskom vijeću održanom u prosincu kao i tijekom cijele 2016. godine bilo je tema od interesa za Hrvatsku. Migracije, Ukrajina, Rusija, europska obrana u svjetlu transatlantskih odnosa potaknutih izborom gospodina Trumpa za novog američkog predsjednika, Sirija, Brexit. Kod migracija i dalje se nastavlja prebacivanje fokusa sa balkanske rute na srednje mediteransku. Usprkos upozorenjima arhitekata … s Turskom da je stanje u Turskoj tempirana bomba koja može eksplodirati svaki trenutak i preplaviti Europu s novim milijunskim brojem migranata i izbjeglica. U ime kluba DSP-a postavio sam premijeru tijekom podnošenja njegovog prvog izvješća sa Europskog vijeća pitanje na koje nisam dobio odgovor pa ću ga u ime kluba postaviti ponovno. Podržava li Vlada prebacivanje fokusa EU sa balkanske rute na srednje mediteransku odnosno na migracije iz Afrike koje bilo evidentno na sastancima Europskog vijeća tijekom 2016. godine. Što Vlada misli poduzeti po tom pitanju posebice tijekom predsjedanja Malte koja je zainteresirana za ovo prebacivanje fokusa na mediteransku rutu? Klub SDP-a također pita premijera koji je stav Vlade oko nove inicijative Austrije glede migracijske politike a za koju Austrija traži da postane zajednička europska politika? Pojednostavljeno njihov prijedlog svodi se na to da se migrantima i izbjeglicama spriječi ulazak na područje EU. Austrijski model bi npr. uključivao zaustavljanje europskim ratnim brodovima izbjegličkih barki na Mediteranu njihovo vraćanje u zonu nesigurnosti tj. države iz kojih dolaze ili ako to nije moguće preusmjeravanje u treće države gdje će se uspostaviti izbjeglički imigracijski centri koje će financirati EU a zahtjevi za ulazak u EU obrađivati. Obrana vanjske granice EU a to je i hrvatska granica sa jugoistočnim susjedima se od ulaska izbjeglica i imigranata je temeljni cilj ove inicijative za čije ostvarenje se odobrava i korištenje potrebne sile prema migrantima i izbjeglicama. Podržava li hrvatska Vlada Austriju u ovom pitanju? Da ili ne? Molim odgovor bez pretjeranih nijansiranja i dvostrukih konotacija te delikatnosti. Jednostavno da ili ne. Klub SDP-a također postavlja pitanje na koje još od Vlade nismo dobili odgovor a to je podržava li Vlada koncept tzv. fleksibilne solidarnosti koje zagovaraju već a prema kojoj svaka država članica doprinosi na dobrovoljnoj osnovi sukladno vlastiti kapacitetima zbrinjavanju migranata odbijajući pri tome provedbu zadanih europskih kvota. I kakav je stav Vlade o konceptu tzv. efektivne solidarnosti kao alternativi dublinskom protokolu koji je izložila slovačka a koji se svodi na to da države koje na svoj teritorij ne žele primiti izbjeglice i migrante mogu samo financijski doprinijeti njihovom zbrinjavanju negdje drugdje. Malta, Grčka i Italija ovim državama to nije prihvatljivo jer se boje da će te izbjeglice ostati na njihovom području. Mađarska i Austrija također ne žele prihvatiti, ne sviđa im se ovaj koncept jer ne žele uopće ulazak izbjeglica i migranata na područje EU a njihovi zahtjevi bi se trebali procesuirati u trećim državama. Ali što je stav naše Vlade, što je pozicija RH? Predsjednica je u jednim austrijskim novinama javno kazala da je protiv izbjegličkih kvota za države članice EU. Konstatiravši citiram „Svaka zemlja za sebe treba odlučiti koliko će primiti ljudi.“ Je li se o tome konzultirala sa Vladom, je li to i vladina pozicija ili predsjednica vodi neku svoju vanjsku i europsku politiku drugačiju od vladine? Klub zastupnika SDP-a zanima i ocjenjuje li Vlada jednako kao i predsjednica da smo primili citiram „Pogrešne izbjeglice“. Jesu li djeca izbjeglice koji su prije neki dan započela pohađanje osnovne škole u Zagrebu pogrešne izbjeglice? Hoćemo li izbjeglice diskriminirati po spolu, pa ćemo jedan spol prihvaćati a drugi odbijati? Nemaju li djeca izbjeglice pravo na jedinstvo obitelji? Osim toga prema podacima UNHCR-a iz Sirije je izbjeglo 51% muškaraca i 49% žena. A od ukupnog broja izbjeglica samo 25% čine muškarci od dobi od 18 do 59 godina, dakle oni vojno sposobni. Na Europskom vijeću se razgovaralo o integriranoj europskoj obrani i stvaranju obrambenog tržišta vojne opreme. Neke države članice kao što su Poljska i Baltičke države ne podržavaju ovaj koncept razvoja europske obrane bojeći se da će to ograničiti doprinos NATO-a europskoj sigurnosti. Kakvo je stajalište Vlade RH o ovom pitanju? A klub SDP-a posebno zanima i stajalište Vlade o izjavama izabranog predsjednika Amerike Trumpa da je NATO zastarjela organizacija. Kako Vlada tumači ovu izjavu u kontekstu američke predanosti obrane članica NATO-a iz EU što smo i mi? Hoće li Hrvatska trebati dodatno povećati vojni proračun zbog promjena u međunarodnom okruženju zbog eventualnih promjena politika saveznika i potencijalnoj uspostavi integrirane europske obrane. Glede Ukrajine Europsko vijeće je uspjelo naći načina da zadovolji zabrinutost Nizozemske oko dvije temeljne stvari, oko eventualnih obveza EU u obrani Ukrajine i oko njezinog eventualnog pridruživanja EU a što je omogućilo ratifikaciju sporazuma sa Ukrajinom. To je pozitivni razvoj događaja. No, klub SDP-a zanima je li i premijerova vanjskopolitička inicijativa u Ukrajini također, da li se pozitivno razvija ili je potpuno zamrla nakon što je nanijela štetu odnosima sa Rusijom? U SDP-u vidimo problem s premijerovom inicijativom prvenstveno zbog timeinga i načina kako je izvedena. Vlada nije Ukrajinu definirala kao vanjskopolitički prioritet a premjer je otišao u Kijev na samom početku svog mandata, odmah nakon puta u Sarajevo pri čemu je BIH definirana kao vanjski politički prioritet. Otišao je dva dana prije nego što su se u Minsku na visokoj razini sastali predstavnici Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine tzv. normandijski format. Kako bi pokušali otkloniti prepreke provedbi sporazuma iz Minska. Bez prethodne diplomatske pripreme u kojoj je trebalo osigurati potporu upravo ove četiri države za kvalitetan i uspješan doprinos RH provedbi sporazuma iz Minska ova inicijativa ima slabe izglede da zaživi u praksi i Hrvatskoj donese političke bodove u Berlinu, Parizu i Moskvi, a hrvatskom gospodarstvu nove poslove recimo u Rusiji. Jednako tako zbunjujuće je da se nakon što je Vlada pristala na produljenje EU sankcija Rusiji predsjednica države javno zalaže u intervjuu austrijskom listu „Kleine Zintung“ da se prestanemo natezati sa Rusijom kako bismo s Moskvom trebali razgovarati kako zaustaviti rat u Siriji? U navedenom intervjuu predsjednica također javno pita gdje je zajednička europska, vanjska i sigurnosna politika. A svi mi skupa znamo da ovu politiku kreiraju države članice EU, a samim time i RH, odnosno Vlada RH koja nas preko ministra vanjskih poslova zastupa u Vijeću za vanjske poslove i predsjednika Vlade u Europskom vijeću. Zna li predsjednica za koje se pozicije bori Hrvatska pri kreiranju zajedničke vanjske i sigurnosne politike i podržava li ih ili su to samo stavovi i pozicije Vlade? Iz njezinih riječi razabire se da ne zna ili ne podržava čime Hrvatskoj dodatno proizvodi za sebe štetnu konfuziju u međunarodnim odnosima i pokazuje se kao nepouzdan partner u EU. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, ima li to Hrvatska dvije vanjske politike jednu Vladinu i jednu predsjedničinu? Svjesni ste da to u biti znači da Hrvatska nema jednu jedinstvenu državnu vanjsku politiku. Ovakvim nekordiniranim sukreiranjem vanjske politike kreirali ste samo zbrku i to kako u domaćoj javnosti, tako i u međunarodnoj, te time ugrozili ugled naše zemlje u međunarodnoj javnosti. I pošto ima još nešto vremena dozvolite mi samo jednu digresiju. U svom istupu danas ovdje u sabornici kazali ste da jedan od prioriteta vaše Vlade i vas borba protiv populizma i demagogije. Ja vas u tome podržavam. To je i moja politička Agenda i ja ću svim svojim bićem nastojati upravo na toj liniji nastupati u svom političkom radu. No reći zastupnicima i njihovoj stranci da im jamčite da će dobiti manje glasova na sljedećim izborima meni zvuči pomalo kao prijetnja posebice čovjeka koji ima najveće ovlasti u državi i čini mi se da izlazi iz okvira parlamentarnih i demokratskih standarda koje želimo njegovati u ovom Parlamentu. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klisoviću na raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega pohvalite se da je bivša Vlada premijera Zorana Milanovića bila najtransparentnija Vlada od kada je hrvatskih Vlada. Možda ste mislili to na dodjelu europskih sredstava u poljoprivredi koja su bila namijenjena malim OPG-ovima iz područja Slavonije koja su prispjela u sasvim druge ruke, u ruke tajkuna zbog kojih je iselilo 50000 ljudi iz Slavonije. Ostala je prazna Slavonija. Ili možda mislite po izvješću u INA-i od Siniše Petrovića koji je bio ne loš i koji je sa vašim čelnim čovjekom. Ili možda mislite o popravci hrvatskih borbenih aviona, tj. koji su upućeni u hrvatski borbeni Ja ne vidim vaš u vašem izlaganju nekakvu veliku transparentnost bivše Vlade u kojoj je bio Zoran Milanović, pa možete li pojasniti gdje je točno bila ta vidljiva transparentnost i koji su učinci bili te vaše transparentnosti na hrvatsku poljoprivredu, na hrvatsku industriju, na sprječavanje mladih na odlazak iz ruralnih ruralnih područja pa bi mi bilo drago ili na investicije i projekte kao što je Pelješki most. Da li se to počelo graditi? Dokle je to sve skupa došlo? I onda ću ja reći, da bili ste transparentni, imamo učinke na Hrvatsku, ali znamo da sve više i više mladih ljudi od te puste transparentnosti odlazi iz Hrvatske, sve više imamo praznih prostora gdje će naravno netko nekada doseliti, a to je sve zbog te transparentnosti koja je bila gajila i vaša Vlada. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Kovač. Izvolite! priznanje ne bi bilo imalo tu vrstu relevantnosti koju vi sebi zazivate. Kakva je bila transparentnost Milanovićeve Vlade dalo je 23 međunarodna neovisna evaluatora. E pa i unutar jedne globalne inicijative koje smo i mi bili član Partnerstvo za otvorenu vlast Hrvatska je dobila prvu nagradu u Europi kao država koja je napravila najveći pomak za vrijeme Milanovićeve Vlade na transparentnosti rada javnih vlasti prvenstveno na transparentnosti rada Vlade. Nije se moglo dogoditi u Milanovićevoj Vladi da dnevni red nije javno objavljen i da se ne zna Vlade uključujući sa sjednica zatvorenog dijela sjednica Vlade. Transparentnost je upravo najbolji preventivni element i lijek borbe protiv korupcije. Da li je bilo negdje nekih devijacija pokazat će istrage, imat ćemo o tome mogućnost razgovarati. Niti jedan zakon nije došao na Milanovićevu Vladu a da nije imao kao svoj integralni dio sažetak javne rasprave, konzultacije sa zainteresiranom javnošću. Dakle o tome ja govorim kada govorim o transparentnosti. Nisu novinari ostajali bez odgovorenih pitanja, a i sami su proglasili tu vladu kao jednom od najtransperentnijih za razliku od ove Vlade o kojoj govore da je poprilično zatvorena. Dakle, ja ovdje govorim o standardu transparentnosti i međunarodnim evaluatorima koji su ga utvrdili koji su ga utvrdili u doba Milanovićeve Vlade. Postavili smo visoki standard. Očekujem od svih hrvatskih Vlada da slijede taj standard ili po mogućnosti da ga dignu još više. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Hvala lijepa na odgovoru uvaženom kolegi Klisoviću. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Blaženko Boban. Izvolite. uvaženi kolega Klisović, da uistinu citirat ću u samom početku izvješća rekli ste Vlada Zorana Milanovića je jedna od najtransparentnijih Vlada u EU. ja ću govoriti samo o jednom detalju koja je i danas točka dnevnog reda, a bilo bi dobro uz niz pitanja koje ste postavili predsjedniku hrvatske Vlade da i vi kako bi egzaktno pokazali koliko je vlada Zorana Milanovića bila transparentna vam postavljam protupitanje, koliko je puta u ovaj Visoki hrvatski dom tadašnji premijer podnio ovakvog tipa izvješće za vrijeme četiri godine vaše vladavine? Bolje rečeno, koliko puta u saborske klupe je došlo izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća tijekom četiri godišnjeg mandata? Pa molim vas egzaktan odgovor i jasan u brojci odgovor kako bi hrvatski građani sudili o transparentnosti. No građani su i sudili temeljem izbora o transparentnosti vlade, a što ste sami rekli za ostale devijacije će se vjerojatno u dogledno vrijeme i znati. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Blaženku Bobanu na replici. Odgovor, uvaženi kolega Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, vidim da vas jako žulja, vas moguće i vašu stranku što su upravo međunarodni evoluatori procjenitelji utvrdili da je MIlanovićeva vlada napravila najveći pomak na području transparentnosti u Europi i zato dodijelili prvu nagradu. Prema tome, ponavljam još jedanput, ne ovisi odluka o tome o vama i vašem pojedinačnom mišljenju. Ja ne mislim da ćete vi ikada pohvaliti za išta Milanovićevu ili SDP-ovu vladu. To vam jednostavno ne spada u vašu političku agendu. A bilo bi dobro imati malo više objektivnosti kada govorimo i o drugim hrvatskim vladama i ja jesam u stanju i spreman sam uvijek pohvaliti svaku hrvatsku vladu kada ona to zaslužuje u onim elementima svoga rada koje zaslužuje. Pa na kraju krajeva to je naša hrvatska Vlada. Nije to tamo neka tuđa vlada, to je naša Vlada. A premijer Milanović je podnio onoliko izvješća u formi koju to zahtjeva zakon koliko je to od njega tražio zakon i nije se u tom smislu niti jedanput ogriješio o zakon ili prekršio zakon koji regulira to. A vi ako je drugačije demantirajte me. (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klisoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Klisović, mislim da ste dobro konstatirali da nažalost čini se da imamo dvije vanjske politike koje nemaju previše doticaja jedna sa drugom. No kada govorimo o europskoj politici koja nije više vanjska nego je upravo to europska pa ja bih se usudio reći na neki način i naša nutarnja, tada mislim da socijalna i radna prava da se trebaju itekako ticati. I mislim da nas se treba ticati minimalna plaća za dostojanstven život, mislim da nas se tiče reguliranje prava na rodiljne i roditeljski dopust, mislim da nas se tiču izrabljivački koncepti poput ugovora sa nula sati, fleksibilnog radnog vremena i sve ostalog što bi išlo na štetu radnika. Nismo cijepljeni od odluka koje se donose u Europskom parlamentu i toga smo svjesni i mi u Parlamentu, trebao bi biti svjestan i naš premijer, trebao bi biti svjestan i ministar vanjskih i europskih poslova koji je sjedio pokraj njega. Insinuira se da valjda informiranost nije dobra, ali drage kolegice i kolege informiran sam prije svega od sindikata, Savez samostalnih sindikata Hrvatske kao i Centar za mirovine studije obratio se javnosti po ovome. Jedan od adresata ovoga dopisa sindikata je i predsjednik Vlade. Informirao sam se iz medija i da na kraju informirao sam se od zastupnika u Europskom parlamentu. Ali mislim da u našem radu kao nacionalnog parlamenta trebamo se sve više povezivati sa Europskim parlamentom jer se i tamo donose odluke koje se itekako tiču naših građana, itekako se tiču i nas kao države, itekako se tiču i politika koje ćemo morati zauzimati. Zato bih upravo kao i vi volio čuti konkretne odgovore na konkretna pitanja iz vanjske politike, ali iz europske politike iz prioriteta koje imamo i koje trebamo imati, a mislim i ponovo ponavljam, socijalna i radna prava naših građana koji su građani EU, svakako barem za mene jesu jedan od prioriteta. Hvala. uvaženom kolegi Hajdukoviću na replici. Odgovor, uvaženi kolega Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora. U pravu ste gospodine Hajduković. Održivi razvoj svake zemlje, a i EU podrazumijeva ne samo ekonomski razvoj nego rame uz rame s njime da ide i socijalni socijalni razvoj. Europski stup socijalnih prava je nešto o čemu posebno trebamo skrbiti. Minimalna plaća za dostojanstven život, pa može li netko biti protiv toga? SDP ne može i predlažemo takav zakon u ovom Saboru. ali vidimo neki zastupnici iz Hrvatske u EU parlamentu mogu, jedino im možemo to tolerirati ako stvarno nisu znali što rade. Jer minimalna plaća ne može ići ispod praga siromaštva da bi čovjek mogao dostojanstveno živjeti. Reguliranje prava roditelja i rodiljnog dopusta, pa gdje je ona politika koju je HDZ zagovarao i Vlada u kampanji. Obitelj, odgoj, majka mora biti sa djetetom zaboravili smo ili još jedno nevjerodostojno obećanje uz onih sedam koje je ponudio MOST. Prema tome, ovo su izuzetno važna pitanja, ja mogu shvatiti da premijer nije u njih bio upućen jer ima previše pitanja koja nas okružuju dnevno i nadam se da će njegov odgovor gospodinu kolegi Hajdukoviću vjerujem u pisanoj formi upravo ispraviti ove sve devijacije koje smo mi danas tijekom rasprave spomenuli. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klisoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Klisović dobro je kada se SDP zalaže za rad vlade na promicanju interesa RH kroz članstvo u EU i to pohvaljujem i vašu repliku

dnevni red Vlade. A vi kao zamjenik ministrice u vladi Zorana Milanovića niste valjda zaboravili da je ta vlada na telefonskoj sjednici bez ikakve objave dnevnog reda donijela odluku o skidanju osam strateških hrvatskih firmi sa popisa strateških tvrtki i to Končar, Croatia Airlines, Croatiu osiguranje, Zračnu luku Zagreb, Luku Rijeka, Petrokemiju i Croatia banku. Dakle koliko je to bilo transparentno nije znao nitko još dva dana nakon toga što je ta odluka donesena. I meni je drago da se vi zalažete za transparentnost Vlade Zorana Milanovića ali bilo bi bolje kada bi izabrani zastupnik i predsjednik te Vlade Zoran Milanović u ovome Saboru branio transparentnost svoje Vlade a ne vi kao zamjenik ministrice u to vrijeme iako jasno ni vama ne … pravo da branite interes i te Vlade ali nama saborskim zastupnicima bilo draže čuti da to čujemo od tadašnjeg predsjednika koji je sada izabran

predsjedniku kluba HDZ-a što je akceptirao i moju raspravu gdje sam pohvalio određene stvari koje Vlada zastupa, jednostavno to ona mora činiti temeljem referendumske odluke naših građana. S druge strane kažete da je Milanovićeva vlada na telefonskoj sjednici koja nije prethodno najavljena donijela odluku da skine određene tvrtke sa liste strateških ali ih nije prodala na telefonskoj sjednici. A sjetimo se koja je to Vlada činila prije nepunih 6, 7 mjeseci. Nije SDP-ova, ako se ne varam bila je to HDZ-ova, vođena HDZ-om u koaliciji s MOST-om. Prema tome, ja nisam ni siguran da je ovo točno što ste kazali da nije bilo prethodno objavljeno, ali uvažavam. Nisam bio konzultiran na toj sjednici niti telefonski nazvan, ali ono što znam da ne popravljiva šteta nije napravljena, a kad idete prodavati to što je skinuto onda ste u puno štetnijoj i goroj situaciji za državne interese. (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Klisoviću. Za repliku se javio uvaženi kolega Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Javio sam se objektivnosti radi i zaštite nekakvih standarda koji bi trebali biti jednaki za sve u ovoj sabornici. Dakle spočitnuli ste predsjedniku Vlade da je prijetio jednoj od parlamentarnih stranka govoreći da će dobiti manje glasova. Dakle to je, iznenadili ste me i zato sam i reagirao, jer bih ipak podsjetio na raspravu koju smo vodili tijekom današnjeg dana i na sve uvrede, ružne stvari, manipulacije, insinuacije koje su bile upućene upravo prema predsjedniku Vlade i prema Vladi i prema vladajućoj većini i prema predsjednici republike nisu se birale riječi. E sad, isukali ste mač, onda kad vam se odgovori na sličan način onda ste uvrijeđeni. Pa budimo muško, ako već krenete u takvu vrstu političke borbe onda prihvatite da će i druga strana razgovarati na isti način. Zahvaljujem kolegi potpredsjedniku Saboru gospodinu Jandrokoviću na replici. Odgovor uvaženi kolega Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Ja ne znam poštovani kolega Jandroković po čemu ste vi zaključili da sam ja uvrijeđen? A kako možemo dokazati svoju muškost, pa možda da i to kažete pa ne znam da probamo i to utvrditi. No u svakom slučaju krivo ste kazali, ja nisam optužio predsjednika Vlade da je prijetio zastupniku ili njegovoj stranci, ja sam kazao da ono što je on rekao može zvučati kao prijetnja posebice kad dolazi od osobe koja je u državi de facto ima najviše ovlasti, najveću moć drugim riječima. Dakle ono što se ja zalažem da ipak pazimo što govorimo a premijer je stvarno tu u tome dobar i ne znam kako mu je pobjeglo da tako daleko ode da jamči zastupniku jedne parlamentarne stranke, pazite riječ jamči da će na slijedećim izborima manje dobiti. To može biti njegova želja, može biti možda i moja želja ali kako mi možemo jamčiti to? Znate ta riječ po meni ima prizvuk prijetnje a kao takva nije dobro došla u Hrvatskom saboru barem što se mene tiče i mojih standarda rada u ovoj sabornici i u političkom području Hrvatske. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Klisović. Za raspravu se javio predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Plenković. Izvolite. Klisović, poštovani potpredsjedniče Brkić neću se referirati na ove zadnje replike. Mislim da nije nužno ali nekoliko aspekata o onome što ste vi naglasili u svom govoru u ime kluba. Prvo o transparentnosti rada Vlade, dakle da odmah demistificiramo insinuaciju koja ne stoji. Koji to dnevni red ove Vlade koju ja vodim nije bio na web stranici unaprijed? Jedan jedini, jedan dan koji nije bio objavljen dan prije ili možda želite da recimo informacije koje se tiču odluka Vlade, koje su politički važne, bitne budu onako stavljene rutinski, tehnički na Internet večer prije u 9 ili 10 sati pa da onda javnost čita o tome što će Vlada odlučiti već na portalima u 10,30 ili 11 sati? Mislite da je to mudro? Pa vi ste političar, birate način kad ćete što reći i kada ćete što komunicirati. Ja sam odlučio kao predsjednik Vlade i iza toga stojim da ću bitne političke informacije koje imaju karakter onoga što se naziva ako hoćete u medijskom žargonu ekskluzivno priopćavati na sjednicama Vlade i objavljivati ih? Dnevni red Vlade bit će poznat unaprijed. Plan rada Vlade je već sada na internetu za 6 mjeseci, od siječnja do lipnja točno u sat. U načelu svaki četvrtak u 10 osim kad su sjednice Europskog vijeća. Svi dokumenti koji mogu biti javni, koji jesu javni su javni. Prema tome, otklanjam u potpunosti bilo kakve insinuacije o zatvorenosti rada ove Vlade. Ja non stop, svaki dan razgovaram s medijima, ne biram pitanja kada izlazim, ne tražim naručena pitanja zastupnika na aktualnom prijepodnevu, naprotiv ne želim da me itko išta pita osim ako baš želi i misli da je to bitno. Hoću ćuti pitanja opozicije koja je tu da kontrolira izvršnu vlast i Vladu. Kad je riječ o vanjskoj politici i politici migracije i solidarnosti moj stav je sasvim jasan. Solidarnost da u njenoj punini, nije fleksibilna, nije učinkovita. Hrvatska je prihvatila određena načela. Imamo obvezu kao članice EU podnijeti dio odgovornosti i dio tereta. Ono što nam ide prema našoj gospodarskoj snazi, našem broju stanovnika spremni smo prihvatiti i to je okvir politike za koju se ja zalažem. Isto tako želim da kontroliramo granicu sa svim sredstvima koja su nam na raspolaganju, a fizičke zapreke u slučaju neke velike krize bit će ona zadnja varijanta koju ću ja zagovarati kao predsjednik Vlade, sasvim jasno. Kad je riječ o vanjskoj politici i vašoj referenci na Ukrajinu zašto sam kao predsjednik Vlade išao u Ukrajinu? Zato što su me zvali.

s puno razloga i s puno uvjerenja i tamo sam otišao kao prijatelj i s ciljem da ostvarim tri zadaće koje su važne i za Ukrajinu i za Hrvatsku. Prva je da pomognemo razvoj naših gospodarskih odnosa. Gospodarski forum je imao skoro 300 ljudi. …/Govornik se ne razumije./… hrvatskog gospodarstva i ukrajinskoga. Da im prenesemo naše iskustvo najsvježije i najbitnije u provedbi Sporazuma o pridruživanju. Tko to može bolje i učinkovitije napraviti od nas u cijeloj Europskoj uniji. I treće, da im ponudimo izvozni proizvod na kojem ste i vi kolega Klisović kao i ja tada kao diplomat u Ministarstvu vanjskih poslova i kolega Jandroković i kolega Kovač i kolega Stier radili, a to je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja. Neka digne glas onaj tko ima nešto protiv toga da manje ljudi pogine u Ukrajini? To je bila poruka sa kojom sam ja išao u Kijev i koja je dobro prihvaćena i koja je dobro prihvaćena i u Bruxellesu, a ne prihvaćam insinuacije onih koji izvrgavaju riječi i poruke i tvrde da je to naštetilo odnosima sa Rusijom. Zbog čega? Na koji način? Ja sam inicirao da se dogovori imenovanje veleposlanika za Rusiju kao izvanredni korak prije bilo kojeg drugog da ga pošaljemo tamo i uspostavimo odnose. Što se ostalih vanjsko političkih tema radi i koordinacije sa predsjednicom, koordinacija postoji, razgovaramo. Ona je jedinstvena vanjska politika koju vodi ova Vlada a vi mislim jako dobro znate odredbe hrvatskog Ustava je jasna. Sudjelujemo u konzultacijama kod oblikovanja i provođenja, politiku i unutarnju i vanjsku vodi Vlada odgovorno ne bojeći se i ne potežući sa teškim odlukama i sa brzim reakcijama. Sve ono što smo napravili u prva tri mjeseca Vlade, a oni će biti ovih dana obilježeni, sutra čini mi se. Ima toga dosta, imamo svojevrsni mali acquis koji smo napravili u samo 90 dana i tim tempom ćemo nastaviti bez ikakvog pravnog hoda i bez ikakve uspavanosti nego angažirano na programu za koje smo dobili povjerenje u ovom Hrvatskom Saboru. Kad oporba ima sugestije spreman sam ih saslušat i puno sam otvoreniji i transparentniji siguran sam nego vaša Vlada koja je bila i imala svoju šansu 4 godine, a poštovanje prema institucijama Hrvatske države pokazuje vaš bivši čelnik i bivši predsjednik Vlade na jedan još sada nedoživljen način na našoj političkoj sceni. Hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala lijepo i hvala premijeru što je odgovorio na eto samo neke od mojih pitanja postavljenih. Znam da u pet minuta to nije ni moguće, ali nadam se da ćemo čuti odgovore i na druga pitanja. Pozicija koju je iznio oko načela solidarnosti u migracijskoj politici odudara od onih izjava koje je dala predsjednica i na to sam ja upozorio, da ako želimo imati jedinstvenu vanjsku politiku moramo na isti način ju promovirati i u javnosti i prema partnerima. Kada se govorilo o transparentnosti rada Vlade, pa znate postoje standardi kako se objavljuje dnevni red. Kad se objavljuje dnevni red? Dakle, sve to postoji kao dobre prakse i kao standardi. Nije to ostavljeno predsjedniku Vlade da objave kad misle da treba i na taj način smanji vrijeme javnosti da bude upućen da se pripremi za rasprave koje slijede na Vladi ili za dokumente koji će biti pred ministrima. Tu je onda jedan mali prostor za manipulaciju. Idemo to što kasnije dati, pa ćemo zasuti sa ogromnom količinom materijala ljude, pa nitko neće imati volje to pročitati. Stavite na vrijeme, ostavite ljudima vremena da se informiraju kako bi mogli kompetentno i informirano pratiti sjednice Vlade. Što se tiče Ukrajine ja nikad nisam rekao niti itko iz SDP-a da imamo velikih problema sa političkim porukama koje su tamo bile nošene. Dakle, prvenstveno promicanje hrvatskog gospodarstva ili konzultacije oko toga kako primijeniti hrvatska relevantna iskustva. No, rekli smo da je problem sa načinom izvedbe koji je cijelu dobru ideju doveo u pitanje. Zašto predsjednik Vlade nije poslao svog izaslanika ili svog ministra u države normandijskog formata, u sve četiri, Francuska, Njemačka, Rusija, Ukrajina nagovijestio što premijer misli napraviti u Ukrajini. Pokušao dobiti za tako nešto potporu upravo onih država u Međunarodnoj zajednici koje se bave pitanjem Ukrajine na taj način da smo dobili njihovu potporu mislim da bi inicijativa zaživjela i imala vrlo dobre učinke i na političku i na gospodarsku sliku u Hrvatskoj. Ovako kažete Rusija, pa da, pa šta ćemo više govoriti ako veleposlanik Rusije u Zagrebu, dakle opunomoćeni

sa strane, ne čuje se./… Recite vi meni jel' se vi sjećate kataloga aktivnosti mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja? Se sjećate uspostave povjerenja, prekida vatre, povlačenja teškog oružja, transfera financijskog toka, razminiranja, povratka izbjeglica, organizacije izbora na okupiranim područjima? Jel' vam to zvuči poznato? Sjetite se. A recite vi meni evo sada tu kada bi napravili test i makli naslove kataloga onoga što je napravljeno u reintegraciji Podunavlja i sporazuma iz Minska, malo tko bi na prvi pogled da promijenimo font, vrijeme i da ujednačimo jezik znao na što se točno odnosi i na koji dio. U tome je poanta. Dakle vi meni spočitavate metodologiju, meni koji pa ajde mogu komotno reći odnosima i stanju u Ukrajini znam malo više nego drugi ovdje, znam malo više jer sam bio tamo 12 do 15 puta u ulozi koju sam imao prije, temeljito sam proučio i povijest i relacije i prirodu sukoba i kontekst odnosa i poznam aktere. Poznam te aktere, poznam ljude koji se s time bave svaki dan. I znam isto tako što mi, a nema nikog drugog na europskom kontinentu možemo ponuditi da pomognemo taj proces u najboljoj namjeri i prema Rusiji i prema Rusiji u najboljoj namjeri. Tamo je poginulo deset tisuća ljudi. Znate zašto su oni poginuli? Zbog Sporazuma o pridruživanju. Kada je počeo majdan? Počeo je u onom trenutku kada je bivši ukrajinski predsjednik naložio tadašnjem premijeru da ne potpiše Sporazum o pridruživanju. I to je poanta ove europske rasprave ovdje. 10 tisuća ljudi je poginulo u te tri godine. Malo respekta, malo osjećaja da mi koji jedini znamo što je biti žrtva agresije, pomognemo zemlji koja je uz put budi rečeno bila prva članica UN-a koja nas je priznala. I tu je poanta, tu je ta naša specifičnost. Zagovarate da budemo jasniji, da budemo čvršći da se ne naslanjamo, da ne slušamo druge u vanjskoj politici, kada napravite argumentirani iskorak, e onda ni to nije dobro. Što je onda dobro? Koja je to politika koja je dobra? To da čujem i od onih koji kritiziraju europski aspekt naše politike i vanjskopolitički. Argumenta jednostavno ni jedni ni drugi nemate. Zahvaljujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Plenkoviću na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine predsjedniče Vlade spomenuli ste u svom izlaganju kako je ova Vlada u zadnja tri mjeseca na neki način krenula u jednom dobrom smjeru. Slušajući cijelo jutro ovu raspravu ne mogu, a da se ne osvrnem na to na kritike koje su vama upućene i moram reći da ipak svi ovdje moraju znati i moraju čuti da je za vrijeme vlade SDP-a socijalna prava su smanjena. Konkretno osobama s invaliditetom 500 kuna uzeto im je, da ne nabrajam sve drugo. A sada evo Živi zid koji kritizira cijelo jutro vas nije u ova tri mjeseca predložio nijedan konstruktivni prijedlog ne samo za socijalna prava, za osobe s invaliditetom nego ništa drugo. drago mi je da ste rekli da je ova Vlada krenula u pozitivnom smjeru i to se osjeća. To osjećaju osobe s invaliditetom, to osjećaju radnici, to osjećaju svi. jedan konstruktivan razgovor sa sindikatima koji je ova Vlada vodila nismo imali prilike vidjeti. Hvala vam. bili na listi za izbore za Hrvatski sabor na ovim zadnjim izborima i da se svojim aktivnostima zalažete za provođenje našeg programa, osobito u onoj domeni koja se odnosi na prava osoba s invaliditetom. Ali referirat ću se na nešto drugo jer kao i svi mi i vi govorite o svim temama i tako treba i biti, a to je socijalni dijalog i odnos sa sindikatima. Dakle jedna od prvih odluka ove Vlade bila je odmah poticanje rada Gospodarsko-socijalnog vijeća sa našim partnerima i sindikata i udruge poslodavaca. Taj dijalog vodio se kontinuirano, postigli smo u vrlo kratkom roku dogovor sa sindikatima državnih službi. Ponavljam, božićnica je podijeljena bez rebalansa proračuna, podignuta je minimalna plaća, jednostrana odluka o izjednačavanju prava službenika u javnim službama sa onima koji su u državnoj službi. Sve su to potezi koji su napravljeni u vrlo kratkom roku. I ponavljam još jednom i predstavnicima sindikata, otvoreni smo za dijalog, želimo naći rješenje u okvirima koje su moguće glede proračunskih okvira koji su predviđeni znajući za slojevit i vrlo zahtjevan proces pregovora. Naša ruka je tu ispružena, ne samo ministar Ćorić nego svi ostali spremni su na dijalog. Hvala puno. Zahvaljujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Plenkoviću na odgovoru. Prelazimo dalje na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a javio se uvaženi kolega potpredsjednik Sabora Gordan Jandroković. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade sa suradnicima. Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade propisuje da predsjednik Vlade jednom godišnje na početku prvog godišnjeg zasjedanja Sabora podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća u protekloj godini. Pored godišnjih izvješća, a u cilju informiranja Sabora o glavnim preokupacijama i pravcima europske politike na razini šefova država i vlada članica EU, predsjednik Vlade gospodin Plenković uveo je i novu praksu redovitog izvještavanja Hrvatskog sabora i javnosti po svakom održanom sastanku Europskog vijeća. Da podsjetim, prvo izlaganje u Hrvatskom saboru po dobivanju po dobivanju povjerenju Vladi bila je upravo izvješće netom nakon održanog sastanka Europskog vijeća 20. i 21. listopada 2016. godine. Novom praksom izvještavanja želi se dodatno produbiti dijalog između Sabora i Vlade po pitanju tema koje su u fokusu EU. Takvu praksu u ime Kluba zastupnika HDZ-a pozdravljam jer je potpuno jasno, a što i današnja rasprava pokazuje da se rasprava o europskim politikama nije pristupalo dovoljno fokusirano i sustavno, izostao je interes za europske teme, te nedostatak shvaćanja važnosti europskih politika u društvenom, ekonomskom i političkom životu RH. Tom novom uvedenom praksom i pristupom politikama EU, sigurni smo da će se dodatno produbiti dijalog između Vlade i Hrvatskog sabora i to po pitanju strateških zaključaka koji su presudni za donošenje i provođenje konkretnih europskih politika. Smisao i važnost ovog izvješća jest naravno i u upoznavanju hrvatskih građana sa općeniti političkim i ekonomskim stanjem u Uniji te s ključnim mjerama i procesima koji se poduzimaju s najviše političke razine. Dopustite mi da se u ime Kluba zastupnika HDZ-a osvrnem na glavne teme sastanka Europskog vijeća koji su vođeni u 2016. godini i to prije svega po pitanju migracija, sigurnosti i vanjskih odnosa. Glavni dio rasprava na svih pet održanih sastanaka Europskog vijeća odnosio se na migracijsku politiku odnosno jaki migracijski pritisak koji je i dalje prisutan na zapadnoj, balkanskoj i sredozemnoj ruti i koji u kontekstu zaštite sigurnosti nameće nastavak provođenja snažnog sustava provjera na vanjskim granicama EU. Klub HDZ-a se zalaže da tzv. zapadno balkanska ruta ostane zatvorena te će u tom svjetlu RH nastaviti suradnju i sa državama članicama jugoistočne Europe i s državama članicama EU. Pristup koji uključuje suradnju sa zemljama partnerima smatramo jedinim ispravnim za efektivno rješavanje migracijski izazova a koji u isto vrijeme iskazuje i međusobno poštovanje između država. Nadalje želimo pohvaliti veliki napredak u identifikaciji i registraciji nereguliranih migranata na vanjskim granicama EU a sprječavanje nezakonitih migracija i vraćanje nezakonitih migranata ključno je za uspostavu sigurnosti EU. U sveobuhvatnom odgovoru na izazov migracija u vanjsko-političkoj dimenziju klub HDZ-a želi istaknuti važnost misija i operacija EU u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike posebno u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima te u doprinosu ukupnom jačanju sigurnosti. Klub HDZ-a podržava povratak Schengenu uz zaštitu vanjskih granica što je bio i naglasak slovačkog predsjedanja. Schengenski prostor jedno je od najdragocjenijih postignuća europske integracije i platili bismo preveliku cijenu kada bismo ga izgubili. U kontekstu zaštite vanjskih granica vrlo je važno i operacionalizacija europske granične i obalne straže te provođenje sustavnih provjera na vanjskim granicama. Europska komisija trenutačno vrši evaluaciju u pogledu pristupanja Hrvatske Schengenskom prostoru. Da podsjetim danom pristupanja EU Hrvatska je prihvatila cjelokupnu schengensku pravu stečevinu a kako bi u potpunosti primjenjivala sve sastavnice schengenskoga akija mora proći tzv. schengensku evaluaciju. Za potpuno primjenu schengenske pravne stečevine mora biti donijeti jednoglasna politička odluka na razini Vijeća EU i to nakon pozitivne schengenske evaluacije o spremnosti RH za ulazak u schengensko područje. U pripreme za pristupanje schengenskom području uključeno je više nadležnih tijela ali ključno je Ministarstvo unutarnjih poslova. U svrhu priprema te postizanje schengenskih standarda u upravljanju granicom u upravljanju granicom EU je RH stavila na raspolaganje 120 milijuna eura iz privremenog schengenskog instrumenta namijenjenog za poboljšanje standarda u nadzoru i kontroli buduće vanjske granice EU. Nadalje, Nadalje, Hrvatska kontinuirano daje doprinos operacijama Frontex-a te pruža potporu država na istočno mediteranskoj i zapadno balkanskoj ruti te će nastaviti aktivno doprinositi radu nove agencije i u pogledu ljudstva a i tehnike. U okviru unutarnje sigurnosne politike klub HDZ-a podržava implementaciju svih mjera i aktivnosti na području sprječavanja korištenja financijskog sustava za pranje novca u svrhu financiranja terorizma kroz uspostavu nadzora nad financijskim tokovima te sprječavanje zlouporabe financijskog i nefinancijskog sustava za prikrivanje nezakonito stečenih sredstava. Nadalje, Klub zastupnika HDZ-a podržava i aktivnosti i usmjerene zamrzavanju imovine osoba za koje se sumnja da financiraju terorističke aktivnosti gdje je od osobite važnosti prilikom njihovog otkrivanja suradnja policije, pravosudnih tijela i trećih zemalja. U okviru vanjske sigurnosti želimo pohvaliti napore EU koji su usmjereni ka provedbi globalne strategije. Smatramo da su zaključci Europskog vijeća o provedbi do globalne strategije akcijski plan te zaključci o provedbi zajedničke izjave iz Varšave čine dobar osnov za daljnje aktivnosti usmjerene jačanju vjerodostojnosti i učinkovitosti zajedničke sigurnosne obrambene politike a osobito kada se radi o pružanju odgovora na najnovije vrste sigurnosnih izazova. Posebno želimo istaknuti intervenciju predsjednika Vlade RH na tekst zaključaka Europskog vijeća od 15. prosinca 2016. a uzevši u obzir specifičnu situaciju nekih država članica pa tako i RH koje s vanjskim s vanjskim granicama još nisu u Schengenu. Predložene intervencije su prihvaćene što pokazuje da itekako možemo aktivno doprinositi stvaranju sigurnosne politike na vanjskim granicama EU. Nadalje, pozdravljamo i zajedničke napore u jačanju suradnje i koordinacije između NATO-a i EU posebice na području pomorske sigurnosti ističući kao primjer njene uspješnosti upravo sudjelovanje NATO-a u zaustavljanju krijumčarenja ljudi na području Egejskog mora prošlo ljeto. ljeto. EU i NATO dijele iste vrijednosti i suočavaju se s istim izazovima stoga je važno naglasiti potrebu za komplementarnošću u obrambenim nastojanjima NATO-a i EU što svakako može rezultirati i ukupnim jačanjem europskih obrambenih kapaciteta. Što se tiče vanjskih odnosa tu zaista valja naglasiti važnost europskih i vanjsko-političkih tema koje raspravljamo ovdje u Hrvatskom saboru, a to pitanje postaje sve bitnije i vjerujem da oko toga postoji svijest svih nas koji ovdje sjedimo jer čini se da je vrijeme stabilnosti iza nas i da ulazimo u jedno razdoblje koje nije više predvidivo, za koje ne znamo kako će se stvari razvijati i mislim da trebamo zaista intenzivnije razmišljati o našoj budućnosti kada je u pitanju i nacionalna sigurnost RH. Od nas Od nas to naravno svih zajedno zahtjeva i više odgovornosti, ozbiljnosti i priprema za ono što nas može bitno u budućnosti čeka. Mnogo je signala, zašto ovo govori, mnogo je signala koji upućuju i na tu vrstu neizvjesnosti pa i pojedinih prijetnji. Krenulo je a raspravljalo je Europskog vijeće i o Brexitu. Vidjeli ste i jučerašnje obraćanje Tereze Mei i poduzimanje i najava poduzimanja vrlo ozbiljnih koraka za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU. Najavljuje se izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz jedinstvenog tržišta EU. Najavljuje se sklapanje novih trgovinskih sporazuma Ujedinjenog Kraljevstva

Osim toga, imamo velike promjene koje se događaju u Sjedinjenim Američkim Državama sa velikim u stvari nestrpljenjem i iščekivanjem očekujemo i prve konkretne korake novog američkog predsjednika. Pratili smo njegove izjave, njegov intervju o stanju u NATO savezu, o stanju u EU, o zajedničkoj europskoj budućnosti. Imamo izbore koji su vrlo blizu u Francuskoj, u Njemačkoj. Sve je složeniji odnos između NATO saveza i Rusije. U bliskom našem susjedstvu događaju se stvari koje isto tako slute na moguću nestabilnost. Tu je Bosna i Hercegovina, tu su odnosi Srbije i Kosova. Čini mi se da hrvatska javnost pomalo podcjenjuje zveckanje oružjem koje dolazi od strane najviših državnih dužnosnika Republike Srbije. Predsjednik Republike Srbije više ne bježi od toga da spominje oružje i nove ratne sukobe. Dakle, vrijeme u kojem živimo mijenja se, vrijeme koje je pred nama nije više ono isto kakvo je bilo kada smo pregovarali ulazak u EU, kada smo ušli u EU. Pred nama su razdoblja vjerojatno kriza i na to trebamo biti pripremljeni svi zajedno koji ovdje sjedimo. Zato bih apelirao u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da zaista kada govorimo o ovako bitnim temama izbjegavamo demagogiju, da budemo svjesni da ono što mi ovdje izgovorimo ide i dolazi do hrvatskih građana koji to onda analiziraju i sve nas iz bilo koje političke opcije dolaze oni vjerojatno ozbiljno shvaćaju. Tako da možda ako se ponekad nekome i čini da nije bitno koju će poruku odaslati to itekako možebitno utjecati na stabilnost institucija Hrvatske države, na sveukupnu političku stabilnost u Republici Hrvatskoj. I evo, još jedanput u ime kluba zastupnika apelirao bih, Kluba zastupnika HDZ-a da zaista kada imamo ovakve teme pred sobom vodimo računa o sve složenijim međunarodnim odnosima. Na kraju bih zaključio da bez obzira na sve ove izazove i neizvjesnosti Hrvatska jest članica EU i Hrvatski sabor kao najviše predstavničko tijelo treba se aktivnije i angažiranije uključiti u raspravu i formiranje europskih politika jer one svakodnevno oblikuju i naše živote. Podsjetit ću ina Lisabonski ugovor koji je nacionalnim parlamentima dao dodatne ovlasti u području europskih poslova čime je i porasla njihova važnost u zakonodavnom procesu EU. Dakle i tu otklanjam one kritike da se samo zakoni usvajaju bez da ih se stručno i kvalitetno proanalizira. Imamo Odbor za europske poslove koji je sada već tri godine uspješno radi, unapređuje se, shvaća tu logiku koja postoji unutar EU. Dakle, nismo više samo oni koji te zakone nekritički implementiraju nego ih i analiziraju i u skladu u skladu sa mogućnostima naše administracije pokušavaju utjecati na te zakone da budu što bliži i korisniji našim građanima. No, još je tu puno posla pred nama. Ipak na kraju želio bih reći da klub HDZ-a pozdravlja predstavljeno izvješće predsjednika Vlade RH o sastancima Europskog vijeća koja su održana tijekom 2016. godine i dajemo punu potporu da se ovakva praksa nastavi, dakle da nemamo to samo jednom godišnje, nego da nas predsjednik Vlade redovito informira o onome što se događa u Europskoj uniji i o tome kakve su pozicije ne samo Republike Hrvatske nego i svih ostalih zemalja članica. Hvala. Zahvaljujem se kolegi potpredsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Gordanu Jandrokoviću. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega Jandrokoviću, vi kao iskusan diplomata i bili ste i ministar vanjskih poslova, spomenuli ste zveckanje oružjem od strane srpske politike, tj. krovne politike, tj. moram doslovno reći čelnih ljudi Vučića i Nikolića i ostalih koji na jedan ružan način provode memorandum koji je davno napisao, očito malo sad u nekakvom drukčijem obliku kako prema Kosovu, a poglavito prema Hrvatskoj. Možete li mi reći zbog čega je otvoreno 23. vi ispred kluba HDZ-a, zbog čega je po vama otvoreno, Hrvatska nije blokirala 23. poglavlje – Pravosuđe Srbiju u predpristupnim pregovorima jer je činjenica, ponovit ću ono što sam jutros rekao i ponavljat ću uvijek da je Srbija dobila sada ono što je imao Haag. Postala je mali Haag i da je to po prvi put u povijesti da agresor će suditi i uključivati i locirati, transferirati da uvijek ne …/Govornik se ne razumije./… riči hrvatske branitelje. Ali Srbija u ovome trenutku vode četnici. To je Vučić koji je bio četnik Šešelju, to je Nikolić četnik. Oni su to priznali. Ja njima ovo ne stavljam u usta. Oni su pozivali na klanje hrvatskog naroda, na bošnjačkog naroda, na veliku Srbiju. I stvarno u tim okolnostima ja ne znam kakav je stav hrvatski. Nije mi jasno tko je mogao otvoriti njima poglavlje, tj. zašto Hrvatska nije blokirala kad vi znate kako je Hrvatska imala put da im se otvori 23. poglavlje. Nismo smjeli proglasiti gospodarski pojas, morali smo najistaknutije sinove hvatati i goniti u Haag, procesuirati na razno razne načine. Jedna ružna slika prema ljudima koji su branili Domovinu, a danas smo ostavljeni hrvatski branitelji na lovištu otvorenom četnicima. Ako se to ne blokira četnicima iz Srbije, Šešeljevim ključnim ljudima koji su napravili ogromne zločine od Vukovara do Dubrovnika. Smatrate li da treba odmah i hitno hrvatska Vlada i diplomacija preko Europskog parlamenta blokirati i u Europsku uniju blokirati pregovore. Hvala lijepo. Republike Srbije za članstvo u EU je najbolji način da se Srbija odrekne velikosrpske politike. I vitalni državni interes RH je upravo taj da kroz proces pregovora Republika Srbija odbaci i osudi velikosrpsku miloševićevsku politiku. Dakle to je strategija koja vjerujem da ju dijelimo svi koji smo ovdje i Srbija neće moći završiti pregovore, niti će moći zatvoriti pregovaračko poglavlje o kojima vi govorite bez da to učini. Posebice se to odnosi na Zakon o regionalnoj jurisdikciji i siguran sam da bez bitnih promjena dakle bez odricanja od onog prava i pokušaja prava da ona bude nekakav regionalan arbitar Srbija neće završiti pregovore niti će postati punopravnom članicom EU. Što se tiče retorike koja iz Srbije dolazi, mislim da tu moramo biti vrlo mudri. Kada vidite da vas netko namjerno izaziva i provocira i želi vas uvući u tu vrstu verbalnog obračuna i ako vidite da to neko forsira pa i s naše pozicije, bez razloga, tada vjerojatno oni imaju neke svoje interese zašto to čine. I nisam od onih koji će se zalijepiti i zbog možda ponekad i poena političkih koje bi dobio na domaćem terenu uzvraćati jednako žestoko, ostrašćeno i govoriti im da su četnici itd. ako treba može i to. ako treba može i to. Ali u ovome trenutku Hrvatska je u dominantnoj poziciji u odnosu na Srbiju, mi smo članica EU, mi smo članica NATO-a, mi imamo iza sebe bez obzira na sve probleme koji te dvije integracije danas prate, mi iza sebe imamo saveznike. Oni pokušavaju te saveznike naći i spremni su platiti jako veliku cijenu da bi ostvarili neke svoje interese. Oni imaju veliki problem s Kosovom, oni imaju veliki problem u BiH, nemojmo to podcjenjivati i nemojmo se dati isprovocirati i dovesti se na teren koji njima odgovara. Hrvatska je superiorna, Hrvatska je članica EU i NATO-a, da to nismo onda bismo bili u jednakoj poziciji bilo bi nam vrlo tada teško u ovim međunarodnim okolnostima, ali danas smo mi ti koji imamo, pardon evo završit ću, danas smo mi ti koji imamo mogućnost utjecati na ono što će se u Srbiji događati, a obratno ako budemo dovoljno mudri obratno se neće događati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Jandrokoviću. Nadam se da ćete ovu moju dobrohotnost da vam dozvoljavam da govorite više od predviđenog vremena uvažiti svi vi govornici i da ćete se držati ubuduće predviđenog vremena pa tako i gospodin Bulj isto. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Joško Klisović. Izvolite. Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam isto želio reagirati na ovo kao i gospodin Bulj. Naime gospodin Jandroković je kazao da hrvatska javnost zanemaruje ili podcjenjuje ne znam točno koju ste riječ kazali zveckanjem oružjem iz Srbije ili je ravnodušna prema tome. Ne znam što ste stvarno tu željeli reći ako nam možete to malo bolje pojasniti jer Hrvatska je članica NATO-a, Hrvatska ima svoje oružane snage. Naš proračun je evo za oružane snage povećan ove godine uz pozitivan glas i mišljenje i SDP-ovaca u Odboru za obranu. Prema tome, mi smo svi jedna javnost, ako kažete da javnost nije reagirala na odgovarajući način to znači prozvani smo svi ovdje. Slažem se s vama u ovom odgovoru na repliku gospodinu Bulju, da ne bismo trebali nasjedati na lukave igre koje nam i manipulacije spremaju vješti političari iz Srbije gdje nas uvlače u retoričke ratove i spiralu retoričku gdje samo eskaliramo svakim danom sve više, a otvorena pitanja ostaju neriješena. Dakle jasan stav o svim temeljnim pitanjima, jasno izrečen u javnom prostoru, a ne odgovor na svaku i najmanju objedu koja dolazi iz Beograda. Na kraju krajeva, ljudi priznajmo si, mi smo sami krivi što smo udahnuli život Šešelju kad se vratio iz Haškog suda u Beograd. Počeo je provocirati Hrvatsku na svaku najmanju njegovu rečenicu smo skakali. Umjesto da smo rekli to je naš stav o Šešelju i njegovoj politici i braco doviđenja, nećeš nam više zagađivati ovdje naš politički prostor. Dopustili smo da dominira u ovom političkom prostoru tjednima, ako ne mjesecima. I na taj način smo se uvukli upravo u te političke manipulacije koje nam spremaju neki političari iz Srbije. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klisoviću na replici. Odgovor uvaženi kolega Jandroković. Izvolite. Ovako bih rekao, nismo se mi upecali jedan dio javnosti se s vremena na vrijeme upeca na ono što nam dolazi iz Beograda i slažem se s vama da moramo biti vrlo oprezni, vrlo hladne glave procjenjivati ono što je državni interes RH i u skladu s tim reagirati. Ali kada sam govorio o zveckanju oružja, čini mi se da našim javnim prostorom dominiraju ponekad vrlo banalne teme, a ne primjećujemo od tih banalnih tema ono što je važno, što je globalno ugrožavajuće i za RH, bavimo se ponekad sitnicama i od tih sitnica ne vidimo ono što je bitno. A ovo je bino, ono što se događa trenutno u Srbiji, što se događa u Rusiji, što se događa na Kosovu, što se događa u BiH jako je bitno. Najave Dodikove da ide k samostalnosti Republike Srpske vrlo grube poruke koje dolaze od čelnika Bošnjačkog naroda, imamo danas u jednom hrvatskom tjedniku priliku pročitati kakve poruke dolaze od Bošnjaka, dovode nas naravno u poziciju da razmišljamo o tome kakva politika RH treba biti prema tom prostoru, kakva ona treba biti kada su u pitanju naši glavni saveznici i kako ćemo se pozicionirati u godinama koje dolaze u mjesecima možda koji dolaze, o tome ja govorim. Dakle, vrlo kroz naš javni i medijski prostor, vrlo nezapaženo ponekad prolaze, vrlo ozbiljne strateške poruke koje dolaze iz našeg susjedstva i od velikih svjetskih igrača, ne zamjećujemo ih, a vrlo smo strogi, vrlo smo grubi i ponekad nedovoljno inteligentni kada se radi o našim unutarnjim stvarima. Neću sada elaborirati nemam vremena, ali to je onaj poziv koji sam uputio s govornice i na odgovornost i na ozbiljnost i na promišljanje o onome što nas možda sutra čeka. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi potpredsjedniku Jandrokoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Jandroković spomenuo je pitanje vrlo aktualno u biti, pitanje te prosrpske retorike od strane Vlade premijera Vučića, Vučića, odnosno nećemo čak reći prosrpske, nego velikosrpske retorike. Međutim, i na kraju krajeva tu retoriku imaju priliku čuti i sam premijer Plenković. I koji je odgovor Hrvatske na tu retoriku? Odgovor je, podržava se ulazak Srbije u Europsku uniju. Koji je odgovor Hrvatske na okupaciju Šarengradske ade? Ne znam da li znate, ali Šarengradska ada je hrvatski riječni otok na granici na Dunavu, gdje ova rijeka čini granicu s Vojvodinom odnosno sa Srbijom. Ta Šarengradska ada je i dan danas okupirana. Srpska policija priječi vlasnicima zemlje iz Hrvatske da tamo dođu na svoju zemlju. Je li Hrvatska išta učinila ili na bilo koji način pokušala prisiliti Srbiju koji način pokušala prisiliti Srbiju da nam vrati taj dio okupiranog teritorija? Odgovor je naravno da nije. I ne samo to, nego i HDZ-e skupa s tim Vučićem u istom klubu zastupnika sjedi, a tu nam taj isti HDZ-e prosipa bajke o borbi za nacionalne interese, protiv velikosrpske ideje itd., a na žalost, skupa sa njima sjede, zajedno s njima se časte i ono kako se kaže skupa piju u liturgiji. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru. Odgovor uvaženi kolega Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pernar, vi ste meni simpatičan, to znadete, to ste već primijetili. Ali jučer ste učinili nešto zbog čega ste narušili tu simpatiju. Niste se ustali kada je svirala Hrvatska himna i to vam je jako teško za oprostiti, bez obzira što se kasnije to nastojali relativizirati da ljudi stavljaju ruku na srce itd. a nešto su drugo radili. Mislim da niti jedan zastupnik koji ovdje dođe u Hrvatski sabor i sjedi ovdje na plenarnoj sjednici kada se pušta Hrvatska himna, ima, mora ustati. Tko ne želi ustati neka ide van. To je moje mišljenje i do toga ću uvijek držati i smatram da je to jedino moguće i jedino ispravno. Što se tiče Srbije, nije Hrvatska bezrezervno rekla da će Srbija postati punopravnom članicom Europske unije. Postat će punopravnom članicom Europske unije kada ispuni sve potrebne zahtjeve, sve potrebne standarde kao i sve ostale zemlje članice A za nas je posebno bitno da se odrekne i odbaci velikosrpsku politiku. A opet ću vas pitati jer vi govorite nešto oko HDZ-a da je sa Vučićem koji, njegova stranka je pridružena članica Europske pučke stranke, postat će članicom tek kada Srbija postane punopravna članica, a postat će tek kada se odrekne te velikosrpske politike. Ali vi ste išli u Srbiju i tamo se grlili sa velikosrbima i četnicima. Vidio sam to jer mediji to danas prikazuju. Ja ne vidim kakav je to vaš doprinos slabljenju te velikosrpske ideje, jačanju hrvatske politike i njenom odnosu prema Republici Srbiji. Ja mislim da ste vi njima ustvari radili na tome da oni postanu simpatični. A nama četnici ne mogu biti simpatični nakon svega što su u povijesti radili. Dakle, kada napadate druge, onda proanalizirajte prvo svoje postupke, a oni su kada su u pitanju i Srbija, i odnos prema Hrvatskoj državi, prema simbolima Hrvatske države, nisu u zadnjih nekoliko tjedana baš bili ispravni. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi, potpredsjedniku Jandrokoviću. S ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku uvaženi kolega profesor Ivan Lovrinović. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnici, poštovani gospodine premijeru sa suradnicama. Evo pozdravljam vas i drago mi je da ste na ovoj sjednici. Ovo zaista jest jedna novost u radu Hrvatskoga sabora da se izvještava Sabor o tome što Vlada i vi kao naš predstavnik u Europskoj uniji radite, što se tamo dešava. I uostalom podsjećam da je točka dnevnoga reda oko koje raspravljamo Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastancima Europskog vijeća koja su održana tijekom 2016. godine. Mi Europsku uniju, dakle Europsko vijeće je jedan zgodan naziv za Vladu, europsku Vladu ustvari nepostojeće države, nedovršene države bolje rečeno kao političkog projekta i to je ujedno najveća boljka projekta Europske unije koji je inače jedan od humanih projekata 20. stoljeća i na 21. stoljeće s ciljem da se prekinu krvavi ratovi Njemačke, Francuske, a naravno i drugih zemalja. I evo, već nekih 70-tak godina uživamo barem u ovom miru znači znači središnji i zapadni dio Europe. Međutim, mi Europsku uniju kada pogledamo, u Hrvatskoj gleda se pa skoro isključivo iz žablje perspektive. Pa iz žablje perspektive čovjek ne može puno toga vidjeti. Vrijeme je da se dignemo u ptičju perspektivu i da vidimo što se dešava odnosno da budem vrlo precizan i odmah na početku gospodine premijeru ja vam predlažem da na temelju bitno promijenjenih uzroka, i situacije i događaja od pada Berlinskog zida na ovamo, a posebno proteklih nekoliko mjeseci i godina da prihvatite, pa možda inicirate posebnu saborsku sjednicu sa temom o preobrazbi Europske unije koja bi obuhvatila moguće scenarije onoga što će se u neposrednoj budućnosti događati. Mi smo danas svjedoci drastičnih promjena okolnosti u odnosu na izvorne ideje i stanje nakon pada Berlinskog zida. Kada pogledamo stanje europskog gospodarstva, stanje gospodarstva u Europskoj uniji neću pretjerati ako kažem da ono vene. Europska unija je postala najmanje perspektivno područje u svjetskoj ekonomiji jer u zadnjih 10 godina kada pogledate prosjek rasta bruto domaćeg proizvoda unutar Europske unije mi vidimo da je on najmršaviji u odnosu na ostale ekonomske blokove u svijetu. Koje su to ostale izmijenjene okolnosti koje nas zabrinjavaju i traže raspravu o stanju i budućnosti Europske unije automatski iz pozicije Hrvatske u Europskoj uniji? Najniže su stope gospodarskog rasta, to sam rekao. Visoki rast javnog duga nakon financijske krize 2008. godine. Velika nezaposlenost, a u pojedinim zemljama posebno na periferiji tzv. periferiji Europske unije ona je ogromna, enormna posebno mladih ljudi. Rijeke migranata dolaze. Prema tome, dešavaju se drastične promjene u odnosu na situaciju koja je bila do prije samo nekoliko godina. Kada analiziramo proteklo razdoblje, možemo zaključiti da Europska unija nije znala do sada odgovoriti na izazove globalizacije. Zašto nije znala odgovoriti? Pa vidimo po stopama ekonomskog rasta, visini nezaposlenosti, javnom dugu i ostalim problemima koji se pojavljuju. Tu se pojavila Kina kao nova sila u svakom pogledu koja ima ambicije postati lider svjetske ekonomije i međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa. S druge strane, postojeći lider Sjedinjene Američke Države pod svaku cijenu žele zadržati svoju poziciju. A s treće strane Rusija je energetski moćna kao i vojno. Dakle, bitno su se promijenili odnosi snaga i situacija gledano i geoekonomski i geopolitički u svijetu u zadnjih 10-tak, 20 godina. Ono što je posebno zabrinjavajuće, zamislite da vidi Robert Schuman i drugi inicijatori, znači ljudi vizionari koji su kreirali ovaj projekt, da vide žicu među zemljama Europske unije, između Francuske i Britanije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, između Slovenije, oni bi ja mislim da bi se oni šokirali. Ima dakle još puno toga što bi se moglo nabrajati kao oni problemi i ona slika Europske unije koju nismo zamišljali. Ono što posebno zabrinjava jest poruka Brexita. Što je ustvari Brexit? On je ustvari najjača potvrda da Velika Britanija nije vidjela perspektivu u ovakvoj Europskoj uniji. Ona u stvari nikada nije neću reći istinski, jer je možda teška riječ, niti je prihvatila zajedničku valutu, a i njen položaj geografski je uvijek bio takav i povijesni, pa prema tome još kada su se pojavili migranti time je Brexit sam čim poslao još veću poruku odnosno stvorio veću nesigurnost drugim narodima i zemljama koje se nalaze unutar Europske unije i sada je strašno teško stvarati novi optimizam kada se ovo dešava što se dešava pred nama. Dakle, ovaj moj govor je realističan bez namjere dakle da dodajem neke tonove koji bi bili populistički. Ono što posebno nas zabrinjava, jest da proces izgradnje Europske unije kao političkog projekta države da je on stao. Već sam rekao da je Europska unija nedovršeni politički projekt države. I ono što je posebno opasno, jest da je on postao unitarni, a to guši demokraciju i kreaciju što se tiče znači, a posebno negativno utječe na budućnost. Ono što je važno napomenuti jest da se barem u unutrašnjim odnosima u mjesnoj politici na razini zemlje mora dopustiti kreacija, odlučivanje jer u protivnom što imamo? Imamo hiper inflaciju pravnih propisa preko 200 tisuća stranica mi već imamo, 150 tisuća, 200 tisuća stranica raznoraznih direktiva, jednu pravnu prenormiranost koju više nitko ne može pratiti u tome smislu. Moramo postići i tu situaciju i ponašanje kao doduše mali narod ali koji treba biti i jest, biti ponosan i mora biti ponosan, a to je da kada netko podigne obrve u Bruxellesu da netko skače odmah ovdje u Zagrebu. E, pa to ne smijemo sebi dopustiti. Ja gospodine premijeru ne mislim konkretno na vas, ali mislim na razdoblje prethodno dakle što je bilo. Trebamo pokazati da imamo svoj stav još čvršće, da i mi želimo nešto reći iako smo mala zemlja, ali to ne znači da u tome ne možemo i ne smijemo sudjelovati. Inače, ako to ne bude tako taj projekt onda neće biti uspješan. Što je ovdje glavni problem da je došlo do ovog obrata i do pogoršanja situacije projekta Europske unije? Jer se desila prevlast kapitala. Mi imamo po prvi put situaciju da kapital upravlja politikom jer je globalizacija stvorila potrebu za liberalizacijom u svakom pogledu, a to su iskoristile multinacionalne kompanije, nametnule se, pa je politika danas postala sluškinja krupnog kapitala i multinacionalnih kompanija. Na žalost to neće moći tako funkcionirati i ova hegemonija prevlast kapitala nad interesima naroda u Europskoj uniji traje već 25 godina. Međutim, ne smijemo zaboraviti jednu povijesnu stvar, a to je da Europa nikada nije trpjela središnju vlast odnosno unitarni pristup, ni Napoleona, ni Hitlera, niti sve druge. Dakle, mi imamo potpuno jednu novu situaciju. Onaj tko nije naučio nešto iz povijesti, znači može se ponavljati greška. Zato je pred nama izazov veliki i potreba da ovaj Sabor znači sa ekspertima koje je pozvao da razmotri po odborima koje ima da razmotrimo novu situaciju u Europskoj uniji, da raspravimo sve otvorene probleme i da vidimo kako u tome pozicionirati ili repozicionirati Hrvatsku sa jednim ili dva scenarija. Na žalost, mi vidimo da sadašnja imamo određenu vrstu svjetskog kaosa u svakom pogledu od ekologije drugih previranja, migracija, ratovi se više sve manje vode među državama, sve više unutar država samih, znači ograničeni. Pa u tom smislu treba reći da naša vrsta, a mi pripadamo skupini homosapiens ona se treba prilagođavati životu, a ne tržištu. Sabor mislim da treba raspravljati na ovaj način jer nas su izabrali građani da strateški promišljamo, interes hrvatskog naroda, Hrvatske države i da štitimo interese, pa prema tome i da se krećemo u onom smjeru koji je zdrav i koji štiti ovaj narod i ovu državu. U tom kontekstu spomenut ću i projekt euro. On je u krizi nakon 2008. godine kada je bila velika financijska kriza, a između ostaloga veliki je problem zbog toga što Europska unija nije stvorila ako već je radila na tome, nije stvorila jedinstvenu fiskalnu politiku, jedinstvenu bankovnu uniju. Sve to govori koliko je projekt Europske unije krnji. Pa kada čovjek sluša naravno u našoj javnosti pojedine pristupe i pojedine rasprave, onda vidi koliko, dakle vidi se jedno siromaštvo intelektualnog pristupa ovim problemima, a oni se usložnjavaju i pogoršavaju. Također predlažem i bilo bi dobro, u ovom izvještaju rekao sam da je pohvalno da se iznosi, da se informiramo a time i hrvatska javnost što se dešava. Trebali bismo kao Sabor i Vlada napraviti bilancu našeg trogodišnjeg bivstvovanja, boravka u Europskoj uniji, jer vas podsjećam u 7. mjesecu 2013. godine kada je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, mi smo tada bili na 61% prosjeka Europske unije što se tiče standarda životnog i ostalog. Sada smo 59%. Netko bi rekao jednostavno je za zaključit, pa nama je sve gore što smo ušli u Europsku uniju. Može biti i bolje, može biti i gore, ali hajmo to raščistiti, hajmo vidjeti zašto je bio, dakle tada sam među nekim ekonomistima upozoravao da nema spektakla, da će biti teško, da moramo voditi svoju politiku, moramo se nabildati na svom tržištu, iskoristiti domaću valutu, nacionalnu valutu da postanemo bolje gospodarstvo. Međutim, to je jednostavno u kakofoniji glasova bilo jednostavno poplavljeno. O tome kontekstu, dakle da zaključim, trebamo i moramo napraviti bilancu uspješnosti kako nas zemlje, a i da vidimo što se dešava. ja predlažem u ime stranke Promijenimo Hrvatske da se u skoro vrijeme organizira saborska rasprava o stanju, tendencijama u Europskoj uniji, na jedan realan, hladan način uvažavajući pri tome sve ono što vidimo što se dešava, ali prije svega nacionalne interese i sve ostalo. ako to ne budemo činili i radili, onda nam se može desiti ono što je jedan američki novinar nazvao da iz male Jugoslavije i sam projekt Europske unije postane velika Jugoslavija. A ja mislim da to nitko od nas ovdje ne želi. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro složio bih se s vama da je u najhumanijim namjerama 58. godine Europska zajednica tj. od 58. su počele znači ekonomska zaštita tržišta tj. otvaranje određenih zemalja, tako kasnije za čelik interes i ugljen. Međutim, spajanjem Europske zajednice 67. godine to je bila plemenita namjera u europskim okvirima da se zaustave krvavi ratovi na ovim područjima. Međutim, mi danas u ovom aspektu, drugo je bilo 90-te godine, u ovom aspektu kada promatramo evo govorit ćemo o bankama. Banke koje su primjera iz druge države ali u Hrvatskoj posluju ili su ju dobili na način kako su dobili od hrvatskih građana koji su ih subvencionirali tj. koji su dokapitalizirali, a kasnije su predate u ruke stranaca zbog hrvatskih politika. Kako možete protumačiti pošto znam da ste u tome stručnjak da npr. talijanska banka ima 2% kamatu, a ista smo Europska unija, a u Hrvatskoj 10%, 11, 12 uz druge namete? Da li se hrvatska politika u Europskoj uniji izborila zaista za pravičnost zaštite hrvatskih građana i po pitanju kamata, po pitanju razno-raznih kredita koji ne mogu u Austriji proći kao što je Raiffeisen banke štedno kreditne. Znači, hrvatske politike nisu odigrale i štitile nacionalne interese svojih građana u Europskoj uniji. Loše politike, sluganske politike, dodvorničke politike. Ja znam da vi o tome ste puno govorili i znam da vaš stav će biti jasan zbog čega hrvatski plaća veće kamate u bankama građanin kada digne kredit ili privatna osoba ili fizička osoba?

Evo uvaženi kolega Bulj, vi ste postavili zaista jedno pitanje koje zanima kako građane i tako sve poduzetnike, znači sva poduzeća u Hrvatskoj. Sjetite se prije ulaska u Europsku uniju kako su se ljudi radovali, očekivali bolje uvjete, pa tako i na financijskom tržištu, odnosno po nižoj kamatnoj stopi. Međutim, kao što vidite to se nije desilo. Pa prema tome, mi smo našim očima, pred našim očima svjedoci da su obećanja iznevjerena, a to pokazuje da oni koji su pod svaku cijenu dakle žurili i nisu štitili nacionalne interese, nisu išli ajmo tako reći u ozdravljenje hrvatskog gospodarstva, drugim mjerama ekonomske politike jednostavno da su nas u tom smislu obmanuli. Međutim taj se problem i način obmanjivanja nastavlja. Pa vidite ovih dana neki analitičari, ekonomski pa čak i guverner i bivši guverner oni nam poručuju ako uđemo što prije u euro da ćemo imati niže kamatne stope. Pa gdje je kraj tom obmanjivanju hrvatske javnosti. Grčkoj su isto govorili i vi ćete imati niže kamatne stope, pa gospodo projekt eurozone i eura kako je zamišljen, on ne podrazumijeva da će zemlje imati više kamatne stope nego da će se one ujednačavati i da će ići prema nižoj razini. Grčka je iskusila kamatnu stopu na svoj dug preko 20% vi se sjećate, pa zar je to jeli to eurozona, jel to taj projekt? Mi imamo u proteklih godina 6,7,8 do 10% pa mogu na ovom mjestu reći da je upravo iz tih razloga očerupano hrvatsko gospodarstvo i građani nepotrebno, a posebno je velika odgovornost u tome HNB-a. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Željko Glasnović. Izvolite. **Glasnović, Slušamo dosta jutros o prijetnjama vanjskim, ali ja bih opet rekao to nisu naši najveći problemi. Imamo tu pravnog eksperta, pred nama su neki viši izazovi, a to izgradnja, funkcionalni okvir, institucija da mi možemo djelovati kao funkcionalna država. Opet postavljamo retorička pitanja, zašto je u Hrvatskoj siva ekonomija dva puta veća nego u drugim zemljama EU, ustvari ne samo Hrvatska nego sve bivše post komunističke zemlje, zašto još nema transparentnosti u privatizaciji? Još nije objavljen spisak … kredita, sve post komunističke zemlje pate od istih problema, a to je korupcija, nepotizam itd., osim recimo Estonije koja je provela transparentnu privatizaciju. To su sve … što mi vučemo iz bivše države. Ja mislim da je nama potrebna ne samo kadrovska lustracija nego znanstvena lustracija, jedna analitika i po tome ćemo to sam više ponavljao puta, da smo mi dobili državu koja točno sliči skoro na bivšu državu osim jednog faktora, a to je hiperinflacija. A po pitanju kadrovske politike, oni koji su vodili državu do sada, recimo neki … komunisti jugoslaveni su dokazali da ne mogu voditi tu državu, trebaju biti odstranjeni iz javnog života. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Glasnoviću. Odgovor uvaženi kolega Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Uvaženi zastupniče Glasnoviću, evo ja ću komentirati samo ovaj jedan dio vaše replike, a to je pljačkaška pretvorba i privatizacija ne može čovjek ne nezvati je baš ovako bez ovoga pridjeva, baš je bila pljačkaška. Pa mi bismo imali recimo puno koristi da vidimo, osjetimo nešto značajno pozitivno iz EU kada bi Bruxelles da ne kažem naredio, da se oni rezultati pretvorbe i privatizacije da se sankcioniraju koji su bili kriminalni. Tu bi se vidio značajan učinak recimo zajedničkog djelovanja i korist koju bi mi iskusili tu. Ja bi to osobne volio vidjeti, a i svi mi ovdje koji predstavljamo hrvatske građane. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lovrinoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. **Mišić, Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Lovrinoviću, neki dan sam pročitao u Tisku da su naš premijer i guverner razgovarali o uvođenju eura, čak javno se guverner hvalio da ima podršku u Vladi da se uvede euro, malo prije ste spomenuli. Pa vas ja želim pitati, šta bi se desilo da stvarno se uvede euro, pošto ste vi doktor doktor monetarne fiskalne politike? I još jednu stvar bi vas pitao, pošto je evo sada u tijeku kupovanje INA-e, da li Narodna banka može utjecati na to i da li može dati korist

najprije i ja sam čitao da je guverner Vujčić hvalio se da je bio na sastanku i razgovoru sa premijerom Plenkovićem. Da li se hvalio time, da li je dobio čvrstu podršku za inače svoj plan koji već odavno zastupa da se što prije prijeđe na euro, to bi i mene zanimalo. Evo gospodin premijer je ovdje pa bi možda mogao odgovoriti na to pitanje. uvođenje zajedničke valute nije tehnički posao. Za mene kao građanina je, ali za nacionalno gospodarstvo i ekonomsku politiku to je izuzetno osjetljivo pitanje i vrlo važan problem. Ja bih vas samo želio podsjetiti na to da i bivši guverner Rohatinski, a i sadašnji Vujčić, oni su imali u proteklih 15, 16 godina plan strategiju brze euroizacije Hrvatske uvođenja eura i time da potisnu potpuno kunu iz opticaja. pogledamo zemlje koje osjetno od nas bolje stoje ekonomski, to je Poljska, Češka, Mađarska, te zemlje uopće još ne razmišljaju o uvođenju eura. A one koje su uvele kao što je Italija i druge zemlje, one sada imaju dobrim dijelom probleme i pokazuje se da uvođenjem eura u takvom sustavu kao što je eurozona profitiraju oni koji su najbolje organizirani, koji imaju najmoćniju, najnoviju tehnologiju, a to je u ovom slučaju praktično Njemačka. A što se tiče vašeg pitanja vezanog za INA-u, MOL odnosno HEP, nemam ovdje dovoljno vremena da vam objasnim ali sigurno se može iskoristiti novac koji se nalazi kod HNB-a na kapitalsom računu. Ali ću spomenuti još jednu stvar. Kako je spašen General Motors u Americi 2008. godine kada je američka država uložila oko 40, 50 milijardi dolara uz pomoć američke središnje banke, banaka, tu možemo naći odgovor na ta pitanja. A inače evo pošto je ovdje, dopustite mi još tri sekunde, pošto je ovdje premijer, jučer ja mislim rekao, rekli ste gospodine premijeru da nema nitko drugačiji, drugi, bolji prijedlog. Postoje bolji prijedlozi, vi ste pozvali na raspravu, na savjetovanje, ja vam kao i sveučilišni profesor tvrdim, već sam iznio nešto imaju i drugi bolja rešenja kako financijski riješiti ono što želimo. INA-u želimo spasiti ali uz koje uvjete. Jeli na prodaju, a u financijskoj konstrukciji možemo ponuditi vrlo konkretno i bolje rješenje. Prelazimo dalje na rasprave pojedinačne. Za raspravu se javio uvaženi kolega Miro Kovač. Izvolite.

zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Pozdravljam gospodina predsjednika Vlade, gospođu državnu tajnicu. Pohvaljujemo gospodina predsjednika Vlade što je došao danas u Hrvatski sabor govoriti o tome što je Vlada činila na sastancima Europskoga vijeća u Bruxellesu. To je pozitivno dobro za hrvatsku političku kulturu. Ja bih s vama htio drage kolege podijeliti tri misli. Prva misao se tiče Hrvatske i Europe, imali smo neki dan 25. godišnjicu priznanja, bilo je to lijepo gledati u Lisinskom i ovdje u Hrvatskome saboru, došao je gospodin Tusk. I često zaboravljamo da je priznanje Hrvatske i borba za samostalnost bila u korelaciji sa idejom uključenja Hrvatske u EU. Mi smo se tada borili kada smo krenuli u bitku za priznanje i za samostalnost i slobodu i demokraciju da budemo priznati od Europske zajednice. I kada smo već kod toga, sjećamo se pristupnog govora predsjednika Tuđmana u Hrvatskome saboru 30. svibnja, prve tri točke su bile kada je govorio o zadacima koje je trebalo obaviti. Prva točka novi Ustav, kojeg smo kasnije dobili božićni Ustav, druga točka, redefiniranja položaja Hrvatske u Jugoslaviji, a treća točka uključivanje Hrvatske u Europsku zajednicu i europeizacija Hrvatske. Znači prva važna misao naša državotvornost moderna, potvrđena je gdje? U Europi od zemalja članica tadašnje Europske zajednice. Volio bih osobno da smo bili malo iskreniji prema sebi, da smo rekli tko je najviše pomagao da se ta državotvornost potvrdi osim pape Ivana Pavla II to je bio gospodin Helmut Kohl koji je nametno to rješenje i kolegama u Francuskoj i nekim drugim kolegama u svijetu isto tako to rečeno nametnuo. Nisu baš svi bili oduševljeni tim hrvatskim priznanjem, ono se dogodilo, a njemačka vlada 23.12. prije Božića donijela odluku o tome da će Hrvatska biti priznata 15. siječnja, okolnosti se mijenjaju, interesi se ponekad i mijenjaju. Ali treba biti iskren i postoji jedna vrlina tradicionalna, klasična prema Aristotelu, istinitost. Znači uvijek treba govoriti stvari kakve jesu i moramo tim ljudima zahvaliti. Slušao sam kolege Bunjca i kolegu Pernara koji su skeptični prema EU, druga misao, europski projekt ujedinjenje zemalja u jednu širu zajednicu to je projekt koji je pozitivan nema više ratova. Ima konflikata, bilo je skandala, konflikata na razini zemalja članica. Sjećamo se između Slovačke i Rumunjske, između Slovačke i Mađarske zbog manjina, ali nema ratova. Zamislite da je bila izbjeglička kriza toliko akutna, a da nismo imali EU? Došlo bi do rata na teritoriju današnje EU na Europskom kontinentu. Zbog postojanja EU, zbog mehanizama suradnje do tog rata nije, hvala Bogu došlo, do ratova nije došlo. Znači projekt mirotvorstva je pozitivan i to moramo naglašavati. Međutim, u čemu je stvar? Mlade generacije, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje to ne zanima. Ne možeš mlade ljude dobiti idejom, pridobiti idejom da je EU projekt mirotvorstva, to njih ne zanima. Možeš ih dobiti time da mogu slobodno putovati, da postoji euro, da mogu platiti eurom robu ili usluge u Španjolskoj, u Portugalu, u Njemačkoj, u Austriji, Sloveniji i drugdje, ali sa idejom, sa pričom o mirotvorstvu, o poslijeratnoj na području kontinenta našega ne možeš iz uvjeriti u tu priču. Znači treba nam nova priča o EU i o tome ima li smisla biti u EU. To jest i naša odgovornost. Nije samo naša odgovornost ovdje u Hrvatskoj, ali i odgovornost je naša u Hrvatskoj i jasno da sve zemlje EU imaju tu odgovornost, a najviše najveće zemlje koje u kao najveće, najodgovornije. Prema tome, da zaključimo, taj projekt je pozitivan, a koliko je ipak EU bez obzira na probleme koje ima privlačna vidimo Velika Britanija, jučer je premijerka govorila Mai o tome kako će krenuti u postupak izlaska iz EU, ipak je dala jasan odgovor odgovor da će se tražiti glasovanje u parlamentu britanskome oba Doma o tome hoće li se izaći ili neće, neovisno o referendumu. To znači da Britanci ipak kalkuliraju s time hoće li na kraju izaći ili neće izaći. Nisu ni oni sigurni isplati li se njima izaći iz EU ili ne. Druga stvar što argumente guraju u prvi plan. I sada dolazimo do treće važne misli. I to moramo jasno reći u Hrvatskoj, ne treba se toga bojati. Moramo bježati od ovog pionirstva, znate oni pioniri maleni pa bivša Jugoslavija, pa EU, mi moramo biti iskreni prema sebi i reći da je EU u krizi. Postoji kriza identiteta. Gospodin Plenković je govorio malo prije o tome da je Talijan izabran za novog predsjednika Europskog parlamenta. Njega nitko ne poznaje. Ako nekoga pitate u Hrvatskoj, u Austriji, u Sloveniji tko je bio gospodin Schultz malo tko zna. Osobno sam bio u jednoj njemačkoj gimnaziji 2013. godini u posjetu i pitao sam mlade buduće maturante bili su u 12. razredu, po našem sustavu u 4. razredu srednje škole gimnazije, znaju li tko je predsjednik Europskog vijeća Tusk, nisu ga poznavali, tada je bio još Van Rompuy. Pitao sam ih tko je predsjednik Europske komisije, nisu znali. Prema tome EU se nalazi u krizi u krizi identiteta i to treba jasno reći. Ona nije dovoljno prepoznatljiva kada je riječ o njezinim institucijama. Imamo jasno i tri krize dužničku krizu, izbjegličku krizu, imamo sada izlazak Velike Britanije iz EU, ali sa svojim članstvom dragi kolega Bulj, mi se emancipiramo. Mi sada imamo šansu svoje interese na jedan pametan, jasan način artikulirati pa i prema Srbiji. prema Srbiji. Ovo što je bilo sa poglavljem 23 mi smo ugradili te mehanizme i neće se moći napredovati, a da se te stvari ne odrade da se ne dođe u sporazumu između Hrvatske i Srbije o tome tko kome sudi i koji su sudovi. S tim ima jedna misao kolega Bulj kada govorite o njihovom Zakonu o ratnim zločinima, tko sudi za zločine na Ovčari? Viši sud u Beogradu. Znači ta suverenost Hrvatske taj suverenitet sudski je već na neki način okrnjen prije desetak godina kada su krenuli ti procesi. Samo toliko. To su komplicirane teme i tu treba biti vrlo odgovoran kada govorimo o tome tko je za nešto kriv, tko nije za nešto kriv, tu moramo biti vrlo, vrlo I sada jedna završna misao, a tiče se naših mehanizama u Hrvatskoj, naših institucija, to je lijepo rekao profesor Lovrinović, mi moramo početi koristiti mehanizme koje imamo puno efikasnije, tako da recimo npr. ovu inicijativu predsjednika Vlade dolascima u Sabor pozdravljamo, ali da ga zamolimo da napravimo jednu inovaciju, da napravimo ono što rade druge zemlje članice EU, da se dođe u Hrvatski sabor, da se dođe na odbore za europske poslove, prije nego što se održe sjednice Vijeća za vanjske poslove i za opći posao u Bruxellesu, prije nego se održe sjednice Europskog vijeća u Bruxellesu. Tako da mi ovdje svi svojim doprinosom damo svoj doprinos jačanju svijesti o tome da mi jesmo u toj organizaciji i da mi imamo suodgovornost i da moramo svoje članstvo maksimalno iskoristiti za hrvatski narod za sve ljude koji u Hrvatskoj žive, kako bismo kao što je rekao profesor Lovrinović postali i ekonomski efikasniji. Mi jesmo sada unutra mi jesmo na neki način sigurni, ali ekonomski nismo dovoljno efikasni. Ove godine nas je prešišala Rumunjska i ako ne budemo brži u razvoju vrlo brzo će i kolege iz Bugarske kojima smo se prije 10, 15, 20 godina rugali kako su zaostali i oni dostići. Prema tome, to moramo spriječiti i zbog toga je važno da izgrađujemo mehanizme u Hrvatskoj, da izgrađujemo institucije, da razvijamo institucije, da razvijamo institucije Hrvatskoga sabora, da bude Hrvatski sabor snažniji, da zastupnici budu bolje opremljeni da mogu djelovati da ne bude sve osuđeno osuđeno na jeftine parole, jeftin populizam. Zato ponavljam još jedanput u završnoj misao, bilo bi lijepo ako se možemo dogovoriti da imamo sjednice tj. rasprave o stajalištima u Bruxellesu, ne moraju biti te rasprave obvezujuće, ti zaključci, ali lijepo je to čuti, prije sjednica Vijeća za vanjske poslove, za opće poslove i sjednice Europskog vijeća. Gospodine predsjedatelju hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Kovaču na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. **Mišić, Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Kovač, lijepo ste ovo zborili. Samo sam vas htio pitati, da li je vama kao ministru vanjskih poslova i gledajući na Europu da li je nama Europa kasno pokušala pomoći, počevši od rata kada su se oni ponašali da se ne zna šta se dešava, pa onda dalje u njihovim pregovorima, našim ustvari pregovorima s njima su na cijedili maksimalno do kraja, oslabili našu ekonomiju. Nažalost i naši dosadašnji premijeri i svi drugi nisu pokazali zavidno znanje u pregovorima. Znate da je i Bugarska i Rumunija prije ušla od nas koje nisu bile spremne niti slučajno, pa se postavlja još jedno pitanje zašto EU kada je tako dobra nije BiH ubrzala u procesu prilaženje Europi da bi se ovaj dio svijeta stabilizirao. Da li EU želi od nas da napravi jednu dobru državu? Ja se osobno nadam do sada premijeri, nadam se u njega možemo imati povjerenja. Ja osobno imam i u svim vašim nastupima do sada mi dajete povjerenje kao saborskom zastupniku da idete u jedan pravi smjer bez obzira tko vas s druge strane tukao i vaše izlaženje u javnosti i ovdje u Saboru je nešto što nije se desilo. Ja se nisam bavio politikom, bavim se gospodarstvom i moram vam iskreno reći, sada sam ja malo optimista, nisam veliki optimista da li će ova Hrvatska ići naprijed. A evo vidjet ćemo. Nadam se da je Europa trebala puno više za nas uraditi nego što je uradila do sada. Evo to je hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću. Odgovor uvaženi kolega Kovač. Izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Zahvaljujem na ovoj stimulativnoj misli kolega Mišiću. Jeli nas je EU priznala prekasno, pa to je sada teško reći. Bili su teški uvjeti tada, svi mi koji smo to pratili nisu svi bili za nas, da malo simplificiramo stvari. Bilo je onih koji su bili protiv nas, to je tako u životu. Ne mogu vas svi voljeti i na fakultetu, i u školi, ima profesora koji vas vole, neki vas ne vole, znate i one koji vas ne vole morate i one koji vas ne vole ili ne simpatiziraju njih pridobiti i na kraju smo ipak uspjeli u tome. To je bilo jako teško ali smo uspjeli.

mlađi u onoj bivšoj Jugoslaviji pa kada su ljudi znali govoriti, da je Nijemcima dati Jadransko more. Ta misao ne smije kod nas u hrvatskom mozgu postojati. Mi smo ti koji moramo se promijeniti i sada kada smo ušli u EU imamo šansu to učiniti. Kažem, mehanizme suradnje imamo, moramo ih još profilirati, a neke moramo stvoriti. BiH, hrvatska Vlada, a prije toga EU zastupnici i među njima gospodin Plenković su pomogli da HDZ BiH tj. članovi predsjedništva tadašnji, predsjednik predsjedništva podnese zahtjev za članstvo. Taj proces je krenuo, trebat će im puno pomagati, nisu svi jednako zaneseni tom idejom kao Hrvati u BiH, druga dva naroda su manje zanesena tom idejom, tim projektom, morat ćemo puno raditi, puno truditi se da bismo EU na neki način ako hoćete i natjerali svoje kolege u EU da budu jednako entuzijastični kada je riječ o tome da BiH krene integracijom u EU. Ali imamo sada predsjednika Vlade koji to može reći i govoriti na sjednicama Europskog vijeća. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Kovaču na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Željko Glasnović. Izvolite.

sjede u Saboru. Ali ja bih rekao samo to je real politika. Mi smo također dio jedne organizacije kolektivne sigurnosti i NATO koji je nuklearna aliansa. … je 15 minuta udaljeno. Ali u jednom razgovoru nedavno jednom časniku hrvatske vojske, nedavno jedan turski diplomat malo je popio i rekao je ovo, kaže naši strateški interesi dosežu do Karlovca. Sjećate se turske Hrvatske? Ovako ja se pitam do kuda dosežu hrvatski strateški interesi? I ja bih apelirao na Vladu ovo da se vadimo kritičnim informacijama, BiH bio sam nedavno u Odžaku dvije tisuće mladih ljudi se iselilo iz Odžaka. Ljudi ostavljaju djedovinu. Po nekim neprovjerenim informacijama otišlo je, prodalo je ljudi 18 tisuća posjeda u srednjoj Bosni. Taj tempo se mora zaustaviti. Mi nemamo strateške dubine, imamo državu ko … 650 metara široka. To je prvo pitanje. Drugo pitanje kritično je most sa dijasporom, imamo 350 tisuća Hrvata samo u Njemačkoj. Šta je s tim mostom? … mozgova, investicije itd. itd. Zadnja tema granice, opet nepravilne informacije možda znate bolje od mene, nađene su veće količine nafte, plina možda Boka Kotarskoj, šta je s tom granicom? Čuo sam da je Crna Gora pomakla granicu. To su ključna pitanja. Po pitanju velikosrpskog imperijalizma oni imaju ortake ovdje u Hrvatskom saboru koji ponavljaju njihovu povijesnu istinu srpske laži, tu sjede neke glave i također imaju ortake u nevladinim udrugama koje razaraju ovu državu, a dobivaju lovu iz hrvatskog proračuna. (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Glasnoviću. Odgovor uvaženi kolega Kovač. Izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Meni je vrlo drago da na neki način posežemo prešutno suglasje u tome da je puno toga u našim rukama. Ponavljam, mi moramo izgrađivati mehanizme koje imamo i biti efikasniji. Rekli ste Hrvati izvan RH oni su suho zlato, treba ih samo na pametan način animirati i u to se kreće. Neki dan sam imao jedan sastanak na tom planu i u Vukovaru, ne ide sve preko noći, ne može sve ići preko noći. Oko BiH ono što ste rekli isto profesore Lovrinović i to je već u planu, razgovarao sam sa predsjednikom Sabora i sa Božom Ljubićem, tu je, da ćemo organizirati jednu raspravu u plenumu, tu je gospodin kolega Klisović oko toga postoji suglasje o BiH u Hrvatskome saboru. Isto tako prihvaćam ideju kolege Lovrinovića napravimo istu stvar u EU. Puno toga je na nama, mi možemo puno toga promijeniti samo ako se dobro organiziramo i ako budemo svi motivirani i ne čekamo samo da neko drugi nešto napravi umjesto nas. U BiH i sami znate kako stvari stoje, da su i strane sile prisutne, spomenuli ste Tursku i Rusiju, nisu svi za EU, ali mi imamo šansu sa kolegama u EU povećati, pojačati svijest o tome da mora EU biti prisutnija, da Hrvatska mora biti prisutnija. Svatko može na svoj način dati doprinos tome i mi kao saborski zastupnici, Vlada kao takva, svaki građanin može nešto napraviti samo moramo biti motivirani. Hvala lijepo. uvaženom kolegi Kovaču na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Joško Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Kovač, kazali ste u svom izlaganju da studenti i učenici u Hrvatskoj ne znaju tko je Schultz, Tajani

moje mišljenje da nije razlog zašto učenici i studenti ne znaju tko je Tusk, Tajani ili Schultz kriza identiteta EU nego kriza obrazovnog sustava RH. I zato I zato nam je potrebna i važna kurikuralna reforma i zato je važno da Vlada pusti kurikuralnu reformu u provedbu kako su je sačinili stručnjaci, kako ju je napravila struka, bez da se u nju intervenira i dovede ju se na razinu neprepoznatljivosti. Druga stvar, kazali ste i ja se slažem oko toga i podržavam vas, da bi ministar vanjskih i europskih poslova trebao doći prije sjednice Vijeća za vanjske poslove ili prije sjednice Vijeća za opće poslove u Saboru nadležan odbor kako bi prezentirao stavove i da Sabor može raspraviti i dati svoj Govornik nije uključen, ne čuje se./… Jedan put, dobro, tako da je sad pravi način da ispravite tu grešku upravo da pisano pozovete ministra svaki put pred sjednicu Vijeća da dođe u Odbor za vanjske poslove a zajedno s nama član ste i Vijeća za europske poslove, izvršite takav pritisak ili prijedlog date predsjedavajućem gospodinu Domagoju Miloševiću. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Klisoviću. Lijepo je vidjeti ovo suglasje u Hrvatskom saboru. Odgovor gospodin Kovač. Izvolite! Ja ova ljubazna pisma zaista cijenim, to je lijepo jer to ljude oplemenjuje da imamo na neki način i konsenzus …/Govornik se ne razumije./… mislim da se to sviđa i gospodinu predsjedniku Vlade i državnoj tajnici, ali ne mora samo dolaziti ministar vanjskih poslova, on je okupiran i drugim poslovima. Može doći državni tajnik, državna tajnica, nije bitno, ili netko bude od dužnosnika koji bi to radio, mislim da bi to pomoglo zaista svima nama u Hrvatskoj. A što se tiče obrazovnog sustava to nije problem obrazovnog sustava nego rekao sam da je to i drugdje tako, zaista imamo u Hrvatskoj već desetljećima problem obrazovnog sustava, ja sam našao jedan tekst, jednu bilješku iz 27. godine prošlog stoljeća kad je jedan francuski časnik bio u Kalinoviku kao kapetan i napisao je izvješće o svom boravku u vojsci SHS, glavnom stožeru francuske vojske, Ministarstvu obrane i vojnom atašeu …/Govornik se ne razumije./… napisao je slijedeću stvar: „Ako se ne promijeni obrazovni sustav u ovoj zemlji“, tada u Kraljevini SHS „ova zemlja nikada neće postati zemlja zapadnog tipa.“ Prema tome, to je nešto što nas muči desetljećima i uvjeren sam da će ova hrvatska Vlada krenuti u reformu obrazovanja jer to je budućnost Hrvatske, budućnost naše djece. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Kovaču na odgovoru. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega Kovač, rekli ste da je kriza identiteta u Europskoj uniji. Pa naravno da su ljudi razočarani. Budimo otvoreni da su razočarani da je u predpristupno vrijeme Hrvatske koja je teško ušla, koja je imala razne uvjete, trebala je ispuniti od onoga što danas spomenuli ste Srbiji ne tražimo, mi Hrvatska nismo otkrivali 23. poglavlje, to to poznate dobro jer ste bili ministar vanjskih poslova, da je jurisdikcija na našem teritoriju ostala pod Republikom Srbijom, doslovno četnici vode danas, ponovit ću još jednom Srbiju, Šešeljevi znači pomoćnici koji su pozivali na klanje, na osvajanje teritorija kako Bosne i Hercegovine tako i Hrvatske i to je sramota. Hrvatska je morala ispuniti uvjete, nama je Slovenija zbog Savudrije radila čudesa da se još nismo od toga likuperali. Zbog gospodarskog pojasa znate kako je bilo u Saboru se glasalo pa se moralo povući pod pritiscima a nećemo govoriti o progonu hrvatskih generala junaka Domovinskog rata koja broja djeca u školama još sada ne poznaju. Poznaju naša djeca u obrazovnom sustavu tko su heroji Vukovara? Napravite tekst pa ćete vidjeti. Znači, mi gubimo svoj identitet a nismo strateške nacionalne interese unutar Europske unije zaštitili koje Hrvatska dobro plaća. Mi članstvo plaćamo ali nije tako bilo kad se glasalo u ovome Saboru. Onda je dio naroda bio skeptičan, vi to znate, da se mijenjao Ustav da se može ispod 50% izaći na izbore. I to nije bilo dobro, nije bilo transparentno, nije se govorilo o manama Europske unije, o gubljenju suvereniteta. To su sve krive hrvatske politike jer građanin je onaj koji odlučuje. Ja onda nisam znao šta je dobro a šta je loše i bio sam skeptičan jer sam vidio da je jednoglasje u Saboru, lijevih i centra i desnih kod glasanja. A vidio sam da to nije realna slika naroda koji nije bio baš za da se uđe u Europsku uniju jer politika nije dobro objasnila u šta će nas dovesti. Mlade danas interesira, kolike su im kamate u Hrvatskoj, a mi smo u Europskoj uniji a puno manje su drugim članicama Europske unije. Zbog čega to se nije izborilo? Zbog čega Nijemci danas imaju interese za optičke kabale za postavljanje, mi s njima moramo se zaštititi da mi radimo optičke kabele u Hrvatskoj. Imamo li mi snage i hrabrosti, to je pitanje hrvatske politike i o tome trebamo pričati u Saboru.

važno je da shvatimo da smo mukotrpno radili, da smo se puno toga odrekli svih tih godina Europsku uniju, to nas mora ispuniti ponosom, davati nam snagu da sada stvari mijenjamo u onoj mjeri u kojoj je to moguće u našu korist, apsolutno, u tome nas nitko ne spriječava. Mi to možemo ako to hoćemo, ako ima pameti, ako ima volje onda se može, ja u to ne sumnjam da dovoljno pameti u hrvatskoj Vladi, u Hrvatskoj ima, samo se ta pamet mora dobro organizirati, mora postojati volja i mi ćemo uspjeti. Ne ide sve preko noći, ne može ništa ići preko noći, treba mukotrpno raditi. Ja se sjećam Sarkozya kad je bio ministar unutarnjih poslova on je govorio ovako: „Ako hoćeš više zarađivati moraš više raditi.“, prema tome tako je i u Hrvatskoj veća zarada, više rada, to tako funkcionira u životu. Ne možeš manje raditi i manje zarađivati. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Kovaču na odgovoru. S ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Prelazimo na slijedeću pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite! Hvala. Predsjedavajući! Iznimna mi je čast što mogu govoriti ovdje. Pa htio bih reći da u sjećanje na prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana koja je bila njegova vizija Hrvatske. Da li je njegova vizija Hrvatske bila takva da Hrvatska 20 odnosno 15 godina nakon njegove smrti bude opet u državnoj zajednici nekoj sa Srbijom, da opet dijeli iste granice sa njom, da opet u istom parlamentu sjede hrvatski i srpski predsjednici, da imamo istu valutu sa Srbijom, da imamo zakone usklađene sa njima itd., itd. Je li to bio cilj našeg prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana? A taj cilj, odnosno opet povratak u istu državnu zajednicu sa Srbijom je neminovnost unutar Europske unije. Ja osobno smatram da Europska unija na neki način jest neka vrsta državne zajednice. Mislim da će se većina samnom složiti. Isto tako će se većina složiti da će Srbija na kraju postati njen dio. I što se događa? Vi ćete reći, da, predsjednik Tuđman je htio takvu Hrvatsku koja dijeli suverenitet sa Srbijom itd., Je li predsjednik Tuđman to htio dame i gospodo iz HDZ-a? Po meni nije. Jedina razlika između Jugoslavije i Europske unije, vi ćete reći – jest mi imamo ovdje Hrvatski sabor – pa bio je i Sabor neki, neka vrsta i u socijalističkoj Jugoslaviji. Ali je glavni bio onaj u Beogradu. Danas je glavni onaj u Bruxellesu jer onaj u Bruxellesu donosi direktive odnosno zakone koji su obvezujući za sve i kojima se svi moraju pokoravati. Razlika između Hrvatske u Jugoslaviji nekada i Hrvatske u Europskoj uniji danas je samo u tome što se Hrvatskom danas upravlja iz Bruxellesa, a ne iz Beograda. Beograda. Ako pogledamo na standard prosječnog radnika, vidjet ćete da je on danas puno slabiji, nego je bio u Jugoslaviji. Radnici danas u Hrvatskoj u Konzumu, u Konstruktoru, u Bili ili u nekoj građevinskoj firmi drugoj ili u tvornici Željezari Sisak, zapravo ona je propala kao sve i tisuće drugih radnih mjesta, ili radnici u Rafineriji INA-e Sisak mogu samo sanjati o tome da dobiju stan od svoje firme, sanjati o tome da grade vikendice na moru, sanjati o tome da im inflacija pojede kredite itd. Znači, ukupno ostvarenje naše u ovih hajmo reći 25 25 godina od naše samostalnosti je to da smo se mi samostalnosti odrekli, da mi suverenost i nezavisnost dijelimo itd. I kada sam ukazao na taj problem odnosno na tu činjenicu, kolega Plenković

i rekao je da je primarni odnosna glavna zadaća ove Vlade borba protiv populista i demagoga i ne znam koje je još titule rekao, poput mene i kolege Bunjca. Međutim, mislim da bi gospodinu Plenkoviću odnosno našem premijeru glavna borba trebala biti rat protiv siromaštva, rat protiv društvene nejednakosti, rat protiv toga da ljudi spavaju po tramvajima, rat protiv toga da je 200 bogatih obitelji uzurpiralo cijelu zemlju i da se djeca tajkuna koji su u doba HDZ-a pokrali Hrvatsku da se razbacuju novcima dok jedna druga Hrvatska se smrzava u redovima pred pučkom kuhinjom. Na žalost, takvu vrstu rata, rata protiv odlaska mladih iz naše zemlje kojih je samo u prošloj godinu pod HDZ-om očito otišlo 82 tisuće, takvu vrstu rata HDZ-e nema namjeru voditi. Ja bih volio da ste rekli, ja ovdje sa govornice naviještam rat nezaposlenosti, rat siromaštvu, rat bijegu mladih ljudi iz zemlje, rat porezu na nekretnine, rat PDV-a od 25%, ne takva vrsta rata nije ona koju gospodin Plenković niti Europska komisija planiraju voditi. Onda se čak javio i kolega Borić koji je na dirljiv način pokušao tvrditi da Ivan Pernar čovjek koji je osnovao Živi zid, čovjek koji ima podršku vlastitog članstva i vlastitih birača, koji je 5-ta najpopularnija osoba trenutno u Hrvatskoj, koji ima 130 tisuće fanova na Facebooku, da on nema legitimitet da predstavlja i vodi Živi zid, već je kolega Borić iz HDZ-a taj koji će odlučivati, koji će sugerirati koja skupština bi trebala birati vodstvo Živoga zida. I naravno u HDZ-u mi smo vidjeli kakvi su tamo izbori, na koji način se provode, koliko ima kandidata za predsjednika HDZ-a, na koji način HDZ-e financira svoju kampanju itd. Kaže gospodin Borić da bi se institucije trebale samnom baviti i da bi maltene ja trebao ići u zatvor, a ne ljudi poput gospodina Ive Sanadera, njihovog bivšeg predsjednika stranke ili gospodina Karamarka koji je nedavno tužio meni dragog kolegu Miru Bulja. Znači, ne treba Hrvatska navijestiti rat trebaju oni … /Upadica Brkić: Uvaženi kolega Pernar, ja bih vas lijepo molio držite se teme o kojoj raspravljamo. I kao što vam je poznato pogledajte ispred sebe imate mikrofon.) A oduzimate mi vrijeme gospodine. Molim vas da se zaustavi vrijeme samo. /Upadica Brkić: U hrvatskoj sabornici postoji razglas i ne morate dizati ton. Svi vas jako Hvala vama. Uglavnom, pokušava se stvoriti privid da sam ja ovdje kriminalac, da sam ja ovdje krivac za to što to što ljudi preziru saborske zastupnike. Ali vjerujte gospodine Borić, puno ljudi mi kaže na ulici ja konačno imam svojeg saborskog zastupnika. Oni zastupnici koji ovu zemlju zadužuju i rasprodaju, koji dijele suverenitet naše zemlje, koji su izdali sve moguće nacionalne interese koje su izdat mogli, to su ti isti zastupnici koji meni dijele lekciju o domoljublju, koji mi govore da nisam dovoljno veliki vjerojatno Hrvat ili pak da sam ja izdajnik. A nije izdajnik Ivo Sanader, nisu izdajnici oni koji prodaju INU, HEP itd., međutim naravno naravno drugo se nije ni moglo očekivati. Ja bih volio da je gospodin Plenković danas ovdje za govornicom rekao slijedeće riječi, navješćujem rat ljudima odnosno sucima Ustavnog suda odnosno Vrhovnog suda koji donose presude protiv interesa Republike Hrvatske, presude zbog kojih smo izgubili milijarde, ne milijune, milijarde. Međutim, smjenu sudaca Ustavnog suda koji su oslobodili bivšeg predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera vjerojatno nećemo dočekati, i nijedna presuda protiv tih ljudi neće proći. A neće čuti niti iz Europske komisije kritike na te odluke Ustavnog suda našeg. Ne, njima to odgovara jer je Europska unija u službi krupnog kapitala i onda mene koji sam jedini koji se bori za suverenitet naše zemlje odnosno da se taj suverenitet ne dijeli s drugim državama, da mi imamo svoje granice a ne da opet budemo, da maknemo granice na kraju i prema Srbiji i da imamo istu valutu sa Srbijom i da u istom parlamentu sjedimo s njima, mene se proziva da sam izdajnik. Zašto? Zato jer sam se slikao sa Boškom Obradovićem. Eto, čin izdaje, slikao sam se. A s kime se slikala sve Kolinda, to nećemo govoriti s kime se slikala, to nije bitno. Ali gospodo i dame, nije bitno tko se s kime slikao, nije bitno da li netko stoji ili sjedi za vrijeme sviranja himne jer oni ljudi poput Ive Sanadera, ti su se prvi držali desnom rukom na srcu i zaklinjali u hrvatstvo, u vjeru, u domoljublje, pa čak i u obračun protiv korupcija i kriminala i navješćivali rat onima koji su koji su upropastili ovu zemlju organiziranim kriminalom. Međutim, naravno najorganiziranija i najveća kriminalna organizacija, ona je pod zaštitom svih institucija, Vrhovni sud je srušio presudu protiv nje. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Pernaru. Imamo nekoliko replika. Uvaženi kolega profesor Miroslav Tuđman. Izvolite! Znači, već je davno rečeno da su najneobrazovaniji ljudi najoštriji u svojim kritikama zato što niti imaju dokaza za ono što govore niti su senzbilizirani za protuargumente. Ovo kolega Pernar što vi govorite to pas s maslom ne bi pojeo tako da zapravo ono što govorite govorite već mjesecima i to je 30 istih rečenica koje vrtite iz dana u dan, niti ima logike, niti konzistentnosti, niti smisla niti argumenta u tome. Prema tome, to je zapravo uopće pitanje da li na ovakve vaše diskusije treba reagirati odnosno koliko ima smisla da čovjek kako tako, da se ne ne spusti u to blato i ostane blatan raspravljajući sa vama. Što se tiče suvereniteta Hrvatske ono što se događa to je jedan proces da u Europi je prije 100 godina bilo 20 država, sad ih ima već 60 kad govorimo o Vijeću Europe, u Ujedinjenim narodima skoro 200 država, prema tome nestaju imperije, stvaraju se nacionalne države i onda je pitanje tko će naprosto definirati prava međunarodnog poretka i tih odnosa. Prema tome, Hrvatska treba biti suverena, treba biti samostalna ali isto tako treba participirati u tim tijelima gdje se definiraju pravila igre i donose zakoni koji će definirati međunarodni poredak i prema kojem se svi trebaju ponašati. A ovo što vi pričate to nema blage veze ni sa čim. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Miroslavu Tuđmanu na replici. Odgovor uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite! Hvala predsjedavajući. Igrom slučaja naletio sam na jedan članak koji kaže: „Franjo Tuđman je 1990. odbio ulazak u Europsku uniju i 5 milijardi dolara.“ Kaže ovako: „Franjo Tuđman je još 1990. odbio ulazak u Europsku uniju i 5 milijardi dolara koliko je tada nudila ujedinjena Europa narodima u Jugoslaviji u zamjenu za mir i politički dogovor.“ Ja ni za kakve milijarde ne mogu odustati od ideje kojom se sada hrani čitav hrvatski narod, „Da mi obnovimo hrvatsku državu, to je za mene primarno.“, govorio je prvi hrvatski predsjednik. Tuđmanove riječi prenio je Kiro Gligorov u dokumentarnom filmu „Tuđman i Milošević, dogovoreni O čemu se radi? Radi se o tome da je Franjo Tuđman bio pristalica Europe u smislu zajedništva suverenih država zajednice naroda ali ne kao neke mega Jugoslavije, velike Jugoslavije u kojoj mi činimo 1%, dijelimo suverenitet sa svima i zapravo gubimo sve elemente svoje državnosti, gubimo svoju valutu, gubimo svoje granice, imamo zajedničku vojsku, zajedničke zakone, maltene zajedničku policiju. I u konačnici gdje se doslovce ide ka federalnoj Europi, nekoj vrsti federalne Europe, da i to ne labave konfederacije u kojoj je potrebna naša suglasnost da bi se direktive Europske unije donosile, već naprotiv direktive Europske unije se donose pa onda se nama nameću. Kosovo u doba Jugoslavije odnosno sve odluke koje su se u Beogradu donosile su morale imati odobrenje kosovske skupštine. Zamislite taj paradoks. u Hrvatskoj znači u Bruxellesu se odluke donose bez naše suglasnosti, mi imamo manji stupanj autonomije u Europskoj uniji nego Kosovo nekad u Jugoslaviji. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Glasnović. Izvolite! Poštovani gospodine Pernar, ovako. Ima jedna poslovica o vojsci kaže ovo: „Kaže u životinjskom kraljevstvu papiga najbolje govori, a najgore leti.“ Vi niste povjesničar, ali ono što ste izgovorili malo ste me razočarali. Znam da ste prešli sad na mislim …/Govornik se ne razumije./… jer ste sad prešli u tu sektu. Ne znam, ali niste povjesničar. Prvenstveno rekao bih jednu stvar. Zašto uporno branite najveću …/Govornik se ne razumije./… u povijesti jugoistočne Europe? Bolje je bilo u bivšoj Jugi, to je jedna od tih mantri. Toliko se je dobro živjelo da je ta država izvršila etnocid nad Mađarima, Nijemcima, najvrednija manjina ubila je 66000 žena, djece, staraca, desetke tisuća ratnih zarobljenika, istrijebila je hrvatski narod, izmijenila im je genetski kod. To je sadašnje stanje Hrvatske države. Ne samo to. Provela je konfiskaciju, nacionalizaciju, danas nismo to riješili. To je zašto je 7% zemljišta uvedeno u katastar. To je sadašnji problem Hrvatske. Možemo reći 25 godina sa UDBA-om, a vi govorite tko je UDBA slobodno govorite. Šta je problem, zašto je otišlo, toliko se dobro živjelo da je otišlo iz te države milijun i pol ljudi od šezdesete, sedamdeset i druge. To je ekonomska imigracija. Šta je sa političkom imigracijom? Vi imate puno fanova na fejsu, dobro, super. A koga zaboravljate? Imate 350 tisuća Hrvata samo u Njemačkoj koji nemaju duplo državljanstvo, koji su totalno odstranjeni od tog Trojanskog konja koji vlada ovdje od četrdeset Imate čovjeka, šef bjelovarske OZNA-e koji je ljudima čupao nokte tamo, živi u Bjelovaru, stotine masovnih grobnica i on danas prodaje knjige i to je Hrvatska država. Imate nekakvu Kroslaviju. Ne govorite o akademskoj lustraciji, ovo je akademska lustracija. On veli da malo naučite povijest, e vi ste totalno odstranili Hrvate izvan Domovine koji su davali milijune dolara za obranu ove države. A šta su dali ti oprostite izraz guzičari i …/Govornik samo su trošili hrvatski novci, a vi zovite koga hoćete, a prvo naučite nešto o hrvatskoj povijesti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Glasnoviću na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar. Izvolite. Ja se zahvaljujem gospodinu Glasnoviću na tome što je upozorio na nepravde neke koje su se događale u doba Jugoslavije. Međutim, najveća nepravda Hrvatskom narodu zbila se na Bleiburgu

molim vas kolega Glasnoviću, imali ste pravo na riječ. Sad dozvolite gospodinu Pernaru da vam odgovori i suzdržite se neprimjerenih riječi u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Izvolite gospodine Pernar./… Hvala. …/Upadica Brkić: Produžit ćemo vam vrijeme./… Nemam problema sa riječima gospodina Glasnovića, samo nek' se prijavi za pojedinačnu raspravu, nek' priča 10 minuta, nije problem. …/Upadica Možete se prijaviti za pojedinačnu raspravu, ne u raspravu u ime kluba i možete govoriti 10 minuta na bilo koju temu. Eto, hvala. Htio sam reći da se dogodio masovni pokolj u Bleiburgu. Ubijeno je više desetaka tisuća Hrvata tada '45. Međutim, Hrvatska država nikada taj pokolj nije nazvala genocidom iako je on bio usmjeren protiv hrvatskog naroda. A zašto HDZ odnosno Hrvatska država nije nazvala to genocidom, a ubijeno je više ljudi puno nego u Srebrenici. Zato jer oni koji su sprovodili taj genocid su bili ti isti komunistički kadrovi, voditelji UDBA-e, OZNA-e, KOS-a i Titovi generali koji su zapravo preuzeli vlast devedesete ali su promijenili svoje košulje. I da zaštite te zločine, da aboliraju komunistički režim nisu htjeli nazvati one u Bleiburgu pravim imenom da je to genocid. Ali zato pokolj 700 ljudi, 1000, 2000 ljudi u Bleiburgu viču genocid, genocid. Zašto? Zato jer genocid, odnosno zato jer pokolj u Vukovaru nisu počinili hrvatski komunisti među ostalima, a pokolj u, odnosno genocid u Bleiburgu to su počinili hrvatski komunisti nad vlastitim narodom. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Pernaru. Sljedeća se za repliku javila uvažena potpredsjednica Hrvatskog sabora gospođa Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka Pa reagirala bih samo na jednu tvrdnju kolege Pernara za koju mislim da je naprosto štetna ukoliko se bude i dalje ponavljala zbog građana Republike Hrvatske, a to je tvrdnja o tome da ćemo se ponovno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom naći u novoj Jugoslaviji. Dakle, to je apsolutno netočno. Naš interes je da naša dva susjeda prva susjeda, Bona i Hercegovina i Srbija uđu u EU, da postanu uređene zemlje sa demokratskim standardima, a ne da budu ovakve kakve su sad. Dakle, oni su naši susjedi, to ne možemo promijeniti. I naš je interes kao Republike Hrvatske da oni budu uređeni, da uđe u EU, da prihvate europske standarde. I nama je kolega Pernar, vi niste bili ovdje godinama kada smo mi pod pritiskom da uđemo u EU donosili brojne zakone, pomicali granice demokratskih standarda, uvodili određene demokratske institute u RH i tako činili da hrvatsko društvo bude bolje. Dakle, to isto će se sada primijeniti i na naše dvije susjedne države i zbog toga je vrlo opasna vaša priča o tome da mi ulazimo s njima u novu Jugoslaviju. Naš je interes da oni uđu u asocijaciju koja se zove EU i da prije nego uđu naravno odrade sve ono što smo odradili i mi i sve zemlje druge koje su ušle u tu asocijaciju i da postanu doista uređene zemlje sa visokim stupnjem demokracije, demokracije, određenih demokratskih standarda jer to je garancija i našeg mira u Republici Hrvatskoj i kvalitetnijeg života. Kaže gospođa Opačić da se ne može EU uspoređivati sa Jugoslavijom. Međutim, ja vas pitam gospođo Opačić, ako ćemo mi danas sutra opet sa Srbijom i Bosnom dijeliti istu valutu, istu vanjsku granicu, isti zajednički parlament koji je nadređen našem, ponavljam ne kao u doba Jugoslavije kada je Kosovo imalo autonomiju i kada su sve hajmo reći pravne norme koje su bile važeće na razini cijele Jugoslavije morale prvo biti odobrene od Autonomne pokrajine Kosovo po znači Ustavu iz 74. kada je dignut stupanj te autonomije maltene na razinu republike, Hrvatska danas ja vam opet ponavljam imat će u toj novoj Jugoslaviji zvanoj Europska unija tj. ima manji stupanj autonomije nego Kosovo nekada u Jugoslaviji. Ista valuta, ista vojska, zajednička policija, zajedničke granice, zajednički Ustav, zajednički zakoni, zajednički parlament. Pa recite mi gospođo draga, pa zar to nije opet život u istoj državi? Zar nije cilj stvaranje federacije? Zar ne govore Van Rompy, Tusk i ostali eurobirokrati upravo da je to cilj Europske lišavanje suvereniteta korak po korak kažu na engleskom step by step? I vi ćete reći Pernar je demagog. Ali vjerujte mi da Stjepan Radić i dr. Ante Starčević kao i dr. Ivan Pernar, doktor pravo na kojega je izvršen atentat u Narodnoj skupštini Jugoslavije. Oni da su danas živi i da su ovdje s nama oni bi stajali ovdje uz mene, a ne tamo uz vas. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći za repliku se javio uvaženi kolega prof. Božo Ljubić. Izvolite. **Ljubić, Božo (HDZ)** Zahvaljujem kolegice i kolege zastupnici. Svoju ću repliku početi riječima jednoga filozofa iz 10. stoljeća koji je u jednom odgovoru rekao: „Postoje četvoro vrste ljudi. To su oni koji znaju i znaju da znaju to su učenjaci, slijedite ih. Druga vrsta su oni koji znaju i ne znaju da znaju to su zaspali, probudite ih. Treća vrsta su oni koji ne znaju i znaju da ne znaju, oni traže podučite ih. I četvrta vrsta su ljudi oni koji ne znaju i ne znaju da ne znaju, to su neznalice i držite se podalje od njih.“ Dakle, dvojio sam se da li odgovarati na ovakve rasprave. Međutim, treba ispraviti nekoliko netočnih navoda. Prvo, Europska unija nije državna zajednica, već zajednica država ako je i to. Dakle, to je definicija konfederacije. Treća stvar, strateški cilj Republike Hrvatske prilikom ostvarenje nezavisnosti i ciljevi koje je predsjednik Tuđman prvi Predsjednik Hrvatske proklamirao su bile uključenje Hrvatske u Europsku uniju i NATO. Treća stvar, dakle Hrvatska kao suverena država koja je to postala i koja će to ostati treba saveznike i partnere. Ja pitam sve one koji su protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji, da li oni žele možda da se Hrvatska uključi u zajednice kao što je zajednica nezavisnih država gdje su Rusija, Uzbekistan, Turkanistan, Tađekistan ili Boldovija prirodan okoliš za Hrvatsku islamska konferencija zajednica zemalja? Prema tome, Europska unija je okvir u kojem Hrvatska održava svoj suverenitet. Ne treba zaboraviti da je u procesu pridruženja Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska postala bolja država i u zaštiti okoliša, i zaštiti radničkih prava, i u zaštiti socijalnih prava, ako hoćete i u borbi protiv korupcije. Dakle, Hrvatska zapravo nema niti jednog razloga da žali što je članica Europske unije. da i naši susjedi i one zemlje koje su dalje od Europske unije nego što je Hrvatska žele članstvo u Europskoj uniji, govore da je ta zajednica zapravo još uvijek bez obzira na krizu u kojoj se nalazi i u potrazi za svojim identitetom magnet za države. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boži Ljubiću. Povreda Poslovnika uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih vas molio da, evo povrijeđen je Poslovnik više članaka ali možemo krenuti od članka 14., pa nadalje, to su opće odredbe Poslovnika da ovdje vrijeme određeni uzusi. Ovdje je danas ujutro nakon što je premijer Plenković najavio borbu protiv populizma što ja nemam ništa protiv, njegovo je pravo da to radi, ohrabrio svoje zastupnike koji inače do jučer to tako nisu radili da počnu druge zastupnike, u ovom slučaju gospodina Pernara vrijeđati, uspoređivati sa poslovicama iz prošlosti. Danas slušamo evo treći zastupnik za redom iz HDZ-a ohrabren kažem gospodinom Plenkovićem jer tako su oni u HDZ-u naučili kada predsjednik kaže, pokaže gle tam vam je zastava svi krenu u jednom smjeru. Tako da oni su sada već treći za redom u poslovicama počeli uspoređivati Pernara sa ovim ili onim iz povijesti načinom na koji govori, što argumentira. Gledajte, čovjek može govoriti ako želi što god želi pa makar bila najveća glupost. Ali nemate pravo ga vrijeđati. /Upadica Brkić: Zahvaljujem./ Ja vas molim da na taj način i vi vodite ovu sjednicu. /Upadica Brkić: Zahvaljujem./ I kažete kolegama iz HDZ-a da to više ne rade. Mislim da to nije u redu. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala uvaženi predsjedavajući. Pa vidite Jugoslavija je po Ustavu iz 74. bila zajednica država ili republika, a to je bio i temelj za naše odcjepljenje iz te državne zajednice. Ali sam vam na primjeru Kosova pokušao objasniti da je autonomija tadašnje Autonomne pokrajine unutar Jugoslavije bila veća nego je danas Hrvatske unutar Europske unije. Da je Europska unija konfederacija a ne federacija, tada bi prvo hrvatski Parlament treba prihvatiti određenu legislativu, određene zakone i svi drugi parlamenti, a tek onda bi u Bruxellesu Europski Parlament mogao proglasiti kao zajedničkim, a ne obratno da elita nekolicina predstavnika iz velikih država donese zakone pa onda sve male države moraju to primjenjivati htjele-ne htjele. Međutim, gospodine Ljubić a propos vaše kritike reći ću samo da za razliku od predsjednika HDZ-a BIH Dragana Čovića moja obitelj nema vilu od 5 milijuna maraka u Mostaru, u predjelu poznatom naselju Bare kao Beverly Hills, niti je moja obitelj mijenjala tok rijeke da bi ona prolazila pored njihove kuće odnosno moje kuće. I to što je HDZ napravio u svoju korist u BIH a u odnosu na to što se događa hrvatskom narodu u BIH to gospodine Ljubić nije vam na čast nego na sramotu, a od vaših priča i što je najgore to bogatstvo ste tekli na pričama o ugroženosti hrvatskog naroda njegovoj obespravljenosti čime ta gadost postaje još i veća. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Pernaru. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče! Kolega Pernar, ja moram na temelju vaših negativnih opisa Ustavnog suda reagirati. Ustavni sud je časna institucija, Ustavni sud je u zadnjih godinu dana donio tri vrlo važne odluke. Prvo je donio odluku da neće suspendirati Zakon o konverziji, zatim je donio odluku da su prekršajne odredbe protiv banaka ustavne na temelju čega se banke mogu goniti prekršajno i na temelju čega im se može naplatiti od 9 do 25 milijardi kuna prekršajnih kazni. I konačno, Ustavni sud je ukinuo dio revizije Vrhovnog suda koji se odnosi na valutnu klauzulu u kreditima švicarcima, tzv. švicarcima i koji se odnosi na nepoštenost ugovornih odredaba sa Sberbank Ustavni sud je naložio Vrhovnom sudu da ponovo preispita nepoštenost valutne klauzule CHF i da preispita odredbe o nepoštenosti promjenjivosti kamatne stope za Sberbank. Dakle, Ustavni sud je korektiv pravosudne vlasti, sudske vlasti i kao takav korektiv on je u zadnjih godinu dana donio tri vrlo važne odluke i zbog toga sam ja dužan i obavezan braniti njihov dignitet ovdje jer nema tko drugi to osim mene pošto znam i upućen sam u njihov rad. Stoga niste u pravu kad je u pitanju Ustavni sud. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Poštovani kolega Aleksić, bile su dvije presude vrlo ključne za politički život. Jedna je bila ta da se HDZ osudio kao kriminalna organizirana skupina na čelu sa svojim predsjednikom Ivom Sanaderom. Tada su svjedočili članovi HDZ-a, blagajnici, rizničari itd. na sudu. Ne samo da su davali iskaze koji su osuđivali izvlačenje novca iz javnih poduzeća, financiranje kampanja HDZ-a itd. već su i putem medija se kajali zbog toga. Međutim, Vrhovni sud ruši presudu protiv HDZ-a pravomoćnu, potom dolazi do krucijalne stvari gdje Ustavni sud ruši presudu protiv Ive Sanadera. To je jedini tko ima korist od rušenja pravomoćne presude Ivi Sanaderu, osim Ive Sanadera i HDZ-a to je još i mađarski MOL. To su oni koji su imali korist od te presude. I najšokantnije od svega je bilo kad je Arbitražni sud presudio protiv nas, bivši predsjednik HDZ-a koji se držao desnom rukom na srcu i stajao dok se intonirala himna on je pozdravio tu presudu, on je rekao ova presuda je ispravna presuda. I hoću reći da je Ustavni sud taj koji je Hrvatsku doveo u poziciju da ne može dokazati da je bilo koruptivnih radnji u slučaju prepuštanja upravljačkih prava nad INOM a koji će na kraju dovesti i do zatvaranja Sisačke rafinerije itd., i taj isti Ustavni sud smatra da je primjena valutne klauzule dopuštena. Hvala. potpuno od teme i ja molim i vas i sve ostale da se drže teme. To što ste govorili nema blage veze sa temom o kojoj mi danas cijelo prije podne raspravljamo. S time bismo završili replike na izlaganje zastupnika Pernara. Zadnje će biti rasprava uvaženog zastupnika Mire Bulja, pojedinačno. Izvolite! **Bulj, Gospodine predsjedniče Vlade sa suradnicima! Zaista je ovo pozitivno ovo vaše izvješće koje dajete hrvatskom Parlamentu a ujedno i javnosti da se vide i stavovi Vlade i poruke iz Europskog parlamenta a naravno i saborskih zastupnika, i prema tome svaki saborski zastupnik premda više poznajete od nas europske jer ste dugo u diplomaciji i izabrani ste u Europski parlament da svaki saborski zastupnik ima pravo kazati određene stvari a to je opet produkt prije ulaska u Europsku uniju što nisu bile prave rasprave tj. relevantne rasprave zašto ući u Europsku uniju, šta mijenjati i šta je dobro. To je posljedica i samih izbora prije ulaska Europsku uniju koji su evo znate i sami mijenjali Ustav da može izaći 50% manje jedan birač. 50 plus 1, bilo je dovoljno da izađu dva čovjeka za europski. Znači da je bio jedan pritisak na ljude i naravno da se ljudi najbolje nisu osjećali i to je bilo jednoglasno prihvaćeno. I sad se vraća ta refleksija očekivana ljudi pod tim pustim obećanjima kad uđemo u Europsku uniju da će nad Hrvatskom sjati zvjezdice. Stvarala se jedna fama kao ogromna, međutim bilo bi ja mislim puno bolje da je povijesno se odradilo, realističnije, da se kroz medije i kroz javne nastupe političara i onih koji su bili skeptični za ulazak u Europsku uniju i onih koji su bili za da se argumentirano u debatama sučeljavaju. Međutim, nažalost nije bilo tako kao i u ovome hrvatskome Domu koji je jednoglasno donio izmjenu Ustava o ulasku u Europsku uniju a to narod naravno nije dobro prihvatio. Ovo izvješće vaše u načelu treba u biti da i u budućnosti motivira vas kao čelnog čovjeka da iznosite ono što se događa Europsku uniju. Međutim šta građane interesira? Građane interesira što mi imamo od toga što mi uplaćujemo u EU članarinu čini mi se pola milijarde eura. U četiri godine to je jedan Pelješki most. Mi platimo, znači u četiri godine Pelješki most. Naše građane, znači u Hrvatskoj šta je sa kapitalnim projektima? Spomenuli ste kapitalni projekt Europske unije? Šta je sa kapitalnim projektom Pelješkoga mosta koji je vrlo bitan za spoj hrvatska dva kraja, južni kraj koji je izoliran, gdje moramo prijeći dva puta granicu Bosne i Hercegovine, druge države da bi bili došli u dio Hrvatske. Što je sa hrvatskom poljoprivredom od kad smo u EU ili šta je sa hrvatskom poljoprivredom u 2016. godini? Kako seljak gleda na to? Seljak gleda da su bila poticajna sredstva iz EU kroz razne fondove, međutim nisu došle u njihove džepove, nego preko ministarstva završili su u džepove određenih tajkuna koji su privilegirani hrvatskom društvu, koji su uništili hrvatskog seljaka i hrvatsku proizvodnju. Šta je sa zdravstvom? Da li je bolje zdravstvo od kad smo u EU ili u 2016. u odnosu na 2017.? To građane ne interesira o ulasku o ulasku u EU. Šta je sa valutom, tj. šta je sa kamatom? Da li ista banka koja je vlasnik u Italiji, primjera ili u Mađarskoj, da li je ista kamata od te banke u Mađarskoj? Nije, puno je manja, 2% dok je u Hrvatskoj 7, 8, Znači, u istoj zajednici smo, u EU a hrvatski narod plaća veću kamatu. Šta je sa nerazvijenim krajevima? Da li smo ulaskom Hrvatske i demografskom slikom, da li smo ulaskom u EU mi ili u 2016. postigli ikakve učinke o zadržavanju i većem mentalitetu na tom području. U odnosu na 2014. na 2015. u Hrvatskoj je 35000 stanovnika po prirastu manje. Znači, 17000 se samo manje rodilo u odnosu na To su politike koje zanimaju hrvatske građane. Ali najbolniji je onaj to je pravosuđe. Kako je moguće da smo mi zajedno sa Mađarskom u EU, a da Hernadi ne odgovara hrvatskom pravosuđu? Meni kao saborskom zastupniku, čovjeku koji manje poznaje diplomaciju od vas i od brojnih ovdje koji su bili do sad u politikama. Meni nije jasno zašto Hernadi ako smo mi u EU ne odgovara pred hrvatskim pravosuđem ako smo mi tu isti? Nismo. Njihova politika je izlobirala da čak sa Interpolove tjeralice se skine Hernadi, a i znamo za snimku iz lobiranja preko raznih lobista i preko određenih ljudi šta je on odradio po pitanju INA-e koju je preuzeo MOL neprijateljski. Neprijateljski je preuzeo MOL INA-u. Šta je sa industrijom da nema industrija, da se ne može selektivno primjenjivati poticaj. Auto industrija je u Njemačkoj poticana selektivno kad je bila kriza u EU, dok uz hrvatske škverove to nije moglo ići u splitski škver. Zbog čega nije moglo da se škver poticati i zbog čega su naši sada rezultat toga je da su naši stručnjaci varioci od najobičnijega radnika do najstručnijih u brodogradnji otišli van. Znači, hrvatske građane interesira poglavito mlade koji odlaze kakvi su učinci EU što je Hrvatska u EU koja plaća pola milijarde eura godišnje članarinu, kakvi su učinci na Hrvatsku u 2016. Činjenica je da smo imali Vladu koju proglašavaju kolege iz SDP-a koja je bila najgora u povijesti, da smo imali najbolje rezultate. I kad nije bilo Vlade još smo bolje imali rezultate. I ponavljam još jednom najveća rak rana je pravosuđe. Šta je sa korupcijom? To su pitanja koja građane interesiraju, a najbitnije je znači ta demografska slika što nam mladi ljudi odlaze i jednostavno ostavljamo prazne prostore, a danas u ovoj izbjegličkoj krizi, u trenutku kada imamo epske razmjere seobe naroda gdje milijardu ljudi u ovome trenutku po svim istraživanjima želi doći u EU zbog razno raznih razloga i zbog ratom obuhvaćenim područjima u sjevernoj Africi, tako i u Aziji oni žele doći na ova područja. Nas interesira zaštita nacionalnih interesa hrvatskog građanina, optički kabeli, postavljanje optičkih kabela u Hrvatskoj. Da, nama su Nijemci puno pomogli, hvala im pri ulasku u ali zašto bi to oni gradili u nas, zašto ne bi bilo hrvatsko vlasništvo i zašto ne bi mi gradili to? Zasigurno imamo kompetentne ljude. Da li ćemo se mi izboriti za to da budemo vlasnici a nećemo sad spominjati šta se je događalo sa privatizacijom telekomunikacija koja je počela partner jedan, a završio partner dva. Ili sa INA-om počeo partner, Bijelim poljima počeo partner dva a završio partner jedan. To se sve događalo u vremenu kada se pristup pristup u EU i naravno da su građani ogorčeni. Ali nije dobro napadački ići prema ljudima koji imaju različite stavove. Po meni nije, jer treba razgovarati i debatirati o činjenicama bez obzira radilo se o SDP-u, HDZ-u, Živom zidu ili nekoj drugoj političkoj opciji. Ali naš je ključni problem gospodine premijeru, to je hrvatsko pravosuđe, to je odnos Europske unije prema hrvatskom pravosuđu u slučaju Hernadia. Meni nije nikako jasno, možete li vi objasniti zbog čega nije došao pošto smo EU na optuženičku klupu zbog neprijateljskoga preuzimanja INA-e. I to su te činjenice od kad smo ušli u EU, od kad je bila najava od 2000. godine da nama ne trebaju granice tada je predato 25 plus 1 dionica Račanova Vlada predala je tada INA-u to su činjenice. Tako se dogodilo s telekomunikacijama dok se raspisivala tjeralica za generalom Antom Gotovinom tako su se i Telekomunikacijske većinski paket prodavao, hrvatski prodao Nijemcima. To su puno manje milijuna i milijardi nego što su vrijedile. Evo još jednom bih vas podsjetio što sam vas jutros pitao. Molim vas zaustavite 23. poglavlje Republiku Srbiju. Bez obzira što vi kazali činjenica je da imaju ingerenciju nad hrvatskim braniteljima, pravnu jurisdikciju. Ponavljam, tamo su na čelu države Šešeljevi pomoćnici, četnici Vučić i Nikolić. Zaustavite to. Dok se to ne promijeni nemojte im puštati u 23. poglavlje. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Prva je uvaženog zastupnika Gorana Aleksića. Izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče! Kolega Bulj, spomenuli ste ja ja mogu reći da upravo Europska unija pruža mogućnosti da riješimo te probleme koje imamo s bankama, da sam upravo zahvalan što smo u uniji. Da nismo u uniji mi ne bismo te probleme uopće mogli riješiti, imam takav osjećaj, iako su naši zakoni potpuno na našoj strani. Međutim, na našoj strani je Direktiva 93/13, na našoj strani je presuda C26/13 EU suda koja govori o tome da ugovorne odredbe osim što moraju biti gramatički jasne moraju biti i takve da upućuju da posljedice koje potrošač ima prilikom ugovaranja kredita a kamate su kod visoke prije svega zbog nas samih. Mi smo krivi što su kamate visoke a one su visoke zato jer su nezakonite zato jer banke manipuliraju kamatnim stopama, banke su samovoljno kao prvo povećavale kamate, nakon toga su nakon donošenja zakona kojim je naloženo da moraju ugovoriti promjenive parametre u kamatnim stopama i fiksne marže opet samovoljno i vanugovorno definirale te parametre. I u 200 tisuća kredita danas banke primjenjuju nezakonito određene kamatne parametre. Kada bi se ti kamatni parametri vratili na početne iznose, na onakve iznose kakvi bi oni trebali biti u trenutku ugovaranja svakog kredita, kamatne stope bi pale u 200 tisuća kredita za 2 do 4 Ja sam predložio vama kao Mostu i HDZ-u dva zakona a jedan od tih zakona se upravo tiče kamatnih marži i vi ćete imati priliku da u skladu s EU pravom i EU direktivama riješite nezakonito poslovanje banaka i smanjite kamatne stope legalno, argumentirano i zakonski na jedan do četiri maksimalno posto u 200 tisuća kredita. Hvala.

vaš rad tj. i Udruge Franak je doveo do pomaka određenih, ispravljena je nepravda ali je činjenica da mi danas imamo u Hrvatskoj, što je problem toga vi to bolje znate, banka koja je u Mađarskoj, vlasnik je u Mađarskoj nema iste kamate u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Ista banka, mi smo kao u Znači da ovdje funkcionira i dalje korupcija. Pravosuđe, Ustavni sud koji ste vi pohvalili ja ga nemam pravo hvaliti niti kuditi, ali mogu kazati da određene stvari ne rade dobro ni pravično. To je u slučaju presude oko INA-e MOL bivšem premijeru Sanaderu. Osobno, znači za vaš prijedlog koji ste rekli ako je zakonit ja neću imati nikad ništa protiv i u Hrvatskoj nije moguće tj. u Austriji da prođu reiffeisen krediti štedne kreditne zadruge kao što mogu u Hrvatskoj, i to je činjenica. uniji interese Hrvatske? Da li mi imamo uopće ljude koji su odvažni ili da smo mi donijeli u ovom Saboru šta su strateški nacionalni interesi Republike Hrvatske koje ćemo štititi, mi taj dokument nemamo. Pa mi nemamo dokument nacionalne sigurnosti i obrane, iz 2000. godine još uvijek. Znači da politika se ne provodi dobro. Hvala lijepo.

uvijek trebamo gledati podatke. Ja sam isto skeptičan i kritičan kada su neki procesi u pitanju u Europskoj uniji, ali gledajte mi smo profiteri, mi profitiramo. Prošle godine bit će 15 godina, prije dvije godine mi smo bili u plusu, 226 milijuna eura smo bili u plusu. Hrvatska je više dobila nego što je uplatila. Ima zemalja koje su uspješnije od nas, recimo Slovenija je bila u plusu 580 milijuna eura, znači da ima bolje mehanizme od nas. A ove velike zemlje, uspješne zemlje su u minusu. Evo gledajte, Ujedinjeno Kraljevstvo 11,5 milijardi eura su više uplatili, Njemačka 14,3 milijarde eura su više uplatili nego što su dobili. Prema tome, i oni se mogu žaliti. U ovom slučaju Hrvatska profitira, manje uplaćuje nego što dobiva. Prema tome, za nas je Europska unija trenutno profitabilna i tako mora ostati, a neće dugo ostati jer nećemo biti vječno „na pipi“ većih uspješnijih zemalja. I druga misao kolega Bulj čuli ste kolegu Aleksića, društvo građana, svi se mogu angažirati i mogu nešto dobro napraviti za ovo društvo tako i kolega Aleksić sa Udrugom „Franak“. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolega, vi ste sad nabrajali države koje su toliko razvijenije od Republike Hrvatske, međutim mene interesiraju učinci. Vi ste iz svoje izborne jedinice, pa dođite, niste bili poslije izbora, znam da ste obilazili ta mjesta, pa ćete vidjeti da su to prazna mjesta. To mene boli ovdje, mene boli šta mi nismo stali da zaštitimo bolje što je ustavna obaveza Hrvate u Bosni i Hercegovini, to bi bio cilj da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju i da zaštitimo. Imamo prazne prostore u zaleđu Dalmacije gdje je uska granica, prostore koji se prodaju i sada su ljudi neki što su branili Herceg Bosnu hrvatski generali u Haagu prepušteni dugo godina sami sebi. Nije im se čak financiralo niti tiskanje dokumentiranih knjiga. Hrvatski narod nije samo Zagreb. Otiđite pa vidite čuje li se plač djece kao što se nekada čuo, jeste čuli dobro 38 tisuća manje stanovnika 17 tisuća se manje rodilo u 2014. u odnosu na 2015. U 2015. tj. u odnosu na 2014. nema dječjeg plača. Ljudi odlaze. To su rezultati. Bježe mladi. Bježe Slavonci. Koliko proizvodnje mlijeka imamo od kada smo u Europskoj uniji? 5 milijardi kuna smo u 5 godina uložili u proizvodnju mlijeka, mljekarsku proizvodnju, a imamo sa 64 tisuće proizvođača mlijeka došli smo na 4 Gdje se ulaže onda taj novac? Da se tajkunima. Pitajte ministra poljoprivrede bivšeg, pa ćete vidjeti kome je otišao novac, a ti Slavonci su otišli. Lako je nama kupiti krave i stoku. Tko će je čuvati u Slavoniji? Izgubili smo, gubimo teritorij, postajemo spaljena zemlja. To je istina. A ta priča o Njemačkoj 10 milijuna eura više-manje to je magla. To je magla jer stvarna situacija na prostoru Republike Hrvatske nije kao što vi govorite.

hvala mu što staje u obranu prava na govor i želim mu samo reći da pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman njegov vrhovni zapovjednik u doba rata sigurno ne bi podržao ideju lažne demokracije u kojoj izlaznost nije ključna i presudna na referendumu kojem Hrvatska pristupa u državnu zajednicu s nekim drugim zemljama. Ponavljam,

Kolega Bulj, izvolite ako hoćete odgovoriti. **Bulj, Miro (MOST)** Ja mislim da nije dobro silovati demokraciju. I zaista smatram da u to vrijeme, žao mi je što je gospodin Pernar izašao, da u to vrijeme Parlament jednoglasno promijenio Ustav u zadnjoj godini prije izbora da više ne bude 50% izlazak potrebno 1 glas nego je bilo dovoljno dva čovjeka i naravno da se stvara revolt u narodu i da u to vrijeme se najbolje prezentiralo zbog čega ući u Europsku uniju, što su manje i zašto ne. I tako bi ljudi tada zasigurno hrvatski narod bolje prosudio. Međutim, to je bilo nasilno kao što sam rekao i naravno da imamo sada refleksiju. Međutim, u ovome trenutku najbitnije je u Hrvatskoj državi jer smo u Domovinskom ratu izborili se za nju, smatram da imamo strateške nacionalne interese u okviru i Europske unije da moramo se izboriti za te strateške nacionalne interese i zaštititi Hrvatsku od svih mogućih a poglavito veleizdaja koje su se događale u slučaju privatizacije, u slučaju kao što je donesena predstečajna nagodba. Bilo je tu ovdje kolega, onima se ispričavam koji nisu bili, koji su pljačke neviđenih razmjera. Hvala lijepa. Hvala. Time smo završili sa pojedinačnim raspravama. I sada će riječ uzeti u ime predlagatelja uvaženi predsjednik Vlade gospodin Andrej Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Uvažene zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Evo moj rezime nakon više od 5 sati rasprave danas o Izvješću o radu Europskoga vijeća u 2016. godini je u biti vrlo jednostavan. Dobra je bila odluka da raspravljamo o ovim temama. Ona je potrebna za hrvatsku javnost. Ona je potrebna za senzibiliziranje i saborskih zastupnika o ključnim temama o kojima se razgovara na Europskom vijeću. Po uobičajenoj praksi naravno da sadržaj ove rasprave uvijek evaluira. Ovo je postala i rasprava o hrvatskom članstvu Europskoj uniji, i o referendumu, i o Srbiji, i o Bosni i Hercegovini, i o Sjedinjenim Američkim Državama, i o privatizaciji, i o borbi protiv korupcije i o brojnim temama koje nisu nužno povezane sa temom onoga što je dnevni red Europskoga vijeća. Ali sve je to normalno, sve je to prirodno, sve je to demokracija. cilj ovih tema je da ipak, ja se nadam kroz 4 godine u Hrvatskoj svi znaju zbog čega smo u Europskoj uniji, što je Europska unija, što su njene institucije, koje su njene politike, kakav je njen proračun, kakva je uloga Hrvatske kao članice. Ja za razliku od brojnih aktera ove rasprave koji sada ex post dovode u pitanje naše članstvo, proceduru, referendum, sudjelujem u ovoj raspravi 25, 26 godina, od 20-te godine mogu reći kroz nevladine udruge, studentske organizacije, prakse, rad u Ministarstvu vanjskih poslova, rad u hrvatskoj diplomaciji, optika Bruxellesa, Pariza, optika državnog tajnika, provedbe kampanje za referendum, rada u Europskom parlamentu, rada u Hrvatskom saboru i sada kao predsjednika Vlade. Gotovo da nema bilo žablje, bilo ptičje perspektive koju nisam vidio u ovoj temi. I uzimam si za pravo da o toj temi nešto znam, nešto znam, nešto radi, vrlo racionalno na temelju znanja nešto radim iz uvjerenja, radim ga iz uvjerenja i onoga što je spomenuto bilo puno puta o tome koliko je velika privilegija biti dio one generacije Hrvata koja uživa u svojoj državi, u svojoj samostalnosti i u njenom međunarodnom pozicioniranju. Sve je to jedna te ista povezana aktivnost svih nas ovdje. Ne mora netko biti zaljubljen u pravnu stečevinu Europske unije, ne mora biti zaljubljen u europski projekt ali mora realno sagledati gdje mi kao država danas jesmo Europske unije tri i pol godine. Slažem se s onima koji kažu možemo li napraviti jednu temeljitu analizu što je dobro, što nije dobro, što može biti bolje. Sigurno da može, za to nam treba određeno vrijeme. Radili smo analize i prije nego što smo ulazili u članstvo Europske unije. Brojni od vas koji sada kažu zašto je nešto bilo ovako ili onako prije referenduma ja se moram priznati ne sjećam nikoga od tih aktera uoči referenduma ali baš nigdje a bio sam jedini aktivni hrvatski političar koji nije ni sekunde oklijevao da ode u raspravu znate s kim u Hrvatskom novinarskom društvu 2011., s Nigelom Farageom zastupnikom u Europskom parlamentu, čovjekom koji je prvi u Hrvatsku došao tada i krenuo nama docirati da je to u biti loš cilj, da ne moramo ući u Europsku uniju, da to nije dobro. Taj isti Farage je dobio enorman politički prostor Cameronovom pogreškom da organizira referendum i postao je sada veliki akter koji odlučuje o globalnim pitanjima. Mi nismo napravili takvu pogrešku. Referendum je bio legitiman prije svega a bio je i zakonit, a bio je ustavan. Ustavne promjene koje smo radili uoči članstva u Europskoj Neke od njih su bile nužne, potrebne, bilo je nekih s kojima se ja dan danas ne slažem, ograničili smo demokratsku zastupljenost Hrvata izvan Hrvatske na tri fiksna zastupnika. Ja sam protiv toga, ne vidim da smo s time napravili uslugu u smislu teze između jedinstva domovinske i iseljene Hrvatske pa i poticanja naših ljudi da glasuju na izborima oni koji žive izvan Hrvatske. Tehnologija će napredovati, nema nikakve dileme da će se u budućnosti moći glasovati i dopisno i elektronski. Naći će se način da to bude, onda će sudjelovanje naših državljana iz inozemstva biti veće. No, ono što je bitno i što želim danas naglasiti kada govorimo o raspravi i dijalogu političkim protivnicima, oponentima različitim ciljevima i ambicijama uvijek ću se zalagati za ono u što vjerujem i nastojati pobijediti političkog protivnika na izborima. Takvu vrstu argumentirane kulture dijaloga i rasprave mislim da smo već proveli na izborima za Hrvatski sabor. To ću raditi i tijekom ovog mandata i kao čelnik stranke i kao predsjednik Vlade. A europske vrijednosti i našu ulogu u europskom procesu uvijek ću braniti argumentirano protiv demagogije, protiv netočnih informacija, protiv fabriciranja tema, fabriciranja zaključaka koji u današnje vrijeme, komunikacijsko vrijeme gdje svi vrlo lapidarno primaju vijesti a malo ih ima vremena čitati malo dublje ili ići ispod površine ostavljaju traga u percepciji. Zato je ova rasprava dobra, zato ćemo kroz ovakve rasprave slijedećih godina dokazivati tko govori točne informacije, tko iza njih stoji a tko govori netočne informacije. I ta vrsta političke pedagogije kako Francuzi često kažu je jako korisna za hrvatsko društvo i naš demokratski dijalog a i za respekt Hrvatskog sabora kao institucije i njegove uloge u tom procesu. Imaju saborski odbori važne nadležnosti i važnu ulogu i u pojedinim politikama Europske unije i komunikaciji sa izvršnom vlasti, ali nemaju onakvu medijsku pozornost kao što ima zasjedanje plenarno Hrvatskoga sabora. I zato možemo koristiti i jedne i druge oblike suradnje i oblike dijaloga i prije i poslije različitih sjednica europskih institucija na kojima zagovaramo naša stajališta, pa i onim izvješćima koji su na vlastitu inicijativu na dnevnom redu Europskog parlamenta kao što su neki zastupnici ovdje govorili. Ono što želim naglasiti, dakle Europsko vijeće sastaje se samo nekoliko puta godišnje, unije, ono je suzakonodavac zajedno sa Europskim parlamentom ako već kompariramo i analogijom gledamo tko je Vlada onda je to Europska komisija. I to je isto važno za znati, i to se može razabrati koliko je bitno tumačiti i objašnjavati što je europski projekt i koje su njegove institucije, nešto što možda naizgled djeluje abeceda i notorno nije baš svakome tako. I to treba reći. Ono što želim kazati kao prioritete u budućnosti u radu Europskog vijeća, europski projekt možemo slobodno reći je suočen sa vrstom izazova kakvog još nije imao, treba organizirati pregovore o izlasku jedne velike članice, članice koja je stalna članica Vijeća sigurnosti, koja uz Francusku ima najveća izdvajanja za europsku obranu. Unija sa i bez Ujedinjene Kraljevine neće biti ista i to zahtijeva puno razmišljanja, puno analitike, puno prilagodbe i u proračunskom smislu, i to će se osjetiti. Vodite računa da desetak najrazvijenijih članica financira 80% sredstava europskoga proračuna. To će imati svoje posljedice i na nas. Međutim, kad je riječ o koristima članstva ja mislim da su one višestruke, one su višestruke u smislu pripadnosti europskim vrijednostima, one su višestruke u jačanju pravnog sustava uz sve deficite i nesavršenosti koje imamo u našem pravnom sustavu. Ja sam uvjeren da je on puno bolji nego što je bio prije 2013. a sigurno je puno bolji nego kao što neki zastupnici evociraju vremena prije 1989. ili 1990. godine. Ponekad čovjek ima dojam kao da gleda onu seriju iz '78. koja se zvala „Punom parom“ kad sluša nečiju raspravu u ovom hrvatskom Visokom domu, to je simpatično, to je šala. Ali mi smo tu u 2017. s odgovornosti za budućnost, za građenje konsenzusa o strateškim temama, zato i vodimo ovaj dijalog, zato je po meni skoro bila živahnija rasprava danas nego jučer na aktualnom prijepodnevu. Zato sam i rekao ukoliko netko ima kvalitetan, bolji, konstruktivniji prijedlog za velika strateška pitanja koja su pred nama o kojima moramo zajednički odlučivati i na razini Vlade i Hrvatskog sabora razgovarajmo o tome. Sa zanimanjem ću pročitati koje ideje je evo najveća oporbena stranka danas analizirala na okruglom stolu. Ne mogu biti na dva mjesta ali ću ih proučiti. Sigurno ima ideja koje mogu biti korisne. I stoga, ono što želim reći je da glede odnosa sa susjednim državama nemojmo pretvarati svaku europsku raspravu u ponavljanje brojnih otvorenih pitanja sa susjedima. Hrvatska ih rješava, mora ih rješavati i riješit će ih. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini pa mislim da su se u više navrata svi mogli uvjeriti koliko puta smo bili prvi koji podržavamo njenu cjelovitost, njen integritet, njeno kvalitetno funkcioniranje i zalaganje za prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog. Vodite računa da smo sigurno pomogli ovdje spomenutom predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora a i članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine prošle godine baš u ovo vrijeme dok je on bio predsjedatelj Predsjedništva da bude taj koji će ostaviti formalni zahtjev za članstvo u rukama predsjedavajuće Nizozemske tada prije nešto manje od godinu dana kao trag da je upravo inicijativom hrvatskog političkog predstavnika i Bosna i Hercegovina učinila taj iskorak. To se dogodilo uz potporu i Vlade i parlamentarne diplomacije i zastupnika u Europskom parlamentu. I taj put ćemo nastaviti jer smatramo da je dobar za Bosnu i Hercegovinu, da je dobar za Hrvatsku, da je dobar za Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini ali i za druga dva naroda i sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Oko Srbije i pregovora, mislim da smo tu bili sasvim jasni. Srbija treba ispuniti kriterije, postoji puno rezidualnih pitanja iz vremena Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku, one su tu s nama, živimo ih i danas 25, 26 godina poslije i ona moraju biti riješena. Proces pregovora je tu kao instrument da pomogne i ubrza rješavanje tih problema svih, od nestalih o kojima smo također govorili prije dva dana u ovom Domu, od pitanja granice, pitanja hibridne regionalne jurisdikcije njihovog Zakona o nadležnosti državnih institucija Srbije za procesuiranje ratnih zločina pa do zaštite manjina, njihove zastupljenosti, obrazovanja, kulture. Sve su to teme koje su na dnevnom redu i koje su na stolu našeg dijaloga. Hrvatska mora biti samouvjerena, samosvjesna u svoju poziciju koja je vrlo stabilna, stabilna i u sigurnosnom pogledu kao članica Sjevernoatlantskog saveza, stabilna i u vrijednosnom smislu, političkom pogledu kao članica Europske unije, stabilna i u smislu određenja o bitnim političkim pitanjima uređenja odnosa sa susjedima, ali i principijelna kad je riječ o vrijednostima međunarodnog poretka, univerzalnim vrijednostima koje dijelimo s međunarodnom zajednicom. I zato oko takvih pitanja nećemo imati nikakvih dilema, a posebice ne o pitanjima poput situacije u Ukrajini bez obzira da li će netko reći da li nas je to nešto koštalo ili nije. Nije nas koštalo ništa. Sustav kakav postoji u smislu restriktivnih mjera Europske unije postoji sa ili bez posjeta jednog predsjednika Vlade Ukrajini. Upravo obrnuto, trebali bi biti ponosni da dajemo doprinos na najkonstruktivniji način usmjeren prema miru i prema respektu međunarodnoga prava a to je ključ, kolega Klisović, mislim da smo oba dva prošli dosta utakmica sličnim putem a vjerujem da nam je poštivanje međunarodnog prava jedno od zajedničkih vrijednosti iza koje možemo stati. I zato ću se na Europskom vijeću zalagati da Hrvatska sukladno svojoj ulozi, sukladno svojoj veličini pa i svojoj težini na tom tijelu daje pertinentan doprinos baš onakav kakav treba na onim temama gdje smo jaki a da u onim širokim temama budemo principijelni kao što je pitanje migracijske politike. A gospodarske koristi, financijske koristi od članstva u Europskoj uniji moći ćemo ocijeniti tek kada se ovaj proračunski okvir, ova sedmogodišnja financijska perspektiva završi. Tada ćemo podvući crtu i vidjeti koliko smo bili dobri u apsorpciji, koliko smo dobro iskoristili europske politike, koliko dobro smo transponirali naše zakonodavstvo, koliko su nam snažne institucije da ih provode i koliko su pravni subjekti i fizičke osobe spremne iskoristiti sve ono što nam je na raspolaganju, od zapošljavanja mladih, slobode kretanja, obrazovanja, Erasmusa plusa ili drugih aktivnosti. Neizmjerne su mogućnosti koje zemlji poput naše sa našom situacijom prije članstva u Europskoj uniji mogu jedino pomoći, odmoći nam ne mogu. Odmoći možemo sami sebi eventualno. Ali nam ovaj kontekst, ovaj okvir iza kojeg smo svi stali. Nemojte zaboraviti, kolege koji su tu sjedili prije vas su jednoglasno ratificirali Ugovor o pristupanju Europskoj uniji, jednoglasno. A potpora koju smo dobili od većine hrvatskog naroda na referendumu i tada bila je plod javne rasprave, nije referendum organiziran na brzinu, rasprava o tome je trajala dvije godine. Ja sam imao čast ići po svim županijama, po svim institucijama, akademskim, stručnim, komorama, medijima, školama, fakultetima. Nema institucije u kojoj nisam bio u tom procesu. I baš zato što sam to obavio, znam koliko je teško raditi tu vrstu komunikacije. Reći ću vam jedan detalj iz analize tada. Sve institucije zajedno koliko nas god ima – Vladine, nevladine, međunarodne ili domaće u 20 godina nastojanja približavanja informiranja tih tema hrvatskom narodu došli smo po brojnim analizama do svega 10% našeg stanovništva – svi skupa, što znači da se samo 1 od 10 ljudi koje sretnete tu u gradu na cesti našao u poziciji da bude u sobi dok se vodi recimo jedna ovakva ili slična rasprava. To su vam realnosti i zato je važno da razgovaramo o tome. I tu je uloga i odgovornosti prema javnosti Hrvatskoga sabora izrazito važna. Ja ću doći ponovno čim završi iduće Europsko vijeće. Bit će neke druge teme tada na redu. Činjenica da imamo i neformalno prije toga na Malti, pa nakon toga ovo obljetničko u Rimu u novim okolnostima, vjerojatno u vrijeme notifikacije Ujedinjene Kraljevine o tome kakvi su rezultati referenduma nameće raspravu i plenarnoj sjednici Sabora i saborskim odborima da o ovoj temi vode temeljitu raspravu i daju prilog politici i stajalištima Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo i na ovo jednu repliku. Uvažanog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Znači mi smo sada u ovom završnom izlaganju premijera čuli da je dakle hrvatski referendum o pristupanju Europskoj uniji korektan, da je to bila razumna odluka, ali istovremeno je referendum o izlasku iz Europske unije Velike Britanije bila premijerova pogreška. Znači, ja ne razumijem a kako se mogu takvi različiti kriteriji primjenjivati u ocjeni jedne te iste stvari. Znači referendum je referendum. Ako je naš legalan i njihov je legalan. On nije pogreška premijera. Znači mi bismo sada mogli temeljem ove analogije reći da je referendum o ulasku u Europsku uniju bio pogreška premijera Milanovića koji ga je dozvolite, a nije. Ja opet ne razumijem zašto mi moramo dakle ulaziti u neke unutrašnje stvari država koje su, recimo to iskreno, velesile poput Rusije ili poput Velike Britanije i sada mi komentirati njihov izlazak iz Europske unije kao nekakvu pogrešku. Pa Velika Britanija je kolijevka demokracije. Velika Britanija je 50 puta gospodarski jača od Hrvatske. Ima 20 puta više stanovnika. Zar zaista mislimo da je taj narod bio taoc jednoga čovjeka pa zvao se on premijer ili ne znam kako? Mislim da trebamo još jednom podsjetiti na izjavu predsjednika Trumpa, a ta je da će još neke zemlje napustiti Europsku uniju. Pa evo, ja bih molio možda premijer više zna s obzirom da komunicira s Europskim vijećem da nam kaže koje su to zemlje, koje su to zemlje koje će još imati neke premijere koji će raditi pogreške koji će dakle opet poput nekih diktatora iz povijesti moći odlučiti u ime cijeloga naroda. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi premijer Andrej Plenković. Izvolite. Poštovani zastupniče Bunjac, ja smatram da politike, vlade imaju jednu vrstu privilegija a to je da donose političke odluke i rade političke odabire. Pogreška premijera Camerona je što je odlučio organizirati referendum. To je ono što kažem, to je ono što mislim već zadnje 3 godine od njegovog govora gdje je to objavio javnosti jer je na taj način htio riješiti problem prije svega unutar vlastite stranke koja je otklizila u jednom pravcu kojeg vidimo sada kada je napustila Europsku pučku stranku i tu obitelj 2009. godine. I to je ono što ja kažem da je pogrešno zato što je tom svojom odlukom dao politički prostor manipulatorima i oni koji sami priznaju da su govorili neistina u referendumskoj kampanji poput Nigela Paragea da uvjeri na žalost preveliki broj britanskih birača da kažu ne. Isti ti Britanci su 75. imali referendum i rekli su da. To im je bio tek treći referendum u povijesti njihove političke kulture. Dakle, javnost i birači nenavikli na taj institut. Oni nisu Švicarska i zato je rezultat bio onakav kakav je, sa ogromnim izlaskom 72% je ljudi izašlo na referendum. U Italiji 68. Rezultat 40, 60 ponavljam. Poanta o kojoj vam govorim je obrnuta. On je radio referendum za kojeg nikakve potrebe nije bilo. Mi smo radili referendum za kojeg smatramo da je bilo potrebe, da je bilo dobro dobiti potporu većine hrvatskih birača i većine hrvatskoga naroda za stratešku odluku koja nas dugoročno pozicionira na međunarodnoj sceni. I drago mi je da sam bio onaj koji je predvodio tu kampanju koju smo pobijedili, a referendum je samo vremenski pao na početku mandata tadašnje Vlade kukuriku koalicije, ali je cijela kampanja i cijela priprema bila odrađena ranije od one Vlade i one vlasti koja je i ispregovarala hrvatsko članstvo u Europskoj uniji. Hvala vam Hvala lijepa. S time bih ja zaključio raspravu o ovome izvješću. Mi ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Ja se zahvaljujem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i njegovim suradnicima i suradnicama. **Petrov, Božo

Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite.

Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Miro Bulj.